Poštovane zastupnice i zastupnici, počinjemo s postavljanjem pitanja vladi odnosno pojedinom članu vlade u skladu s odredbama Poslovnika čl. 132. do 139., aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda, pa sada pozivam poštovanu zastupnicu Draganu Jeckov, ona će svoje pitanje uputiti ministrici poljoprivrede Mariji Vučković, izvolite. Zahvaljujem. Poštovana ministrice poljoprivrede gđo. Vučković, jedan od razloga donošenja Zakona o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem jeste, su mnogobrojne zapreke zapravo koje su otežavale i usporavale raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Upravo zbog toga smo izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu u 5. mjesecu ove godine odredili rokove kako bismo bili učinkovitiji. U Klub zastupnika SDSS-a su se javili poljoprivrednici, zainteresirani poljoprivrednici koji tvrde da postoje čelnici općina i gradova koji namjerno izbjegavaju donošenje programa i raspisivanje natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem. Molim vas recite mi imate li vi takvih saznanja i recite mi ako ih imate koji su mehanizmi kojima se takvo postupanje, nezakonito postupanje i pogodovanje može spriječiti? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor ministrice. **Vučković, Marija (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovana gđo. zastupnice, dosada je Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo 226 obavijesti o raspisivanju natječaja za zakup, 200 odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja je stiglo u Ministarstvo, na 131 takvu odluku, Ministarstvo je dala potpunu ili djelomičnu suglasnost, na 43 nije, preostale su u obradi. S obzirom na izmjene zakona te predviđenu proceduru preuzimanja u slučaju neopravdanog kašnjenja, nepoštivanja rokova koji su dati jedinicama lokalne samouprave za raspisivanje natječaja, ovo Ministarstvo poljoprivrede je višekratno, više puta upozorila jedinice lokalne samouprave, imenovale ljude koji će im pomoć u pripremi te zatražilo očitovanje u pogledu statusa natječanja, zaprimili smo 193 obavijesti te nas je 97 jedinica lokalne samouprave obavijestilo da postoje opravdani razlozi za odgodu. Također, izrađene su dvije odluke o preuzimanju raspolaganja, doneseni su provedbeni akti koji se odnose na gospodarski program, program raspolaganja i na dokumentaciju koja je vezana za zakup poljoprivrednog zemljišta će se sukladno zakonu, za sve one koji nisu u slučaju, za koje ne vrijedi slučaj više sile ili nemaju opravdane razloge za produljivanje, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu preuzimati raspolaganje od strane Ministarstva poljoprivrede. zastupnice Jeckov. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem. Važno je da zakon koji smo donijeli, kao i njegove izmjene i dopune budu provedive i da općine i gradovi koji namjerno izbjegavaju donošenje programa i raspisivanje natječaja, da budu adekvatno sankcionirane. Važno je da jasnost zna da je jedna od sankcija oduzimanje prihoda koji upravo, program koji upravo raspolaganje poljoprivrednim zemljištem donosi. Važno je također, da Ministarstvo to i počne raditi, a onda neka čelnici takvih neaktivnih jedinica lokalne samouprave objašnjavaju svojim građanima zbog čega je prihod koji je trebao biti, ostati u općinama i grada, gradovima, zapravo biva vraćen u državni proračun. Hvala vam. Sada prelazimo na drugo pitanje. Zastupnik Nikola Grmoja uputit će ga predsjedniku Vlade, Andreju Plenkoviću, izvolite. Poštovani g. premijeru Plenkoviću. Prije 4 godina s ovog mjesta sam vas upozorio na dokumentirane prijave diplomata Sabljaka koji se tiču višemilijunskih prijevara u našim veleposlanstvima. Znate li kako ste tada intervenirali? Tako što ste inspektoru Božiću omogućili da nastavi zataškavati prijevare od državnih institucija i da progoni Sabljaka kojeg je tadašnja vaša ministrica Pejčinović Burić udaljila iz službe. Međutim, sud je poništio tu odluku ministrice Pejčinović Burić i vratio Sabljaka na posao, međutim, vaš novi ministar Gordan Grlić Radman, napravio je isto i ponovno udaljio Sabljaka iz službe, dakle po drugi put. Želim obavijestiti vas osobno, sve zastupnike u HS-u, sve ministre, posebno ministra Gordana Grlića Radmana, da je Visoki upravni sud RH prije 2 dana prije 2 dana donio pravomoćnu presudu na koju ne postoji mogućnost žalbe kojom se diplomat Damir Sabljak vraća na posao nakon 4 godine vašeg progona. Sad ću vam uručiti dakle tu presudu, pa ću vam postaviti pitanje. Kako se osjećate kao čovjek koji štiti kriminalce, a progoni nevinog čovjeka? **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Grmoja. Evo ja ću, budući da ste se vi potrudili, ovo rješenje, kao što vidim Visokog upravnoga suda, proslijediti ministru Grliću Radmanu, on će ga proučiti pa će vam reći koji je njegov stav o tome. Hvala. Poštovani premijeru, solidno skrivate svoje osjećaje s obzirom da ste 4 godine kršili zakon i progonili nedužnog čovjeka koji je razotkrio korupciju, ali jedna vijest i za vas i za ministra, ministar je već zna, ne znam je li vas o tome obavijestio, pretpostavljam da jest, USKOK i DORH su u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova vezano uz ovu temu. A sada zašto sam otvorio ovo pitanje danas. Zato što možemo čuti u javnosti ovih dana kako je nekakvo tzv. Antikorupcijsko vijeće, stavljate ga u navodnike, vi ga ne želite ni komentirati, ne pratite ga, a onda twitate o njemu na službenim stranicama HDZ-a, zanimljivo, kad nešto ne pratite, a imate potrebu se na to referirati. Zahvaljujući Antikorupcijskom vijeću ovaj čovjek je vraćen na posao nakon 4 godine, zahvaljujući Antikorupcijskom vijeću i sjednicama Antikorupcijskog vijeća USKOK i DORH su pokrenuli ponovno ovaj slučaj i ja vam samo mogu poručiti ovo, kada institucije budu još neovisnije, kada ne bude potrebe za pritiskom ovdje iz saborskih klupa, tada će mnogi vaši koje ste štitili odgovarati za ovo što su radili, a vi osobno, ja vas neću pozivati da date ostavku, vi to nećete napraviti, ja vas dobro poznam, ali vaš kraj, vaš kraj dolazi, a tada će se vama baviti neovisne i slobodne institucije. Idemo na 3. pitanje, zastupnik Ivan Penava postavlja ga predsjedniku Vlade, Andreju Plenkoviću, izvolite. **Penava, Ivan (DP)** Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Vi i Vlada koju vodite ste tvorac lex Agrokora, a koji je nastao kako ste nam tumačili zbog strateške važnosti te tvrtke po cijelo gospodarstvo. Pitamo se svi ovih dana kako je moguće i gdje je odjednom nestala strateška važnost Agrokora, tvrtke s golemim površinama najvrjednije hrvatske zemlje i golemim prehrambeno industrijskim potencijalom kada je omogućeno Arapima da preuzmu pojedinačno najveći vlasnički udio u Fortenova Grupi? Kako je moguće ovakav nemar ni mjesec dana nakon što je javnost doznala za pogubne odluke vaše vlade vezano za Inu? Razina nerazumijevanja i nemara koju kao vlada iskazujete u kontinuitetu prema hrvatskom gospodarstvu dovela je do zatvaranja značajnih tvornica poput Tvornice šećera Osijek, Kotke u Krapini, Inkera u Zaprešiću i čitavog niza drugih tvornica. Taj nemar kojeg demonstrirate doveo je do zatvaranja tisuća radnih mjesta što zorno prikazuje koliko efikasno razarate industrijski potencijal Hrvatske i dajete ogroman doprinos raseljavanju Hrvata. Vaša kratkovidnost je već dugo opasna za nacionalne interese, a sa Inom i Fortenovom šteta koju radite Hrvatskoj je dosegla vrhunac. Pozivam vas da odgovorite hrvatskom narodu zašto ste tako kratkovidni pa razarate industriju koja je generacijama stvarana? Zašto ste propustili zaštiti nacionalne interese i niste osigurali da najvrjednije poljoprivredno zemljište bude u hrvatskim rukama? Zašto ne vodite brigu o državnim interesima u uvjetima kada je svima u ovoj državi jasno da su poljoprivredna i prehrambena industrija uz energetske izvore ključni strateški resurs? Zašto, zašto i sto puta zašto ovo radite Hrvatskoj? gospodarstvo i za sve krajeve Hrvatske. Vi ste nekada davali intervjue srčane da ovako dobre vlade za Vukovar kao što je naša, evo pitajte Nikolu Mažara, nema. Sad ste postali to što jeste, da nije bilo nekih drugih ljudi iz HDZ-a ne biste nikad bili gradonačelnik, ali to vi znate bolje nego ja. No ajmo malo zašto, zašto, zašto. Prije pet i po godina bivši vlasnik Agrokora izručio nam je praktički bankrotiranu kompaniju u krilo. Ovdje od vaših prijatelja iz Mosta imate g. Petrova koji je imao stalne brifinge njegovih dobavljača, dolazio je na sastanke u vladu otprilike kao da je ili član Uprave Agrokora ili da najmanje je u računovodstvu ili financijama. Tu vrstu financijske ekspertize on sam po sebi kao psihijatar iz Mostara nije mogao imati nikao. Dakle, pitajte malo Mostovce što se tada događalo. E sada, sistemski značaj da, vlasništvo ok, bila je u hrvatskom vlasništvu pa je pala nama u krilo sa 7 milijardi eura duga, Naravno da smo tad reagirali i radi zaposlenika te kompanija radnika, tada ih je bilo ako se sjećate i u okviru Agrokora u Hrvatskoj i njegovih kompanija u susjedstvu skoro 60.000. Reagirali smo i radi hrvatske poljoprivrede, posebice malih OPG-a, reagirali smo radi dobavljača, reagirali smo radi cijelog hrvatskog gospodarstva i cijelog gospodarskog sustava. I što se dogodilo? Gle čuda, prošlo je pet godina, kompanija se dole iz nekoga gliba dna digla praktički nazad na tržišnu razinu. Smanjila je dug sa 7 miljardi na 1,1 milijardu. Ko je doveo Ruse u Hrvatsku? Jesam ja išao u Moskvu potpisivat ugovore da uzmem kredite od milijardu i sto milijuna eura ili je to radio bivši vlasnik? Ko ih je doveo? U čije vrijeme, čije vlade? Pitajte ovdje SDP-ovce. Dakle, Sberbanka postaje suvlasnik kao raniji vjerovnik sa ogromnim potraživanjima prema kompaniji kao što bi bilo u svakoj sličnoj situaciji, to restrukturiranje je ocijenjeno kao jedno od najboljih u svijetu te veličine, OPG-ovci isplaćeni, kompanija radi, ljudi zaposleni, dobavljači ostali na nogama i transformiran način plaćanja u hrvatskom gospodarstvu. Ne znam dal se vi toga sjećate. Poljoprivreda, zemljište da tu su, neće uteć. Ko daje koncesije za zemljište? Daje država. Prema tome, ovo što se sada zbilo u situaciji gdje su mirovinski fondovi došli nama da bi htjeli otkupiti Sber u Hrvatskoj, da bi onda dva dana nakon roka koji je gle čuda ko u uredbu EU stavio hrvatska vlada da nakon što izlistana Sberbanka na listu sankcija do 31.10. može se otkupiti taj njen udio, oni odustaju. Pitajte Allianz, Allianz pitajmo zašto su odustali. A ova priča koja se sada dogodila, pa ja mislim da ste i vi na mom mjestu, što je apsolutno nerealno ili bilo ko od vas, mislim da nema tog mađioničara koji bi mogao znat što bi se dogodilo, evo recimo gospođa RAukar na primjer za transakciju koja se zbiva možda iz Rusije u Rusiju ili iz Rusije u Emiratima. Tolike sposobnosti nema nijedna vlada pa …/Upadica

jel u prvom dijelu ste bili neozbiljni, a u drugom dijelu nešto ozbiljniji u odgovoru. Dakle, u vrijeme kada sam ja vas podržavao i vašu politiku vi ste tada obećavali vratiti Inu u hrvatsko vlasništvo i hrvatske ruke. Što se dogodilo s vama i vašom politikom od tog vremena, to vi trebate tumačiti javnosti. Drugo, ukoliko bi htio biti tragikomičan, neću reći komičan reću samo jedno da jedna tvornica šećera u Osijeku ima tradiciju 112 godina dugu, 280 ljudi je tamo radilo kad bi htio biti tragikomičan rekao bih da je preživila dva svjetska rata i Domovinski rat, ali vas nije. Meni je jasno da vi ne razumijete da je od liste zatvorenih poduzeća jedino duža lista ljudi koji su napustili Hrvatsku. O tome vam mogu i kolege iz Požege svjedočiti sa zatvorenom Orljavom iz Požege, 76 godina dugom tradicijom, cijela županija je pala na 64.000 stanovnika ili pak Viro i Virovitica, evo gledam kolega Đakić da me gleda, dakle cijela županija pala na samo 70.000 stanovnika. Međutim, u anale loše politike i loših odluka će ući jedna situacija koje nema u svijetu, a to je da u po krize, svjetske krize po pitanju energenata i žitarica da ste u situaciji kad ste imali prigodu ovladati većinskim paketom u Fortanova grupi da ste to prepustili Arapima, a o tome kako ste prepustili hrvatsku naftu Mađarima i MOL-u uz zatvaranje Rafinerije Sisak govori dovoljno za sebe. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče vlade, izbori već odavno nisu u Hrvatskoj ako su ikada i bili da upotrijebim jednu otrcanu i ofucanu frazu, festivali demokracije. međutim sasvim sigurno jesu jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji politički događaj u zemljama koje imaju parlamentarnu demokraciju. I zato je više nego važno način na koji se osigurava njihova provedba, kako se organizira i prije svega kakav je izborni model. Ovih dana se pravom postavilo pitanje ustavom zajamčene jednakosti građana i jednakosti glasa svakog građanina jer je očigledno da postojećim rješenjem pa u barem zadnje 3, 4 ako i ne 5 izbornih ciklusa taj glas ne vrijedi jednako. Pri tome je čini mi se utvrđeno da pojedinačno niti zakon, izborni zakon, niti Zakon o izbornim jedinicama nisu sami po sebi neustavni ali proizvode neustavni učinak. Pitam vas kao predsjednika vodeće stranke vladajuće koalicije, ali i kao predsjednika vlade. Čudno je da se niste očitovali ni na koji način o ovim pitanju koje je otvoreno već evo više od mjesec dana, da li to kanite učiniti i kada ćete se o tome očitovati? Da li je razlog te šutnje nelagoda zbog očigledno razlika koje postoje unutar vaše stranke kao što smo imali prilike vidjeti o različitim modelima? I da li mislite da bi se u raspravu trebali uključiti neovisni stručnjaci i bi li ta rasprava trebala uključiti i oporbu da se donese što je moguće suglasnije takav jedan važni zakon? Hvala lijepa poštovani zastupniče Vidović. Što se tiče pitanja izbornoga sustava, izbornih jedinica koliko je meni poznato to pitanje u eteru nije mjesec dana nego je eteru barem 10 godina. Jel točno, jel tako? Meni se čini da to traje jedno 10-ak godina, 12 da budem precizan. U tih 12 godina ajde neka smo mi bili pola na vlasti, ali pola recimo da su bili neki drugi ljudi uključivši tada vaš SDP, rekao je jedan vaš kolega da tada nije bilo političke volje da se s time bavimo, tu je iza Hajdaša ovako malo iza desnog ramena, koliko se ja sjećam. E sada, što se tiče mjesec dana da li je neko nešto bacio u eter i stavio kao temu i sad bi mi trebali kao pilići neki valjda skakat na to kad nam neko drugi stavi neku temu u eter, možda, nije naš stil. Mi imamo svoje prioritete i svoj program i svoj način djelovanja i svoju komunikaciju i svoju metodologiju. Postoji jedna opće poznata činjenica koja nije potvrđena samo na zadnjem potpisu stanovništva, a to je da se jednostavno previše dogodilo diskrepancije u veličini izbornih jedinica u odnosu na broj stanovnika, dakle izborne jedinice sigurno nisu protuustavne to je jasno i vama i svakome tko se s tim bavi. Mi ćemo i kao HDZ i kao vladajuća većina kad dođe vrijeme artikulirati prijedloge koji bi mogli modificirati postojeći sustav da ta diskrepancija dođe u onih 5 plus minus posto i to je sve. Kad će to biti to ćete prepustit nama da odlučimo, a kako u hrvatskoj demokracija, sloboda svak komentira svakoga manje ili više političke odgovornosti, znanja ili familijariziranosti s temama to je druga priča. U svakom slučaju do izbora ima još podosta, ja koliko shvaćam ima onih koji bi htjeli na izbore sutra, mi nemamo nikakve potrebe da idemo na izbore sutra, mi smo izbore dobili prije nešto više od 2 godine, dapače dobili smo najviše mandata po ovom izbornom sustavu ikada u Hrvatskoj, govorim od 2000. na ovamo u 5. srpnja 2020. vrlo uvjerljivo. Vi ste tada kao dio SDP-a imali solidni rezultat, a vi ste sad kao Socijaldemokrati veći klub nego SDP. Bilo tko drugi tko god ima neke pretenzije na izbore nek se za njih priprema, oni će biti onda kada su predviđeni. Nema nikakve potrebe da vlada parlamentarne većine, a koji vodi državu sa nekoliko vrlo jasnih, bitnih odrednica koje su puno drukčije nego agenda oporbe, nama je agenda politička stabilnost, da nema nje ne bi bilo gospodarskog rasta, da nema nje ne bi bilo najveće zaposlenosti ikada, da nema nje ne bi bilo rasta plaća, prosječnih, medijalnih, minimalnih, da nema nje ne bi bilo članstva u europodručju, da nema nje ne bi bilo članstva u Schengenskom prostoru, da nema nje ne bi bila ovako dobra turistička sezona kao što je bila, da nema nje ne bi bilo paketa energetskih mjera u ovoj godini vrijednog 26 milijardi kuna, da nema nje ne bismo mi vama jučer predstavili novi proračun koji ima i svoju intervencijsku dimenziju i svoju razvojnu dimenziju i svoju socijalnu dimenziju. Dakle, mi imamo svoju agendu i mi ćemo nju odraditi, kao što smo obećali u izborima, kao što to radimo kroz kroz provedbu programa, izborni sustav je tu da se usput riješi, to je tehnika kako doći ponovno do povjerenja građana, a mi ga .../Upadica: Hvala vam./... za razliku od vas uvjerljivo dobivamo i 2020. i 2016. Hvala vam lijepo. E moj predsjedniče Vlade. Lijepo je bilo slušati ovo navođenje, međutim, ima nekih stvari koje niste spomenuli, a koje jesu jako važno po mom mišljenju, ja mislim i mišljenju velike većine ljudi u ovoj zemlji, a radi se o zabrinjavajućoj eroziji ugleda institucijama u ovoj zemlji. Mi imamo jednu od najnižih razina socijalnog kapitala u Europi. Nitko nikome ništa ne vjeruje. Ovaj Sabor je degradiran do te mjere da u svim anketama mi dobivamo -2. Institucijama se ne vjeruje, političarima se ne vjeruje, čak štoviše. Postavio sam vam pitanje zbog toga da odgovorite u političko-metodološkom smislu, da li ste spremni razgovarati o važnim pitanjima ove zemlje ne na način da svoju stranku postavite iznad interesa društva i da u tom budućem izbornom zakonodavstvu skrojite izborne jedinice ili odredite broj glasača tako da on poveća očekivanu dobit za vašu stranku. To možda jest legalno, ali to nije legitimno i to nije u interesu građana ove zemlje. Smisao mog pitanja je bio u tome, vi imate priliku, sada imate priliku pokazati da izborni instituti nisu tek alatke za bildanje vašeg rezultata i da ni HDZ, kao ni jedna druga stranka ne bi trebao sebi uzimati pravo da budu avangarda ovoga društva. Toga smo se nagledali u povijesti i nadam se da ćete uspješno iskoristiti i ovu priliku, kad je riječ o izbornom zakonodavstvu, da se što je moguće suglasnije o tome dogovorimo.

određenog etničkog ili nacionalnog identiteta. Jezik je bio predmet u Hrvatskoj beskonačnih polemika svih, se sjećamo, u prošlom stoljeću, ovog koji je bio malo iza nas? U kolektivnom su svježem pamćenju težnje jezičnih unitarista ili unionista, ako ih hoćemo nazvati, i nazovimo ih purista ili secesionista, ako hoćemo nazvati, jezičnih naravno, da postižu svoje ciljeve u kojih nećemo ulaziti i koji ćemo operativno nazvati ciljevima kulturne autonomije, da ne ulazim i politiku. Predmet današnjeg pitanja je jednostavan. Tiče se obrazovanja, a mogao bi se ticati i drugih pitanja, ali želim ga postaviti ministru Radovanu Fuchsu. Između ostalog, zato što se poznamo toliko godina. Ako je za hrvatski identitet bilo toliko, ovaj bio toliko važno jezično pitanje, zašto to ne vrijedi i za manjinske zajednice koje ovdje žive. Npr. za škole na talijanskom jeziku, važno je pitanje državne mature. Slijedimo pitanje Slovenaca, neka učenik izjavi prije ispita koji je njegov prvi ili materinski jezik, onaj koji je stečen u obitelji u najranijem djetinjstvu i neka se ta ocjena boduje prilikom upisa na određeni studij. Ne mogu prihvatiti već mitski odgovor o autonomiji sveučilišta, on se zloupotrebljava jer je autonomija po definicija nešto što se odnosi na slobodu mišljenja, govora i istraživanja, ne na određivanje i vredovanje materinskog jezika učenika. Pitanje državne mature ja mislim da je jedno od ključnih stvari koje su u RH u području obrazovanja napravljene u zadnjih 15-ak godina. Mislim da je državna matura zaista dala jednake šanse svima, da je ujednačila masu toga kad se govori o upisima u sveučilišta, odnosno visoke škole i da je to pored toga što na taj način možemo provjeravati stečeno znanje gimnazijalaca nakon završenog ciklusa srednješkolskog obrazovanja, jedan od izrazito dobrih, ako hoćete i antikorupcijskih mjera jer smo bili svjedoci ranije, itekako problematiziranja prijemnih ispita po fakultetima i sl. Kad govorimo o državnoj maturi za pripadnike nacionalnih manjina, definirano je da oni imaju mogućnost polaganja obaveznih predmeta državne mature na način da polažu hrvatski jezik, jezik svoje nacionalne manjine i onda biraju između stranog jezika Za sve ostale učenike u RH, obavezni predmeti državne mature su hrvatski jezik, matematika i strani jezik. To je jedino, to je, jednako tako, i kriterij za upis u visokoškolske institucije u Hrvatskoj. Izbacivanje matematike kao jednog od predmeta i ostavljanje na volju da netko drugi kreira ove osnovne, glavne obavezne predmete i da se oni priznaju za upise na visokoškolske institucije, dovelo bi u neravnopravni položaj sve ostale učenike u Hrvatskoj. Ja znam da negdje otprilike stotinjak učenika godišnje, kad govorimo o talijanskoj nacionalnoj manjini, izlazi na ispit, odnosno polaže državnu maturu i od čega polovica, otprilike pola polaže talijanski jezik, ali može ga polagati na dvije razine, na višoj i nižoj, pola ih polaže na višoj razini, druga polovica na nižoj razini. Vjerojatno oni koji se odlučuju za nižu razinu vjerojatno i biraju matematiku, a onda kao izborni treći predmet upravo zato što se namjeravaju upisivati u sveučilišta u Hrvatskoj i to je vjerojatno tako jer otprilike njih polovica onda se pojavljuju i ostvaruju pravo na upis na hrvatske visokoškolske institucije. Ostatak ili ne ide dalje ili ide ili vjerojatno studira negdje drugdje, najvjerojatnije u Italiji. E sad u Italiji je sustav državne mature takav da svaka škola ima obavezno talijanski jezik ali ima onda ovisno o školi još jedan predmet bilo da je to latinski, bilo da je matematika, bilo da je strani jezik ovisno kakav je tip škole. Dakle, za nastavak školovanja ako ti učenici žele u Italiji mislim da nemaju problem, ali razmontirati sustav državne mature koji se svake godine gradi da bi bio što neovisniji na način da se jednima omogući da bez matematike upisuju, mislim da ne bi bilo korektno. Kolega Daus, izvolite očitovanje. na to pitanje da nije upravo ono suprotno, a to je da su diskriminirani oni koji ne mogu nositi svoj materinji jezik na državnoj maturi. Danas su ocjene na državnoj maturi iz talijanskog jezika vrednovana je samo na studij za talijanski jezik na sveučilištima u Puli i Rijeci, za sve drugo priznaju se ocjene iz hrvatskog jezika. Paradoksalno i za one pripadnike talijanske zajednice koji idu studirati talijanski u Zagrebu, Zadru ili Splitu. I na kraju, danas samo učenici iz talijanskih škola polažu četri, a ne tri predmeta, ali ocjena četvrtog je dekorativna. A da, u doba mraka za studente i škola na talijanskom jeziku u prosjek je ulazila ocjena talijanskog jezika. Hvala. 6. pitanje zastupnica Ivana Posavec Krivec postavit će predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. magični je broj o kojemu u zadnje vrijeme bruji cijela Hrvatska. Nije ni čudo, nije ni čudo euro nam je pred vratima. Ovo je zadnji aktualac na kojem vas mogu pitati nešto prije uvođenja eura, ovo je zadnja sjednica, ali i sjednica na kojoj ćemo raspraviti prvi proračun koji donosimo u euru i naravno to je pohvalno. Popularne su teme o konverziji kune u euro među našim građanima, ali popularne su i zato što pljušte TV reklame sa TV ekrana, sa džambo plakata, imamo jednu karavanu HNB-a po našim gradovima koja educira građana, informira ih o tome što donosi euro i cijelo vrijeme kontinuirano nas učite da će ta konverzija za građane biti besplatna. Premijeru vi jako dobro znate što ću vas ja pitati, ta konverzija će biti besplatna za građane na njihovim tekućim računima, bit će besplatna na bankomatima, bit će besplatna u kreditima, štednim investicijama itd. i ok, mi razmišljamo o eurima visoko smo eurizirana zemlja. No ono što te reklame ne govore ova konverzija neće biti besplatna za poduzetnike, neće biti besplatna zato što svaki vlasnik tvrtke u sudskom registru mora napraviti konverziju temeljnog kapitala iz eura u kune i to od 1.1. u roku koji je odredio Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH, da da bi to učinili moraju otići kod javnog bilježnika i to moraju platiti. Pitam vas premijeru zašto, zašto i za poduzetnike to nije besplatno? Pitam vas koji je vaš odgovor na njihove, ali i naše apele? I pitam vas premijeru jeste li možda o ovoj temi razgovarali sa javnobilježničkom komorom?

karavanama, autobusu u nekim nastupima jer vidim da ste sve proučili što znači da ova kampanja, a to je isto dobro ponovit za hrvatsku javnost koja vrijedi točno 4 milijuna eura, 2 milijuna eura je dala Europska komisija, 2 milijuna eura je dala Hrvatska ima za cilj da senzibilizira hrvatske građane, hrvatske gospodarstvenike o zamjeni hrvatske kune eurom, dakle jednog procesa koji dolazi točno devet i pol godina nakon članstva Hrvatske u EU, dolazi nakon što smo i u ugovoru o pristupanju koji je ratificiran ovdje u jednom drugom sazivu HS-a koji je bio podosta proeuropski nego ovaj što je sada. Bio je ja mislim samo jedna zastupnica nije podržala potvrđivanje tog ugovora o pristupanju, gdje smo to na referendumu prihvatili gdje smo rekli tada govorimo o sporazumu koji je potpisan odnosno ugovoru 2011. u prosincu gdje smo dobili derogaciju da odmah ne uvedem euro jer nismo bili spremni. A spremnost za euro je uslijedila isključivo političkim odlukama naše vlade. Mi smo tu strategiju za uvođenje eura kao što se sjećate pokrenuli javno savjetovanje zajedno s HNB-om u jesen 2017., u svibnju 2018. usvojili, imali vijeće za euro u kojoj su bili svi relevantni dionici, akteri čak i predstavnici ne samo poslodavaca nego i sindikata, komora, HNB-a, svih institucija vodili proces transparentno, o tome raspravljali u HS-u često. Nije bilo niti jedne rasprave o zaključcima Europskog vijeća, a ja sam to uveo kad sam postao premijer prije šest godina pa zahvaljujući tome imamo tu temu na najvišoj političkoj razini sustavno u HS-u, imat ćemo to danas popodne da pripremimo javnost za taj veliki korak koji nas skupa sa schengenskim prostorom od 1. siječnja čini samom jezgrom procesa europske integracije. Dakle, to su ti strateški veliki uspjesi koji će ostat, koji neko sad može medijski ignorirat, minimizirat, reći da bi se to bilo dogodilo i ovako i onako što naravno bilo kome od nas ko se s time bavi godinama jasno da to apsolutno nije tako nego da je to sve zarađeno uz reforme, uz pripreme uz političku aktivnost uz pripremu institucije u konačnici na korist hrvatskim građanima i gospodarstvu. E sada, budući da je naš generalni koncept bio da se konverzija, dakle zamjena hrvatske kune u euro dogodi praktički bez troška za građane i gospodarstvenike. Ja vidim da ste vi kao što inače to biva nešto što netko drugi baci u eter preuzeli sad u svoje pitanje mi smo se itekako zainteresirali za ovu temu. Ja ću podsjetiti. Dakle, prema Zakonu o euru sva društva bili oni d.d. ili imaju zadaću svoj temeljni kapital uskladiti sa novom valutom. D.d. imaju godinu dana, d.o.o. imaju tri godine. Tu prema postojećim propisima je pitanje plaćanja javnobilježničke pristojbe. Ministar Malenica je u kontaktu i sa Javnobilježničkom komorom. Taj zakon je i ovako i onako u proceduri. Mi ćemo to pitanje riješiti, tako da eto i tih koliko sam ja shvatio 2400 kuna ne bude teret i da onda svima bude lijepo i dobro, a da nam se vi priključite u ovih zadnjih još 45 dana jer imam dojam da znate baš kako treba. Kao da ste onu brošuru što smo vam poslali doma skroz naučili. Ivana (Nezavisni)** Predsjedniče odgovorili ste u svom stilu sa jednom iznimkom, dali ste ovdje javno obećanje. Obećanje svim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj da ćete iskoristiti rok koji ste zadali za njihovu konverziju upravo da to učinite na način da njih ništa ne košta. Jesam li ja to dobro shvatila? Po klimanju vaše glave rekla bih da ste preuzeli obećanje da će ovo za poduzetnike biti besplatno. Hvala vam predsjedniče na tome, jer uslijedio je muk nakon svih njihovih inicijativa u javnosti, nakon svega onoga što smo vam i mi napisali u pismu 28.10. niste odgovarali bez obzira da li je ta tema bila u eteru ili nije bila u eteru ona je izuzetno važna za 140 000 poduzetnika. I nemojmo zaboraviti to nisu veliki poduzetnici. To nisu oni poduzetnici koji rade softverska rješenja za naše institucije. To su najčešće poduzetnici koji imaju po jednog ili dva zaposlena. To su poduzetnici koji teško preživljavaju u ovim teškim okolnostima. I naša je zadaća svih nas u ovom Parlamentu da se borimo za njihovu egzistenciju, jer oni pune naš proračun. Upravo onaj proračun o kojem ćemo raspravljati u periodu koji je pred vama. Da li je ova Vlada ovaj propust učinila namjerno ili ne ja u to ulaziti neću, ali ću vas držati za riječ da ćete ako se i dogodio ga regulirati i da poduzetnici neće imati trošak. Jer je bitno da tih 350 milijuna kuna ako ne i više nije uvijek uvijek riječ o 2 i pol tisuće kuna. To je samo za društva sa ograničenom odgovornošću sa temeljnim kapitalom od 20000 kuna, a znamo kakva je struktura društava u Hrvatskoj. Znači, puno puno više i do 200 000 bi išla ta konverzija. Bolje je da ta sredstva ulože u svoj razvoj i da više doprinose Hrvatskoj. Hvala. Idemo sada na 7 pitanje zastupnik Damir Habijan uputit će ga ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću. Izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice, ministri. Pitanje upućujem ministru gospodarstva i održivog razvoja gospodinu Filipoviću. Dakle, prije nešto manje od 2 godine u ovom Hrvatskom saboru tijekom rasprave o Prijedlogu zakona o Dinari iznio sam jednu inicijativu vezano za park prirode, proglašenje parka prirode Ivančica, Strahinjčica, Maceljsko gorje i Ravna Gora. U razgovoru sa i vašim prethodnikom i sa ravnateljem Duplićem, dakle Zavoda za zaštitu prirode i okoliša bilo je rečeno da će se krenuti sa izradom stručne podloge kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni uvjeti da se to područje proglasi parkom prirode, dakle uvjeti propisani Zakonom o zaštiti prirode. Mislim da je svima potpuno jasno koji su bili na tom području, ja mislim da i velika većina ovdje zastupnika i zastupnica je bila tamo. Dakle, da se radi o području velike bioraznolikosti, georaznolikosti s brojnim fortifikacijama i definitivno da takvi uvjeti ja se doista nadam jesu ispunjeni. Ono što također želim istaknuti prema anketi koja je rađena prošle godine, dakle na području Varaždinske županije čak 87%, dakle žitelja tog područja smatra da je predmetna inicijativa pozitivna. Ono što se međutim pojavilo kao jedna tema početkom srpnja ove godine to je jedna inicijativa jednog investitora da na području Ivanečke Željeznice, dakle otvori ili pokrene pitanje kamenoloma. Dakle, radi se o kamenolomu Bosiljevac koji je naravno izazvao veliku buru u javnosti pogotovo lokalnog stanovništva. Ono što želim ovdje naglasiti i zahvaliti na neki način vašem ministarstvu koje je u srpnju donijelo rješenje da će se prethodno, dakle provesti postupak da li postoji negativni učinak na ekološku mrežu i na taj način je zapravo cijelog investitora i njegov postupak sigurno usporilo. Moje pitanje glasi u kojoj fazi je, dakle izrada ove stručne podloge. Da li možemo očekivati ako se ispune uvjeti da do kraja mandata ovoga Sabora izglasamo taj zakon i apel naravno da se stvarno ima u vidu da bi otvaranje kamenoloma na tom području doista imalo vrlo negativne posljedice ne samo za ekološku mrežu već i za stanovništvo koje tamo prebiva. Hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče Sabora, poštovani zastupniče Habijan. Pa Hrvatska je prepuna prirodnih ljepota. Ovo područje koje ste vi spominjali svakako se ubraja u te prelijepe dijelove naše Domovine. Što se tiče stručne podloge ona je u tijeku, ona se izrađuje i tijekom sljedeće godine bi trebali imati rezultate te stručne podloge koji će onda usmjeriti u kojem smjeru će se ići kada se govori o zaštiti ovog područja. U svakom slučaju ja pozdravljam vašu inicijativu kao i inicijative drugih lokalnih zajednica kada govorimo o zaštiti naših prirodnih ljepota. što se tiče kamenoloma koji ste spominjali istina je da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja komentiralo i reklo kako je potrebno procijeniti utjecaj na ekološku mrežu, ali je isto tako sugerirano da se mora i da je potrebno napraviti studiju utjecaja, odnosno procjene utjecaja na okoliš. A što se tiče toga nikakav zahtjev koji se odnosi na tu studiju nije stigao u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Evo očekujem znači da se ta stručna podloga kada govorimo o, o ovom zaštićenom području i izradi tijekom slijedeće godine pa ćemo onda nastaviti razgovore na tu temu. Hvala vam lijepo. **Jandroković, dakle zahvaljujem na ovom odgovoru, zahvaljujem i drago mi je čuti da se krenulo sa izradom stručne podloge. Još jedanput mogu naglasiti, ja znam da to nije kriterij dakle da li nekom području već postoji neko zaštićeno područje, park prirode, nacionalni park, dakle to nisu kriteriji, kriteriji su jasno propisani Zakonom o zaštiti prirode, ali isto tako naglašavam često sam tamo dakle i postoji još jedna ranija stručna podloga iz 2013. godine kada se zapravo razmatralo regionalni park Hrvatsko zagorje prema tome ta stručna podloga na nekih 250 stranica već doista pokazala brojne dokaze da postoji kao što sam rekao i velika bioraznolikost, georaznolikost i doista velika kulturna baština. Zasigurno bi i proglašenje parka prirode puno značilo i za žitelje tog područja. Ja bi samo iskoristio ovu priliku ukratko obzirom na ovaj koji je i određene navode koje je ovdje iznijela dio oporbe, dakle meni je prilično nevjerojatno da primjerice kolega Grmoja ili von a bi Eliot Ness hrvatski Eliot Ness ovdje zapravo govori o antikorupcijskom vijeću i bit će zanimljivo zapravo čuti kako će komentirati ono što smo primjerice imali jučer primjerice čuti od kolege Šterna koji je iznio prilično zanimljive optužbe dakle za SDP i za ono što se događalo 2002. godine, što se događalo s Bijelim noćima, što se događalo sa Sirijom jer to su uostalom koliko vidim vaši koalicijski partneri koji vam drže na neki način ja bi rekao sekundiraju na antikorupcijskom vijeću i bit će zanimljivo promatrati kako ćete se vi koji se namećete kao vođa oporbe sada sa svojim kolegama iz SDP-a dalje slagati. Hvala. Izvolite kolega Grmoja povreda Poslovnika. to je pokazalo jučer antikorupcijsko vijeće, neće biti zaštićeni u bilo kojoj vladi, svi koji su odgovorni doći će, dakle dati će odgovore. I vi ste pozvani, evo premijer Plenković volio bi da dođe da mu postavimo nekoliko pitanja. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja znadete i sami da ste povrijedili Poslovnik, dobivate opomenu. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora naravno 238., ovdje bi napomenio da je jedina korupcija koja je jučer izašla na vidjelo, a priznao je i gospodin Grmoja je to da su oni MOST inzistirali na arbitraži i samim tim oštetili državni proračun za 2 milijarde kuna. Također spomenila se i ona stara korupcija, a to je pitanje SDP-ovih vlada, pitanje Bijelih noći, pitanje Sirije, pitanje

Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče vlade ja jednostavno želim i moram vas ponovo pitati vezano uz Agrokor. Prošlo je više od 5 godina od slučaja Agrokora i vladine intervencije u poslovanje odnosno ne poslovanje te kompanije i punih 5 godina od pokretanja ambicioznog postupka protiv

Nakon silnog novca koji su se odrekli vjerovnici i država, dakle hrvatski građani, nakon Borg grupe i niskoprofilnog restorana Fotić, nakon milijunskih honorara prijateljima i kolegama opet je na vrh poslovanja onog što je nekad bio Agrokor, a sada je Fortenova vidi čuda isplivalo jedno ime koje dosta često spominjemo, a to je Pavao Vujnovac. Iako nije najveći pojedinačni suvlasnik zbog situacije s Sberbankom, njenim udjelom i sankcijama protiv Rusije upravo je on taj koji vodi igru. Dobro poznato ime u hrvatskim političkim krugovima, obogatio se prodajom ruskog plina, a političke bodove skupljao je osiguravanjem i pozajmica, a bogme i koalicijskog partnera HDZ-u. Sudski postupak protiv Ivice Todorića i dalje nije počeo, a istovremeno se na razvalinama bivšeg Agrokora zajedno s trgovinom plina i širenjem u razne druge djelatnosti stvara jedan novi Agrokor u Hrvatskoj, jedno novo ime koje se nadzire u pozadini svake afere vaše vlade poštovani predsjedniče vlade od Agrokora do INE. Pa vas stoga ja pitam, je li je to ono što ste htjeli? Je li je cijeli taj posao vodio tome da stvorite jedan novi svoj Agrokor i jednog novog svog Todorića? Hvala lijepo. Poštovana i draga kolegica Mrak Taritaš iznosi neistine i omalovažava zastupnike. Dakle, nije točno kolegice Mrak Taritaš da su hrvatski građani bilo što izgubili kroz proces sanacije i lex Agrokora. Dapače jedna jedina lipa nije isplaćena iz državnog proračuna da bi se spasio Agrokor, već su svi OPG-ovi, mali i mikro poduzetnici

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana i draga zastupnice Mrak Taritaš, vi ste dosta toga ovdje rekli, očito vi me, vi me otprilike poznate koliko i Grmoja. Znači vi ste rekli tezu, on je rekao da me dobro pozna, ne znam kako možda iz slučajnih susreta dva puta godišnje kad vodimo djecu u istu školu, to je otprilike naš jedini kontakt u životu, ako zanemarimo one sjajne pregovore kad ovi iz MOST-a su blokirali pregovore o prvoj koaliciji jer su trčali gledat premijeru Gazde, samo da shvati gospodin Todorić tko su njegovi savezni, on misli da ste vi njegovi prijatelji jel to on ne zna. E sada, kažete da mi stvaramo što, svog Todorića, tako nešto ste rekli. Ja moram priznat da me iznenađuje to, pogotovo od vas koja ste bila članica vlade, da uopće tako nešto izgovorite. Ja ću još jedanput ponovit to, moramo govorit istinu da ne bi laži prevladale nad istinom. Dakle, mi smo krenuli kao vlada u listopadu 2016., najveća hrvatska kompanija sa svim svojim sustavom kolabira pred našim očima otprilike siječanj-veljača 2017.g., smo imali neku poveznicu sa ne znam vašim Todorićem tada ako je Vujnovac naš, ne znam koji. Tada kompanija koja je zadužena 7 milijardi eura se ruši pred našim očima i nema namirnica, kreću blokade, Agencije za kreditni rejting ruše rejting kompaniji, destabilizira se hrvatsko gospodarstvo i mi radimo zakon ne samo da bi pomogli toj kompaniji nego svima koji su povezani s njom, šta je rezultat toga, kompanija radi, sastavnice te kompanije rade, neke su prodane, oni su dobili novaca i te koje su prodane rade, dapače s novim vlasnicima i sa istim radnicima, ne vidim nikakav problem u kapitalizmu da se vlasništvo prenese s jednog subjekta na drugi, nisam siguran da smo mi i dalje u socijalizmu, pa da baš sve mora bit državno i sve mora bit podušeno i niko ne smije napravit nikakvu transakciju, jel to logično, je. Je li kompanija očuvana, jesu OPG-ovi isplaćeni, jesu dobavljači ostali na nogama, jesu. Da li je kompanija privatna, a ne državna, to bi bilo dobro da zna i g. Penava, dakle Fortenova je privatna kompanija, nije državna, države tamo nema, nema, tamo postoje dioničari i suvlasnici koji raspolažu sa svojim udjelima kako oni hoće. Gospodin Vujnovac i njegova kompanija je samostalna, samoinicijativno kupovala dionice od drugih, pa nije kupovala od države, to morate pitat njega, njega pitat, ne vladu, ne državu, ne državu pitati, pitat subjekte o kojima se radi. Ovo što se sada dogodilo gdje su mirovinski fondovi imali ambiciju da dođu na mjesto Sberbanke, pa su odustali u zadnji tren, a od vlade koju su oni tražili da uđu, tražili odobrenja, dobili sve na vrijeme, čak i europski pravni okvir i na kraju sami odustali, to je pitanje za njih, ne za nas. Što se tiče ovih koji tvrde da su kupili Sberbankov udio to ćemo vidjet kad se konsolidiraju sve informacije ko je tu, što je tu, za čiji je račun, zašto tako netransparentno, kakve su to transakcije last minut tih iznosa, vrlo neobične, vrlo bizarne, zahtijevaju detaljnu pravnu analizu…/Upadica predsjednik: Hvala vam/… a Prije očitovanja kolegice Mrak-Taritaš pozdravio bih učenike i učenice Katoličke OŠ iz Požege, dobro došli u HS …/Pljesak/…. Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče vlade, ja nisam iznenađena vašim odgovorom, točno takav odgovor sam i očekivala. Ono što je u odgovoru bilo malo čudno kolko ja znam Agrokor je isto bio privatna kompanija za razliku od Fortanove koja je isto privatna kompanija i cijela priča s tim Agrokorom je neslavno završila, ja bih rekla džaba krečili, džaba krečili moj premijeru. Ali mislim da svi zajedno možemo malo naučiti dakle za malo više od tjedan dana u 11 sati iduću srijedu će bit prva utakmica na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Znate šta je izbornik Dalić danas u novinama izjavio? Izjavio je rečenicu, kaže, optimizam je opravdan, ali moramo biti realni i razumni. E, ono što bi mi svi zajedno od njega, a to preporučujem i vama, trebali naučit, a to da budemo realni i razumni. U trenutku kad postanemo nerealni, kad postanemo nerazumni, kad odemo u stvari koje nisu dobre onda točno imamo ovo što imamo danas, imamo ponovo priču s Fortenovom. Ja vas pitam čemu je služio lex Agrokor i cijela priča s lex Agrokorom ako smo se pretvorili u ovo sve zajedno? Poštovani premijeru Plenkoviću, za sjeme nećete ostati ni vi, kao što neću ostati niti ja. U budućnosti ćemo vidjeti ko je šta dobro radio ili nije radio, ali ono što se dobro ne radi uvijek ostaje trag na ovim prostorima, znate ko, na kraju uvijek sve plaćaju, plaćaju hrvatski građani, pa nažalost platit će i ovaj put, hvala lijepo. rekli ste da, citiram vas, laži prevladavaju od istine, a u zadnjih 6.g. obećali ste da će Hrvatska kupiti INA-u, to se nije dogodilo, ali su 23 milijuna kuna potrošena na konzultantske usluge. 2016. rekli ste i da MOL-u nećete dopustiti zatvaranje Rafinerije u Sisku, vaši ministri tadašnji govorili su da bi onaj koji to dopusti trebao biti proglašen veleizdajnikom, Sisačka rafinerija je zatvorena, ni Riječka danas ne radi. Obećali ste osnovati institut za djecu i izgraditi novu dječju bolnicu, obećali ste da će palijativna skrb biti dostupna 24 sata na dan, rekli ste i odrediti minimum sredstava koji će biti zajamčeni svakom građaninu Hrvatske, tvrdili ste da će do 2020. u svaki hrvatski dom biti uveden širokopojasni Internet. Nemojmo zaboraviti još 2016.g. najavljivali ste da ćete u drugoj godini mandata smanjiti PDV na 24%, a do kraja mandata na 23. Najavljivali ste da ćete, e ovo moram citirati, na obnovi raditi bez iluzija i lažnih obećanja da se taj proces može dovršiti u rekordnom roku i, a ovo je posebno simpatično, obećali ste da ćete, citiram, osnažiti borbu protiv korupcije i osnaživati sva tijela koja sudjeluju u suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala. Obećali ste svašta, realizirali ste malo toga. Obnova ne da kaska, obnova stoji, a protiv korupcije i organiziranog kriminala bolje da ne govorim kako se borite. Agrokor, Ina, HAMAG, željezo, ministri koji završavaju u zatvoru

Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Grbin, ja mislim da vas nisu izabrali za predsjednika SDP-a da pola stranke izbacite. Vi ste izbacili pola? Izbacili ste ovih tu koji sad imaju većinu nad vama Socijaldemokrate jel su utekli od vas kad su vidjeli kakvi ste. Pa ste onda, zamisli to izbacili dva predsjednika gradskog odbora SDP-a Zagreba i Marasa koji je meni bio strašno drag, super simpa tip, pratio me tu par puta po odborima, pa ste izbacili prof. Gotovca. I sad vi takav imate zamjedbe na nas i to gle u kojim okolnostima. Mi dobijemo povjerenje 2016., pobijedimo tada Milanovića, 2020. pobijedimo ne samo Bernardića nego svih vas 10 ili 11 koliko vas je bilo na tim listama i to ono košarkaški rečeno 25 razlike, to zna Bauk šta znači 25 razlike u basketu, to će on pojasnit, vi ste visok, ali ne znam jeste li košarkaš. E sada, i sad vi to nama govorite u momentu u kojem gle čuda Hrvatska ima rast po Europskoj komisiji 6%, među prve četri članice u EU u 2022. gospodarski rast, to nam govorite u situaciji kada imamo zaposlenih u kolovozu ove godine milijun i 632 kad nam je stopa zaposlenosti na 69% skoro, kad nam je stupanj razvoja od 2016. prosjek EU došao sa 61 na 70, kad nam je prosječna plaća u kolovozu 7.697 kuna g. Grbin, to je naravno za 2.055 kuna veće nego u listopadu 2016. kad smo mi startali i to je 36% više, a to vam je šest puta više nego tijekom mandata troje mojih prethodnika i Oreškovića i Milanovića i Kosor. Bauk je dobar matematičar, šest puta nije malo tad je to sve skupa bilo 323 kune da vam ja olakšam taj račun. Pa onda to govorite u momentu kad smo mi već digli minimalac sada za iduću godinu skoro na razinu koliko smo obećali do kraja mandata 4.220 kuna, to nam govorite kad smo u pregovorima sa sindikatima došli u situaciju da smo povećali osnovice za više od 30%, da smo u ovim okolnostima krize digli sada za 6% od 1.10., za za 2% od 1.4. digli ljudima božićnicu s 1.500 na 1.750, digli regres sa 1.500 na 1.750, dar za dijete sa 600 na ovih Ivaninih 100 eura precizno onako kako je ona rekla temeljem fiksnoga tečaja iz srpnja. I gle čuda, da malo stavim u kontekst, u momentu kad za šest tjedana Hrvatska postaje članica viš kako se smije on čita knjige na engleskom Hajdaš Dončić, da ulazimo u europodručje i u Schengen i to recimo vama koji živi u Puli nije to tako loše. Vi ste županija koja je najjača u turizmu, vi ste odmah kraj slovenske granice, Italija vam je blizu zamislite za istarski turizam, Schengen i euro, evo pitajte Furia ili Dausa šta to znači. Pa ja bi na vašem mjestu rekao možda to nije baš tako loše. Što se tiče Ine, mi smo ponudili cijenu, ponudili smo cijenu nakon detaljne evaluacije, vi znate što je due diligence imali ste odvjetničku kancelariju, ovi nakon vas čitam nešto nisu baš

Zahvaljujem predsjedniče i jedan i drugi, a prenosim vam zahvale i od kolege Dončića i od kolege Bauka što ste ih ovako lijepo danas spominjali. Ali vratimo se na vaš odgovor. Govorite o rastu danas, a pri tome ne govorite o padu iz 2020.g. koji je bio drugi najveći u EU, pa onda bi i rast trebao danas biti drugi najveći u EU da to kompenziramo. Govorite o tome da smo došli na 70% razvoja EU po glavi stanovnika, a ne govorite zašto. Pa zato što nas je 10% manje čovječe božji, pa zato što nas je 10% manje zato što nas ima tri milijuna i 800 tisuća, pa ostvarili ste najbrži rast BDP-a po glavi stanovnika u jednoj godini je skočio za 10% al ne objašnjavate zašto jer ste otjerali ljude. Pa naravno da se nezaposlenost smanjila kad je otišla radna snaga u Irsku, Njemačku i pitaj boga gdje sve ne. otišla je i to dovodi do svih ovih brojki o kojima pričate. Govorite o povećanju plaće, vi meni govorite o elementarnoj matematici pa vi pitajte kolegu Bauka da vam objasni razliku između nominalnog, nominalnog i realnog iznosa od početka godine uz sva ta vaša povećanja o kojima pričate. Plaća je manja, mirovina je manja. Predsjedniče vlade ono što ste vi priuštili građanima ove države ne da tri prethodnika nisu napravila, niti jedna vlada Hrvatskoj nije donijela ovo što ste vi donijeli, s jedne strane laži, a s druge strane ljude koji jedva spajaju kraj s krajem. To je realnost onoga što ste vi donijeli. I zato molim vas ili počnite raditi i prestanite lagati ljude ili naprosto odite. Hvala. Grbin da se prestanu lagati ljudi, ja ću ga citirati „dao sam 50.000 kuna od naknade za odvojeni život jednoj udruzi“ Jedna udruga mi se javila da nije dobila sredstva. Kolega Zekanović, ovo nije bila povreda Poslovnika pa dobivate drugu opomenu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na zastupničko pitanje broj 10, zastupnik Stjepan Kovač postavlja ga ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu, izvolite. **Kovač, Poštovani ministre, ovih dana bili smo svjedoci prosvjeda odgajatelja znači gdje oni traže svoja materijalna prava i da se poštuju Državni pedagoški standardi u vrtićima. Znamo da je predškolski odgoj dio odgojno-obrazovnog sustava čije financiranje se ne financira iz proračuna Ministarstva već se financira iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Isto tako, odgojitelji su jedini obrazovni radnici koji nemaju sufinanciranje države. Cijeli sustav se financira iz lokalnih proračuna i sve ovisi o lokalnim odlukama pa su i ona sredstva koja se izdvajaju različita, pa tako i standard od vrtića do vrtića. Moje pitanje vama glasi, zašto ili zbog čega Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne financira predškolski odgoj i da li možda ima to u planu u dogledno vrijeme u budućnosti? Hvala. **Jandroković, Poštovani zastupniče Kovač, vidite da smo u Ministarstvu znanosti krenuli u izrazito široki obuhvat izgradnje dječjih vrtića i omogućavanja svoj djeci u RH da pohađaju predškolski odgoj u ustanovama predškolskog odnosno vrtićkog odgoja. Predškolski odgoj je koncipiran tako da ga financiraju jedinice lokalne uprave i samouprave vjerojatno je to jedan od razloga zašto u cijelom nizu općina u RH i ne postoje vrtićki kapaciteti, s jedne strane zato što ih nisu mogli financirati, s druge strane zato što ih ne mogu financijski pokrivati plaće zaposlenika. Međutim, imamo i druge sredine koje itekako mogu to obavljati, pa kao što ste i sami rekli, imamo velike razlike u standardu vrtića kao takovih. Sada smo završili ovaj veliki, prvi ciklus natječaja i podijelili negdje financijska sredstva u visini preko milijardu i 200 milijuna. Toga će biti više i do 28. g. obuhvat djece koji idu u vrtić bi trebao biti 90% sa daljnjom tendencijom dolaska do '30. g. do 96. Upravo svjesni činjenice da neke od sredina nisu u mogućnosti financirati vrtiće na osnovu indeksa razvijenosti država će sufinancirati, ako je potrebno, dio sredstava za izgradnju samih vrtića u onim jedinicama koje, čiji je indeks razvijenosti niži, a Ministarstvo će jednako tako pripremiti pravilnik o pomoći odnosno sufinanciranju i zaposlenika u tim vrtićima u tim jedinicama koje imaju niži indeks razvijenosti. Da li će se, to je prva faza. Naime, u onom trenutku kad sva djeca budu u dječjim vrtićima, mislim da se onda može početi razgovarati o tome da se izrade mjere, zakoni i eventualno razmišlja o tome da i država preuzme kompletno financiranje, ali o tome ne bih prejudicirao, mislim da prvo treba stvoriti sve infrastrukturne preduvjete da bi se tako nešto moglo ostvariti. (Nezavisni)** Zahvaljujem. Pa evo, djelomično mogu reći da sam zadovoljan jer i sami znamo, evo i čitamo iz medija da mnogi gradovi i općine, kao što ste rekli, dobili su iz fondova EU sredstva za dogradnje ili izgradnje novih vrtića ili dogradnje postojećih pa je tako evo i grad Čakovec dobio određena sredstva i to me raduje i veseli, ali nažalost to su ulaganja u zidove, a ne u ljudi. Neki gradovi imaju dovoljne kapacitete, ali nema ljude. Mi danas čitamo da u Hrvatskoj nedostaje oko 5000 odgojitelja. Isto tako, neki odgojitelji po svojim ustanovama nemaju prava koja bi zakonom morala imati. Bila je preporuka, ako su nezadovoljni, neka tuže svog osnivača. Pa koji odgajatelj će tužiti znači svog ravnatelja ili ustanovu, vrtić u kojem radi ili jedinicu lokalne samouprave? To mislim da je je Sizifov posao. ovoga, prekovremeni rad se svima ne evidentira već se radi preraspodjela radnog vremena, a isto tako i slušamo da 80% vrtića u Hrvatskoj ne poštuje Državni pedagoški standard. Vjerujem da će se evo, s tim što će se graditi i dograđivati vrtići, dio toga riješiti, no to ne rješava ono glavno pitanje, a to su odgojitelji, oni koji čuvaju našu djecu, koji brinu o njoj i koji, vjerujem da se ne mogu kvalitetno posvetiti djeci kad nisu svi pedagoški standardi uvjetovani, kad u grupi imate puno više djece nego bi morali imati, nemate dvoje odgajatelja koliko bi trebalo biti nego je jedan odgojitelj i s takvim stvarima se i Ministarstvo, ali i prosvjetna inspekcija treba pozabaviti i naravno da treba pomoći odgojiteljima da steknu sva prava koja im trebaju i mislim da se Ministarstvo mora uključiti u financiranje predškolskog odgoja .../Upadica: Hvala vam lijepa./... čime će se vjerujem, riješiti dio problema. Hvala. 11. pitanje, zastupnik Dražen Srpak postavlja potpredsjedniku Vlade, ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, izvolite. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala predsjedniče, poštovani ministre Božinoviću. Gradonačelnik sam najsjevernijeg grada, grada Mursko Središće koje predstavlja sjeverna vrata naše domovine. Pitanje graničnih kontrola od velikog je interesa za sve građane Hrvatske, za gospodarstvo, turizam, a naročito za sve nas koji živimo u pograničnim mjestima. Nedavno ste izjavili da smo kao država optimisti kad je u pitanju dovršetak procesa ulaska Hrvatske u Šengenski prostor. Naime, Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Europskog parlamenta podržao je 25. listopada pridruživanje Hrvatske Šengenskom prostoru od početka sljedeće godine i utvrdio da je Hrvatska spremna i da ispunjava sve kriterije za pristupanje tom prostoru te da nema prepreka da postanemo punopravna članica Šengenskog prostora bez unutarnjih graničnih kontrola. O tome su se izjasnili i svi zastupnici EU parlamenta 10. studenog na sjednici gdje su velikom većinom podržali ulazak Hrvatske u Schengenski prostor. Time je postupak EU parlamenta zapravo oko toga završen. Mišljenja smo proslijedili Vijeću EU koje donosi konačnu odluku. Članovi Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove dodali su izvješću nekoliko amandmana u kojim od Hrvatske traže da u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu odluke o ulasku u Schengenski prostor informira u pisanom obliku vijeće i parlament o bilo kakvom nastavku akcijskog plana u području upravljanja vanjskih granicama i njegovoj provedbi uključujući i neovisni mehanizam za praćenje postupanja policijskih službenika. Sada smo u završnoj fazi postupka koji je bio dugotrajan i zahtjevan za Hrvatsku i veliki uspjeh ove vlade. Ministre jesu li ostavljene ikakve dvojbe da je Hrvatska spremna za Schengen i hoće li hrvatski građani uskoro moći uživati sve benefite članstva u Schengenskom prostoru. Hvala. **Jandroković, evo hvala vam vam uvaženi zastupniče, gospodine predsjedniče sabora hvala i vama na riječi, da rekli smo, rekao sam da sam optimist i ostajem kod te ocjene. Znate da ja, cijeli taj proces praktički treba završiti na Vijeću za unutarnje poslove početkom 12. mjeseca međutim radi se o poslu koji se intenzivno provodi i ispunjava sve one potrebne uvjete posljednjih nešto više od 5 godina. Činjenica je da treba sačekati konsenzualnu odluku svih država članica, međutim ovo glasovanje u Europskom parlamentu je jako bitno. Znate i sami da je Europski parlament kroz ovih 5 godina nerijetko bio dosta kritičan kad je u pitanju hrvatski pristup Schengenu i sama činjenica da je skoro 90% europskih zastupnika glasovalo i dalo pozitivno mišljenje o Hrvatskoj kao budućoj članici Schengena samo po sebi znači dosta. Znači da smo kroz cijelo ovo razdoblje uspjeli objasniti nešto što nije uvijek bilo svima jasno, možda i iz razloga što je Hrvatska prva država članica koja ulazi u Schengen po sasvim novim pravilima koja su na snazi od 2013. godine. Svi koji su ušli prije toga nisu ni izbliza trebali proći sve one uvjete i uskladiti se sa europskom pravnom stečevinom u 8 područja kao što smo to morali mi. I zbog toga mi danas možemo komotno reći da je Hrvatska vjerojatno najspremnija država članica članica EU u smislu provođenja i implementacije Schengenskog akya, međutim ima tu izazova i bit će ih i nakon našeg ulaska u Schengenski prostor zbog toga što se radi o jednoj od najopipljivijih, najvidljivijih vrijednosti EU koja je došla i pod ja bih kazao i dvojbe i nesporazume kroz kroz sve ove godine zbog činjenice da su se počele dizati i granice odnosno kontrole između država članica EU, a sve ponajviše zbog migracijske politike. I zato nam je važno da Hrvatska i kao članica Schengena postane punopravni akter svih onih rasprava o budućnosti europske migracijske politike koje je pitanje koje će nažalost ostati generacijama iza nas da se sa time nose, a mi danas postavljamo neke temelje jer treba postići i balans između onih za koje je to isključivo humanitarno pitanje do onih koji stavljaju naglasak na sigurnosnoj komponenti, onih koji nemaju vanjske granice i onih koji jesu kao Hrvatska na vanjskim granicama EU. U svakom slučaju to je sjajna vijest za sve naše građane, za sve naše goste, za hrvatsko gospodarstvo, pogotovo za hrvatski

za sve putnike, turiste, gospodarstvo, a siguran sam da tako misle i svi građani RH, a ovo je još jedan od velikih uspjeha ove vlade koja je prema zadnjim anketama uživa gotovo duplu potporu od stranke kojoj je predsjednik gospodin Peđa Grbin za čijeg je predsjedanja SDP raspolovljen i dobiva duplo manju potporu od HDZ-a koji vodi ovu vladu. Ako bi netko trebao podnijeti ostavku onda je to upravo on jer ne može ni svoju stranku držati stabilnom, a kako bi ona vladu ili državu. Ne jako teško već nikako. Ova vlada je priuštila građanima jako puno dobroga, a vi ste priuštili svom SDP-u slabašnu potporu birača i oporbu. Hvala. 12 pitanje postavit će zastupnik Milan Vrkljan predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Vrkljan, Milan (Pravedna Engleska i zapadne sile dale potporu židovskom narodu na napravi svoju državu na današnjem prostoru Izraela. Prva grupa židovskih naseljenika došla je u jednom brodu 164 židovska doseljenika i iskrcali su se na plažu i nasukali svoj brod. Danas Izrael ima 10 milijuna stanovnika i jedna je od najprosperitetnijih zemalja svijeta. Mene zanima s obzirom da je Hrvatska prošle odnosno ove godine hrvatska vlada izdala preko 100 000 radnih dozvola za rad stranaca u Republici Hrvatskoj. Mene zanima koliko je Vlada RH izdala radnih dozvola za naše iseljeništvo, jer je poznato da nešto manje od 4 milijuna Hrvata živi u Hrvatskoj, a isto toliko živi i izvan Republike Hrvatske, da su to ljudi koji su mahom žive i odrasli su u zapadnoj civilizaciji, imaju i demokratske i civilizacijske tekovine, a mnogi od njih i ne žive tako dobro posebno recimo naši iseljenici u južnoj Americi, pa čak i u Rumunjskoj, bližim nama zemljama. Mene zanima premijeru zbog čega vi kao premijer

Prvo što se tiče naših ljudi ja pretpostavljam da vi razumijete da svatko tko ima hrvatsko državljanstvo njemu ne treba radna dozvola. To vam je ja se nadam samo po sebi dosta jednostavno za razumjeti. Što se tiče većine naših ljudi mi smo imali politiku i čak smo u našem mandatu prvom mijenjali Zakon o državljanstvu da olakšamo Hrvatima, osobito potomcima koji su ne znam treća, četvrta generacija da što lakše stječu državljanstvo. Prvo ne bismo li održali koheziju između domovinske i iseljene Hrvatske i za one koji se žele vratiti u Domovinu da im što lakše taj administrativni način bude pristupačan. Dakle, sa te strane ja ne vidim sad da tu dolazi jako puno ljudi koji su hrvatskog porijekla, nemaju državljanstvo, onda imaju neku poteškoću sa radnom dozvolom. Ja moram priznati da sam za puno problema čuo. Čuo sam za državljane nekih trećih država, kad kažem trećih mislim ne EU država jer u EU države svi mogu praktički doći tu već niz godina bez ikakvih administrativnih poteškoća i djelovati na našem tržištu rada kao svi drugi građani EU. Za ovo mi nije poznato. Da li vi imate neki podatak da postoje ljudi koji se vama javljaju, imaju neku poteškoću. Ako je to točno mi ćemo to uzeti u obzir. Zamolit ću i gospodina ministra Grlića Radmana i Božinovića, Piletića da li ima neka grupa ljudi koji su hrvatskog porijekla, a nemaju državljanstvo imaju problem sa radnim dozvolama. Dopuštam da je to moguće, ali meni taj problem nije još do sada signaliziran. E sada, što se tiče radnih dozvola za ljude iz trećih zemalja. Dakle, ja moram još jedan put ponoviti koje su posljedice naših strateških opredjeljenja. Ako smo se mi, a to je u konačnici i predsjednik Tuđman to učinio 30. svibnja 1990. u svom govoru u Hrvatskom Saboru odlučili biti dio europske obitelji, europske integracije, današnje EU. Onda Onda smo mi kad smo taj cilj ostvarili a k njemu smo išli svjesno uz punu svijest da jedna od temeljnih sloboda postoje četiri temeljne slobode je sloboda kretanja građana, sloboda kretanja. Dakle, da vi kao državljanin Hrvatske, kao članica EU možete sa svojim kvalifikacijama, svojim dokumentima imati jednak status na tržištu rada bilo koje članice EU i to se dogodilo. I mi zadnjih nekoliko godina ja to moram ponovno podsjetiti imam dojam da sad u zadnje vrijeme premalo o tome govorimo. Imali smo one tzv. tranzicijske periode 2 plus 3 plus 2. Mogle su vam neke države članice da bi eventualno zaštitile svoje tržište rada držati barijere dvije godine, pa tri godine, pa još maksimalno dvije. Nama su mahom držali pet neki, neki su pustili odmah. Danas više tih barijera nema i to je znatno olakšalo onom dijelu naših sugrađana koji žele otići u neku članicu EU i zarađivati, graditi svoj životni i karijerni obiteljski i drugi put u nekoj članici Unije. To se dogodilo svim novim članicama. Nije tu Hrvatska iznimka. Pogledajte Poljsku, pogledajte Slovačku, pogledajte Mađarsku, Bugarsku, Rumunjsku da ne govorim. Njihovi odlasci su u milijunima. S druge S druge strane mi nadomještamo to sa ljudima koji dolaze realizirati praznine na našem tržištu rada. Mi bez ljudi iz trećih država ne bismo ni turizam, ni ugostiteljstvo, ni građevinu mogli raditi, a da nema državljana iz trećih država. I to je jedan prirodan proces.

Pa evo dobili smo vrlo načelan odgovor i gospodine premijeru ovo sve što ste kazali u principu svaki srednjoškolac u Hrvatskoj zna da smo mi sada dio EU. Ja osobno se osjećam i smatram da sam stanovnik EU i koristim sve privilegije i pogodnosti života u EU, ali je činjenica da velik dio Hrvata od ovih 500 000 koji su iselili se u zadnjih desetak godina su upravo iselili se u vrijeme vašeg mandata, otišli su u EU. Ja ne govorim o tim ljudima. Ja govorim o našim iseljenicima druga i treća generacija koji imaju velikih problema da dobiju hrvatsko državljanstvo, da dođu i nisu pozvani u Hrvatsku pogotovo ne ovakve projekte da dobiju kroz radne dozvole. I mene zanima zašto vi kao premijer, kao čovjek koji kreira i mišljenje. Ja sam rekao već da HDZ ima jedini u Hrvatskoj mogućnost otvaranja i zatvaranja afera i svih procesa. Mene zanima zašto vi kao premijer ne pokrenete procese koji će ova radna mjesta u Hrvatskoj pretvoriti u demografsku politiku koja je najbolja demografska politika, gdje postoji 4 milijuna Hrvata koji žive izvan Hrvatske. Još jednom ni Izrael tada kad je napravio i pravio svoju državu nije bio dio EU, ali je znao pozvati svoje građane, svoje državljane, svoje ljude širom svijeta koji su živjeli u mnogim drugim zemljama da se vrate i da naprave jednu danas danas uzornu zemlju Izrael. Ja vas opet pitam zašto vi to ne napravite u Hrvatskoj i pošto sam dobio sad načelni odgovor, ja vas molim da mi ovaj drugi dio odgovora dadete u pisanom obliku, a gospodina ministra Radmana pozivam da slobodno iziđe i da kaže podatke ako sam ja negdje pogriješio. Sada će zastupnik Stipo Mlinarić postaviti pitanje ponovo predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Kolega Vrkljan, molim vas ugasite mikrofon samo. Izvolite. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo predsjedavajući. Gospodine Plenkoviću, vama pitanje koje sam postavio prije 9 mjeseci. Pred ovim saborskim kamerama ste se ustali i na moje pitanje konkretno što ćete učiniti za logoraše, hoće li RH tužiti Republiku Srbiju radi odštete za 500 tisuća prognanika kojima su bili spaljene kuće, sela i sve što su posjedovali i za hrvatske logoraše koji su proveli po srbijanskim logorima, ustali ste se, pogledali me i rekli ste odgovorit ću vam pisanim putem. Gospodine premijeru, g. Plenkoviću slagali ste, niste odgovorili, niste mi odgovorili. To što meni niste odgovorili kako bi vi rekli niz vodu, ne zanima me, al vi ste pljunuli na ljude koji su podnijeli najveću žrtvu za ovu državu hrvatsku. Gospodine Plenkoviću, sad vam postavljam druga dva pitanja. Da li znate da ratni vojni invalid 20% ima 15 eura, pošto će euro bit od Nove godine i Bogu hvala, ili 114 kuna invalidninu, jel znate da 60%-tni ratni vojni invalid ima 688 kuna invalidninu ili 91 euro od 2000.g. kad je SDP-ova vlada smanjila te invalidnine za 50%, što ste radili 6.g., tko iz Ministarstva vanjskih poslova sa zrinjevačkih hodnika, kome nije povećano 22.g. ijedna lipa, ovim dečkima koji su se borili za ovu Hrvatsku nije povećano 22.g. nijedna lipa i 10% na mirovine koje je skinula Jadranka Kosor 2010. niste vratili, vratite bar to dvoje

ako je negdje napravljen iskorak onda je napravljen u mandatu zadnjih 6.g., ako nećete nužno mene, evo vam vaš suborac Tomo Medved, potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja i ja mislim da ovu vrstu dijaloga, povjerenja, razgovora, rješavanja otvorenih pitanja koju smo mi pokazali u zadnjih 6.g. prema pravima hrvatskih branitelja, pa možda ako apstrahiramo ono inicijalno vrijeme ne možemo usporedit s nijednim drugim vremenom i vi to znate, da to nije tako bio bi još neko ko bi bio tako glasan osim vas koji je politički angažiran i ima sasvim drugu političku agendu. Što se tiče, što se tiče ovoga pitanja za naknade za hrvatske ratne vojne invalide zakon je u proceduri, da ste pitali ministra Medveda, da ste se malo informirali onda bi znali da se i to pitanje rješava. Ne znam da li ste primijetili mi smo i u ovim mjerama, mjerama koje smo poduzeli u kontekstu energetske, prehrambene, inflatornih pritisaka, dakle krize inflatornih jeste svjesni toga, pretpostavljam da jeste, možda to niste to zamijetili jer vi tražite samo negativno, a mi nastojimo dati pozitivno i to upravo na način da pomognemo njima koji su u, bili u najtežoj situaciji sa onom vrstom socijalnih transfera koji su išli i prema drugima koji su ugroženi, a ovdje smo posebno, evo na inicijativu potpredsjednika Medveda riješili to pitanje. Što se tiče logoraša ja pretpostavljam isto da u komunikaciji ako ne vas osobno onda vaših kolega suboraca sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, znate da mi dajemo financijsku potporu svim pravnim procesima koje udruge logoraša su pokrenule pred sudovima u Srbiji, to je točno, to je istina i oni su bili i na više puta i na sastancima sa potpredsjednikom Medvedom i ja sam ih primio i ministar Malenica i dali smo potporu i razgovarali. Što se tiče ovih velikih tužbi o kojima vi govorite vi se isto tako pretpostavljam sjećate jer pratite što je bilo u vezi te teme prije 20-tak godina, a što je bilo prije nešto malo više od toga, a što je bilo nakon toga. To su teme koje su pokušavane i nisu riješene i to vi znate, to vi znate jako dobro, to što vi hoćete se pravit da se nije tada pokušalo, nismo mi prva vlada niti prvi ministri koji su o tome raspravljali i razgovarali. Sada se ide ovim putem, daje se maksimalna podrška uz puno poštovanje, uz punu svijest onoga što su hrvatski branitelji, a osobito hrvatski ratni vojni invalidi učinili za slobodu Hrvatske. Prema tome, što se tiče svih mogućih prava, što se tiče zakonskog okvira od jedinstvenog Zakona o hrvatskim braniteljima, Zakona o nestalima, Zakona o civilnim žrtvama Domovinskoga rata nizu materijalnih prava koja su itekako povećana, onih prvih 10% smo riješili znam i to, ostalo nam je još drugih 10% da ne bi mislili da to ne znamo ili da smo zaboravili, ali gledajmo da sve ono što možemo popravimo i ispravimo, naš je u biti cilj bio jednostavan. Tomo i ja kad smo sjeli 2016. rekli smo ajmo mi ispravit nepravde i popunit praznine koje postoje i to je ono što radimo i to sustavno, dugoročno, sa puno većim financijskim sredstvima nego su postojala ranije. To je ono što znaju svi koji se bave tom temom.

a konstruktivan sam da u 6.g. niste, vašeg mandata samo govorim, niste povećali i niste našli sa svojim potpredsjednikom vlade za shodno povećati znači invalidnine, niste napravili g. Plenkoviću. Ti drugih 10% koje ste sad priznali da od 2010.g. se uzima niste vratili, ja vam to govorim, a bilo je dobrih godina, BDP je rastao, što niste vratili njima pa Dubravka Šuica i svi u Europskom parlamentu su dobili povećanja, zašto hrvatski branitelji ne mogu dobiti povećanja? I svi drugi ostali u Hrvatskoj su dobili povećanja. Što se tiče logoraša to je moja tema gospodine Plenkoviću, nije to što vam gospodin Medved govori dali smo novce udrugama braniteljskim, to se tako ne radi gospodine Plenkoviću. Nisu se ti ljudi borili ni za udruge, ni da za bilo koga, ni da pojedinačno tuže pred Srbijom. Ti su se ljudi borili za hrvatsku državu. Iza njih mora stati hrvatska država, a da bi stala hrvatska država gospodine Plenkoviću evo sad ću vam javno opet pokazati 5 zapovjedi, srbijanskih zapovijedi o logorima Stajićevu, Nišu, Staroj Gradišci, evo vam zapovijedi, znači to nije posao udruge, to je posao gospodine premijeru, vi to morate napraviti kao država, gospodin Jandroković, predsjednik države i ostali koji učestvuju u vlasti, a nikakve udruge koje dobiju od ministra Medveda nešto sitno novaca i šute cijelo vrijeme, a ljudi umiru logoraši u prosjeku sa 53 godine, to ministar Medved vrlo dobro zna. Prema tome, ako imamo zapovjedi da je JNA organizirala logore, a imamo ih ja ću vam ih dati, što čekate. Pitam vas što čekate? Prelazimo sada na pitanje broj 14 zastupnik Željko Lenart postavit će ga predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče vlade nema dugo ste na međunarodnom skupu govorili o elektrifikaciji prometa u RH, znači da to implicira i povećanje potražnje za električnom energijom u budućnosti. što bi vas htio pitati je odnosi se na obiteljske kuće i solarne kolektore koji se ugrađuju na obiteljskim kućama. Trenutno smo u situaciji da fizičke osobe mogu proizvoditi manje struje nego što kupuju iako su kapaciteti krovova obiteljskih kuća daleko veći, barem 3 puta od toga i takve investicije otprilike od 10 kilovata se 3 puta brže i isplaćuje. Da li ćete u budućnosti omogućiti obiteljskim kućama tj. fizičkim vlasnicima da oni kao fizičke osobe proizvode 10 kilovata struje, prodaju i nešto zarade od te svoje investicije jer će investirati svoj novac u to što danas nije situacija. drugo pitanje je odnosi se na plavi dizel s kojim je bilo poteškoća u dobavi nedavno. Još uvijek postoje određene poteškoće, ali postoji i jedan problem, a to je lošija kvaliteta tog goriva s obzirom da današnji traktori koji vrijede milion, dva i tri kuna koriste euro 6 motore i osjetljivi su na lošiju kvalitetu goriva, a vlasnici takvih traktora u zadnje vrijeme sve glasnije govore da imaju povećani broj kvarova što što se tiče kvalitete goriva. Da li razmišljate o drugom načinu subvencioniranja dizel goriva da to bude klasično dizel gorivo koje koriste i sva ostala prevozna sredstva, a da država tu razliku tj. trošarinu ukine od tog goriva i na taj način pomogne poljoprivrednim proizvođačima da dobe kvalitetno gorivo, da imaju manje kvarova, a da opet to gorivo bude jeftinije nego što je ono na benzinskim pumpama. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče Lenart. Što se tiče teme dizela, dakle mi dizel držimo našom odlukom, gdje je ministar Filipović, tu je, na cijeni koja je 2 kune ispod onoga što bi bila da je tržište cijena jednako kao i mislim na plavi dizel, ista stvar je i sa dizelom, ista stvar je i sa superom. Dakle, svo ovo vrijeme koje traje otprilike već godinu dana odlukama vlade koje su se odnosile i na smanjenje trošarine i na smanjenje marže i niza drugih davanja koja su bila u strukturi cijene goriva mi smo tu cijenu da bismo učinili energente, energente, dakle naftne derivate priuštivima našem gospodarstvu, našim građanima, pa onda i plavi dizel našim poljoprivrednicima i ribarima dostupnim po boljoj cijeni nego što bi bila tržišta, tržišna učinili ovako kako je. Mi smo sa ministricom Vučković imali jedan sastanak primjerice sa ribarskim sektorom. Meni je žao da vi niste bili na tom sastanku sa ribarskim sektorom pa da ste čuli njih koliko su bili zadovoljni mjerama koje je vlada poduzela i pomogla im da premoste ovu situaciju koju bez mjera koje smo mi poduzeli jednostavno bi njih dovela u takav ofsajd da ne bi bilo rentabilno njihovo ekonomsko funkcioniranje. Trebali ste ih čut, mi te sastanke držimo in kamera možda bi i bilo i za javnost, a možda i za nas, a za vas sigurno koliko je ta potpora bila pravodobna, sveobuhvatna i financijski voluminozna. Što se tiče da li je plavi dizel dovoljno kvalitetan ili treba prijeći na dizel s obzirom na uznapredovalu tehnologiju i motore, ja sam vidio tu informaciju u medijima kao i vi, zamolio sam dakle svoje kolege da vide o čemu se tu radi, da li je to zaista tako ili nije. U svakom slučaju ono što je bitno kad je riječ o opskrbi u komunikaciji Ministarstva gospodarstva i prije svega INE vodi se računa o tome da opskrba plavim dizelom bude osigurana, a ako negdje u nekom trenutku ima možda malo poteškoća to se prema ovim informacijama koje redovito dobivamo od ministra Filipovića rješava u najbržem mogućem roku i tako ćemo činiti dalje. Ja bi još jednom podsjetio da cijene energenata u Hrvatskoj, dakle ova 3 koja su nam najbitnija recimo za kućanstvo cijena struje, cijena plina, cijena naftnih derivata, sve ovo što nama djeluje da je sad normalna cijena je takva jer smo mi to tako odredili da bude priušteno, ni jedna od njih nije tržišna, niti jedna, niti jedna. Pogledajte usporedbu cijena struje primjerice po kućanstvima u glavnim gradovima zemalja EU pa ćete vidjeti da je tu negdje najskuplja, pa je tu negdje prosjek, pa je ovdje recimo Zagreb, a to nije slučajno, sigurno nije do gradskih vlasti nego do političkih odluka Vlade kako bi nam energenti bili priuštivi. Što se tiče solarne energije mi smo kao što znate ukinuli PDV na kompletan projekt instaliranja solarne energije i taj projekt će se nastaviti. Mislim da je on dobar. Sa tim PDV-om na nuli je naravno atraktivniji, a što se tiče količina tu ću zamoliti ministra gospodarstva da sa Hrvatskom elektroprivredom vidi koji su to kapaciteti koji bi bili primjereni kućanstvima, odnosno poljoprivrednicima. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije kolege Lenarta imamo povredu Poslovnika kolega Troskot. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, članak 238. obmanjivanje javnosti. Poštovani premijeru Plenkoviću ja bih vas lijepo zamolio kad tako iznosite činjenice kako je sve bajno u energetskom sustavu da kažete isto i našim građanima koji nas prate da je HEP pred bankrotom.

Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. kolega Troskot vrijeđa zastupnike i vrijeđa premijera. Upravo radi paketa Vlade koji je sada 26 milijardi kuna osigurali smo da građani imaju zajamčenu cijenu struje, plina i razumnu cijenu naftnih derivata. Pogledajte u Sloveniji, svi tamo plaćaju 88 eura

poštovani premijeru, zahvaljujem na odgovoru. Nisam ulazio u cijene energenata da li se radi o dizelu ili o struji već htio sam reći i upozoriti na to da jedan filter čestice na traktoru dođe 10 000 eura. Uz to se kvari i A blue sistem. Popravak je oko 20 000 eura. Vrlo je teško dokazati da je to zbog goriva, ali sve je više implikacija o tome. Nedavno su se poljoprivrednici bunili i javno na televiziji zbog mogućih kvarova koji se dešavaju po pitanju goriva. I stoga vas molim da poduzmete sve mjere da to gorivo sa svojom kvalitetom prati i tehnologiju koja se danas nameće po standardima EU poljoprivrednicima koji kupuju nove traktore, a to su euro šest motori. Što se tiče solarnih kolektora naši građani bi željeli proizvoditi struju na svojim krovovima i maksimalno iskoristiti kapacitet. Normalno da svaka kuća neće osnivati firmu da bi mogla to napraviti, a to je slučaj danas. Pokušajte naći neki model gdje će ljudi proizvoditi, platiti nekakav porez ali će proizvoditi električnu energiju koju će prodavati HEP-u. HEP to danas ne želi, ali ne želi to jasno i glasno reći. Ja sam više puta o toj temi govorio. Ja se nadam da postoji snage, mogućnosti i volje da se iznađe jedan takav model kojim će se omogućiti našim građanima da zarade u proizvodnji struje, znači da si povećaju nekakav dohodak, da si povećaju nekakav standard sa svojim sredstvima, ne sa sredstvima banke, fondova EU ili ne znam čega. Mislim da je to vrlo lako riješiti samo ako postoji volja. Hvala lijepa. pitanje zastupnik Emil Daus postavit će predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Već 30-tak godina sanjam svoju državu Republiku Hrvatsku u kojoj nije važno kako se zove predsjednik, premijer, ministri, zastupnici je važno da imamo ustrojen sustav koji je nezavisan od političkih promjena u vrhu države. Državu koja ima dugoročne strateške ciljeve koji se provode nezavisno od ministara koji se mijenjaju i u kojem je sustav posložen na način da provedba projekta ne zavisi iz kojeg kraja zemlje ti projekti dolaze, tko tamo obnaša upravljačke dužnosti, izvršnu vlast već da jedini pravi kriterij kvaliteta tih projekata. najviše od svega 30 godina čekam državu u kojoj nije politička moć koncentrirana u jednom centru, u jednoj točki već su potrebe njenih građana ispred svega ostalog. A to je jedino moguće ako se većina odluka donosi na onim najnižim razinama jer je tamo zapravo život, tamo žive građani i najviše takvih zapravo odluka i je na tim razinama, odnosno trebala bi bit. I pred nekih 7, 8 godina kad je HDZ bio oporba tada su kolege iz HDZ-a na sav glas spominjali decentralizaciju države. I malo sam se naivno i ponadao da bi možda moglo ići u tom smjeru, ali zaboravio sam jednu važnu stvar, da. U samom političkom biću HDZ-a ste centralisti što je vaše političko pravo naravno, ali niste razumjeli što je decentralizacija. I moram reći da nakon ovih šest godina niste zapravo uspjeli do kraja decentralizirati Hrvatsku kao što nisu ni svi oni prije vas, nije počelo to sa vama. Pa pretpostavljam da se nešto prošli tjedan nije promijenilo, bar ja nisam vidio da li nešto planirate uskoro

koncepcijski ovo što vi govorite i ovo što je u konačnici i politika IDS-a, to je veća decentralizacija, to nije nešto što je novo ili nešto što bi trebalo biti nekakva nepoznanica u političkom djelovanju stranke. Međutim, rekli ste jednu rečenicu da vi sanjate zemlju u kojoj nije važno tko je u nekakvom centralnom središtu moći, a tko je negdje na na regionalnoj razini, županijskoj, pa da onda ovisi da li će se u taj dio Hrvatske ulagati ili ne. To je ono što mi malo ipak odudara od našeg shvaćanja politike pa i realnosti ovoga što mi radimo. Vi kažete da nismo učinili puno. Pa ja mislim da tu strašno griješite. Mi smo se vidjeli zadnji put u Puli na otvaranju opće bolnice Pula. Je li točno? Svi su pridonijeli tu. Evo i SDP je pridonio, da ne bi ispalo da sve mi sada uzimamo samo sebi dapače, ali smo bili u situaciji, možete pitati vašeg bivšeg stranačkog kolegu, sadašnjeg župana ili pak župana Fabrizia Radina ili sada zastupnika, a tadašnjeg župana Flegu koja je bila politika HDZ-ove prve Vlade u trenutku kad smo došli u poziciju da gle, za završiti Opću bolnicu u Puli nam treba još dosta novaca. Ne malo nego baš dosta. Da li je bilo tko od vaših kolega koji su tada dolazili s nama na sastanke osjetio da tu postoji neka rezerva u Vladi HDZ-a da ne bi se slučajno ne dovršila bolnica u Puli. Ja mislim da takvog sugovornika, ja mislim da ga ne možete naći. Nije realno to. Ne samo da je ministar zdravstva, nego bilo tko drugi. Dakle to vam je najjednostavniji primjer. Imamo pitanje mreža autocesta i brzih cesta. Ministar Butković, kad dođe, recimo, u dijelove Hrvatske gdje HDZ tradicionalno na vlasti, evo, recimo, dođe u Požegu kod županice Jozić ili zastupnice Blažević, blizu. Oni nisu najoduševljeniji da nemamo još spoj Požege na autocestu. Ako dođemo u Viroviticu, spomenit će mi i Vesna i zastupnik Đakić, pa dobro, mislimo li mi nakon Farkašice i Bjelovara nastaviti cestu od Bjelovara do Virovitice pa do Terezinog Polja. Ili ako dođemo, recimo u Križevce pa sada krene ova cesta koja se obećala ranije prema Kloštaru Vojakovačkom koji ide prema Koprivnici, da li će Mišel Jakšić reći, pa dobro, mislite li vi nas prestati ignorirati, ovi mediji koje ja čitam kroz ovaj, pregled tiska koji misle da mi ne volimo Koprivničko-križevačku županiju, a volim. Možda ne koliko Jakšić i Sobota, ali je volimo. Dakle puno je tih projekata. Hrvatska ima određene resurse i mi to sve moramo pokriti, ali za Istarsku županiju načelo dijaloga, fiskalne decentralizacije, funkcionalne decentralizacije, potpore projektima, druge cijevi Istarskoga ipsilona, dovršetka Ipsilona, još se trebaju ova dva, most i vijadukt napraviti na ovom drugom dijelu Limska draga i Mirna, pa ja mislim da, ako se sjetite da vam je BAT ostao u Kanfanaru jer su razgovarali s nama, ne sa lokalnom vlašću, ako se sjetite da smo, nažalost za Uljanika i druga brodogradilišta, pa sličnim pogreškama nekih drugih vlada morali iskeširati 2017. 4,5 milijarde kuna za neizgrađene brodove, pa onda ja mislim da ta decentralizacija nije tako nevidljiva, .../Upadica: Hvala

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. Da, slažem se, SDP je pokrenuo projekt izgradnje pulske bolnice, to je zajednički uspjeh sviju nas, međutim, ja vas pozivam, bolnica je kadrovski deficitarna, dakle nemamo kadra koji će u bližoj budućnosti raditi u bolnici, vi i sami znate, čovjek ste, by the book, koji voli poštivati propise, da već 3 godine čekamo na izdavanje dopusnice za medicinski fakultet s čime su suglasne sve .../Upadica: Kolegice Radolović./... Ovo nema baš nikakve veze s povredom Poslovnika i dobivate opomenu. .../Upadica: Ja sam za./... Kolega Daus, izvolite očitovanje. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. Poštovani premijeru, znam da vi razumijete što je decentralizacija, a znam i da razumijete zašto ste tako odgovorili pa naglasili nacionalne one važne projekte i to je sve okej i nije prvi put, ne bi bio da pohvalim da ste nešto učinili dobro. Ali ja govorim o suštini decentralizacije, o cijelom jednom pristupu, o modelu, centralizirani sustav upravljanja je već nekoliko stoljeća i potrošen je takav sustav upravljanja državom. Sve moderne napredne države su ga odavno napustile i nije poanta priče da dolazi Vlada iz jedne u drugu regiju, osim za neke nacionalne projekte, koje još jedanput pozdravljam, nego da te regije funkcioniraju, ti gradovi i općine same za sebe jer pokazalo se da ono i nije to samo u vašoj Vladi, i prije, pokazalo se da je ono što je u ingerenciji države je tromo, sporo, stvara dugove, nepotrebne rashode ili je neiskorišteno. Prvo, državna imovina propada umjesto da je to prostor novih investicija. Drugo, bespravna gradnja raste umjesto da je sasječena u korijenu. Kvalitetni projekti neki ne prolaze na natječajima, to sam želio naglasiti jer dolaze iz razvijenih područja, a indeks razvijenosti naravno da jesmo da se pomogne, i ja dolazim iz brdsko-planinske općine, znam što je važno da bude ravnomjerni razvoj, ali ne mogu biti kažnjeni oni koji su razvijeniji, mora biti kvaliteta nositelj razvoja, a ne područje s kojeg I da li je možda mogući i strah od korupcije na nižim razinama, da, uvijek je, ali danas u digitalno doba, lako je svaki cent vidjeti gdje je nestao, na kraju krajeva, najveće afere su bile i u samom vrhu države i zato još jednom apeliram da se ozbiljno uzme u obzir sam sustav decentralizacije suštinski i da se njega ide mijenjati jer ako ne, ne bude dobro završilo. Hvala lijepo. E sada će zastupnica Radolović postaviti pitanje predsjedniku Vlade, izvolite. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem još jednom, poštovani predsjedniče. Evo, jučer ste ukratko predstavili Prijedlog Državnog proračuna za 2023. g. s projekcijama za još dodatne dvije i vidi se u tom samom Prijedlogu da se vi zapravo dobar dio projekcija prihoda iz svog proračuna planirate na samim EU fondovima, međutim, mi smo na pragu ulaska u 2023. g., a od operativnih programa koji su ključni, strateški dokumenti za povlačenje sredstava iz EU fondova ni traga ni glasa, odnosno ako tehnički gledamo, prije nekoliko dana, EK tek je dala zeleno svjetlo za jedan od tri operativna programa koja ćemo koristiti u periodu 2021.-2027. Također, prije nekoliko dana prilikom posjeta glavne europske tužiteljice, izrazila je veliku zabrinutost zbog toga koliko se novaca iz EU fondova ukrade. Ne zaboravimo aferu Softver, aferu HAMAG BICRO, a ne smijemo niti zaboraviti silne milijune koje su spuštene na račune obiteljskih tvrtki i moćnih HDZ-ovaca u sklopu projekta Slavonija koje su se tek počele baviti poljoprivredom. Ja vas pitam zapravo gdje su nestale one 24 milijarde eura s kojima se vi toliko volite hvaliti? Kada ćemo ih početi koristiti? Možda 2028. kada prođe ovo programsko razdoblje 2021.-2027. Također vidjela sam u projekcijama stavili da ćemo isto koristiti jako dobar dio eu fondova za obnovu kuća na Banovini. Podsjetit ću da smo u prošlom razdoblju obnovili svega tri kuće odnosno da ste vi obnovili svega tri kuće i također da je u ovom rebalansu vidljivo da smo izgubili 5,3 milijarde kuna iz eu fondova koje su trebale biti povučene. Ja vas pitam kako i na koji način s ovako devastiranim sustavom cjelokupnim

E sad što se tiče ajmo prvo od ove teme koja je antikorupcijska. Dakle, Ured europskoga javnog tužitelja da malo podsjetimo kako je do toga došlo, znači mi smo teoretski gledano da nismo vlada koja je privržena borbi protiv korupcije i jačanju institucija koje se bave suzbijanjem korupcije mogli kao čini mi se pet ili četri države članice gledat sa strane i reći gle postoji nekakav ured europskog javnog tužitelja, ali neka on radi jedno deset godina da mi vidimo šta oni u biti rade pa ćemo onda se mi odlučit politički da se mi uključimo u tzv. pojačanu suradnju, što imam dojam da vi znate bavite se čini mi se EU, i budemo u krugu onih država koje su samoinicijativno htjele tu vrstu institucije u suradnji sa DORH-om i europskom javnom tužiteljicom da djeluju u Hrvatskoj uz OLAF koji radi redovito, a on radi administrativna ispitivanja da djeluju u RH i imaju bolji nadzor nad provedbom europskih sredstava jer se želimo ponašati na način da ne bude korupcije, da nema zlouporabe korištenja kako proračunskih pa onda tako i europskih sredstava. Dakle, to je vrlo važno, to je odabir naš, naša politička volja, naše parlamentarne većine HDZ-a, vlade, ne oporbe i nije nekakav difolt. Jako puno ljudi u Hrvatskoj misli da je to eto nešto što se moralo. Nije se moralo, ima zemalja koje nisu u toj suradnji to je prvo. Drugo, imali smo na vladi sada ne samo pripremu potpisivanja sporazuma MUP-a RH sa Uredom Uredom europskog javnog tužitelja nego i izvješće sada o tome kako se to dogodilo, dva puta na vladi u zadnjih mjesec dana kako bi razmjena podataka informacija funkcionirala što bolje. Dakle, to vam je ne ilustracija nego snažan prilog dokaz privrženosti borbi protiv korupcije. Borba protiv korupcije ako nema rezultata onda je nema, a kod nas meni se čini da ima rezultata. Istodobno oko europskih fondova, kad pogledate Europski revizijski sud tamo sve što je došlo na test kako se koriste europski fondovi nije pronađena nepravilnost, to je isto vrlo važno za znat. Dakle ovo su sve procesi koji mogu i ovako i onako završit, to ćemo vidjet, to je vrlo važno. Što se tiče vaše druge teme, a druga tema se odnosi na europske fondove. Mi smo prije nekoliko dana dobili odluku o tome da Europska komisija odobrila ovaj dio koji se odnosi na koheziju, ministrica Tramišak njeno ministarstvo, druga nadležna tijela nakon što smo potpisali sporazum sa povjerenicom Fereirom koja je bila ovdje koncem rujna radi da se i drugi operativni programi naprave koji će trajat za ovo cijelo desetljeće gdje će se trošiti 25 milijardi eura draga i poštovana zastupnice RAdolović koja niste u Hrvatsku donijeli vi, nisu nam došli po difoltu nego smo se izborili mi za njih. To je dosta bitan detalj uključivši i za ravnomjerni regionalni razvoj cijele Hrvatske pa isto tako i Istre …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… što će biti drago i zastupniku Dausu, a i u Furiu će biti drago.

jer postoje već projekti spremni u ladicama, ali nažalost opet se ponavlja dobra stara priča, ne prilagođavaju se operativni programi projektima nego će se opet raspisivati pozivi koji će biti namijenjeni određenim interesnim grupacijama, što je činjenica. međutim, ono što mene zabrinjava, vi ste rekli da ste svojom dobrom voljom uspostavili u Hrvatskoj Ured europske javne tužiteljice, međutim treba podsjetiti na aferu Softver na bivšu članicu predsjedništva HDZ-a i bivšu ministricu Gabrijelu Žalac kojoj je zapravo naše Ministarstvo unutarnjih poslova, naša pravosudna tijela u Hrvatskoj taj predmet su rekli nije ništa, nema korupcije, nema kriminala, to je ad acta zatvoreno. I onda je došlo neovisno tijelo novootvoreni, novoosnovani Ured europske javne tužiteljice koje je reklo ah pa ipak je polupano 13 milijuna kuna uzeto je, dakle novci iz eu fondova. A s druge strane ja bih vas samo htjela pitat, budući da ste sad spomenuli i ministricu Tramišak i ministarstvo. Znam da niste kao premijer obaviješteni o nekakvim najnižim operativnim razinama, ali da li ste vi svjesni kakvo je ovo svjetlo bacilo na cjelokupni sustav korištenja eu fondova i da zapravo kad nekom kažete da radite na europskim fondovima, znate šta je prvi komentar ljudi na cesti? A vi kradete, vi radite na europskim fondovima. Do toga smo mi došli da pošteni i marljivi korisnici bespovratnih sredstava iz eu fondova, raznorazni konzultanti, poduzetnici su upravo tako okarakterizirani zato šta narod jednostavno smatra da se sad na eu fondovima zbog svih ovih afera Softver, Hamag bicro, Projekta Slavonija da se krade. To je jednostavno nekakvo činjenično stanje kao takvo. Ja bi vam samo htjela reći dakle s jedne strane kradu se miljoni, a djelatnici u SAFU i raznim drugim postojećim kontrolnih tijela rade za pišljivih, doslovce tako mogu …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… reći mizernih 6.000 kuna mjesečno Idemo na 17. pitanje zastupnica Ankica Zmaić postavit će ga ministrici poljoprivrede Mariji Vučković, izvolite. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče HS. Uvažena ministrice Vučković, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je strateški plan zajedničke poljoprivredne politike za 5-godišnje razdoblje 2023.-2027.g. koji je ujedno i temelj i dokument za korištenje financijskih sredstava europskih poljoprivrednih fondova. Europska komisija nedavno nam je i odobrila taj vrlo važan dokument za RH, pa evo možete li nam ministrice reći i odgovoriti što mogu očekivati hrvatski poljoprivrednici od strateškog plana, kako će on utjecati na rast i razvoj hrvatske poljoprivrede, zatim kolko je ukupno sredstava i potpore predviđeno strateškim planom, za koju sve namjenu i kada možemo očekivati prve aktivnosti vezano za konzumiranje ZPP-a? Hvala.

28. listopada ove godine, pa i nije baš točna izjava koju smo maloprije čuli da je Europska komisija tek jedan od više operativnih programa, manje-više su odobreni svi, najprije dopustit ćete mi učinkoviti ljudski potencijali, zatim poljoprivreda, pa konkurentnost i kohezija. Za ilustraciju mi smo odobreni kao 10. dva i pol mjeseca prije znači primjene, nešto više od dva mjeseca prije primjene, a kad se vratimo unatrag program ruralnog razvoja je primjerice bio odobren 26. svibnja 2015.g., gotovo godinu i pol nakon što se trebao početi primjenjivati. Hrvatski strateški plan vrijedan je 3 milijarde 750 milijuna eura, pri tome je ova vlada prva povisila nacionalni udio sufinanciranja s 15 na 20% u posljednjoj verziji koja je poslana Europskoj komisiji, te ta razlika u tom posljednjem koraku u nacionalnom udiu samo razlika bila 103,5 milijuna eura. On obuhvaća dosadašnja izravna plaćanja kao dohodovne potpore poljoprivredniku, sektorske mjere i dosadašnji program ruralnog razvoja koje bi trebale, dakle mjere ruralnog razvoja jamčiti transformaciju i modernizaciju hrvatskog poljoprivrednog sektora i unaprjeđenje ruralne infrastrukture. Noviteti u odnosu na dosadašnje mjere jesu da je osigurana dvostruko veća preraspodjela sredstava za male i srednje poljoprivrednike i na prvih 30 hektara 20% dosadašnjeg prvog stupa što iznosi 374,5 milijuna eura. Veliki izazov za hrvatske poljoprivrednike, no stoga smo im mi već pripremili vodiče koji su nedavno bili prezentirani i novitet jesu eko sheme kojih je predviđeno 7 koje će vrijediti nešto više od 468,5 milijuna eura i također su dio kao što sam rekla ovog prvog stupa, odnose na teritorijalno različite cjeline i prakse u Hrvatskoj, a sve predstavljaju agro okolišni nad standard. Potrebno je također spomenuti da što se tiče proizvodno vezanih Hrvatska je zadržala maksimalni, maksimalni postotak osnovne omotnice, međutim najveća je potpora osigurana za mliječno govedarstvo i to za mliječne krave i po prvi put se uvodi potpora za prvotelke što nažalost im nije bilo omogućeno programiranjem 2014.g. i što je loše utjecalo na razvoj hrvatskog mljekarskog sektora. Noviteti u ovom dijelu jesu isto tako potpore za sjemenske kulture jer tako se počinje provodit Strategija „od polja do stola“ i omogućena je ova potpora i ekološkim proizvođačima. Kad smo kod ekološke proizvodnje pored 213 milijuna eura vrijedne dohodovne potpore i kompenzacijske mjere, kompenzacijske mjere, ne dohodovne potpore, po hektaru za ekološke proizvođače osigurano je minimalno 10% omotnica od investicija kako u primarnoj proizvodnji tako i u preradi za isključivo ekološke proizvođače. Kad govorimo o investicijama ukupno predviđena sredstva za unaprjeđenje i modernizaciju iznose 223 milijuna eura, dobrobit životinja 155 milijuna, 155 milijuna eura, gotovo jednak iznos, isto tako za preradu što je gotovo dvostruko više unatoč određenim u odnosu na ono što je prvotno bilo planirano za preradu i stvaranje više dodane vrijednosti recimo u programu ruralnog razvoja 2014.g.,

Poštovana ministrice, zahvaljujem se na vašem odgovoru kojim ste detaljno i precizno pojasnili i naveli i ciljeve zajedničke poljoprivredne politike i krajnje korisnike kojima će biti omogućeno korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova i ukupna financijska sredstva koja možemo očekivati za koje mjere, programe i za koje investicije. Vaš iscrpni odgovor potvrđuje da je ova vlada jedna od najuspješnijih Vlada RH i vaš odgovor velikim dijelom pobija sve izjave i komentare pojedinih kolega iz oporbe koji su iz ne znam kojih razloga nezadovoljni, a činjenica je da je ova vlada osmislila paket mjera za pomoć građanima i provođenje mjera puno je pomoglo malom čovjeka, pogotovo kod nas u Slavoniji. Kao općinska načelnica s ljudima sam svakodnevno na terenu i čujem samo riječi hvale za mjere Vlade RH, a vršenje prazne slame oporbe nije vam više niti smiješno, a kamoli važno. Hvala lijepo.

iza nas je iskustvo Domovinskog rata, kriza s migrantima, dva razorna potresa, epidemija uzrokovana koronavirusom i sada s povećanom migracijom iz Ukrajine. Sustav civilne zaštite, iz situacije, iz situacije rasprave, te je došao do segmenta da je potrebna za uspostavu učinkovitog sustava civilne zaštite neizostavan dio sigurnog društva. Neizmjerno nas veseli da je Vlada RH donijela odluku o izgradnji 5 regionalnih centara civilne zaštite, a posebno jer se prvi takav gradi u Varaždinu te će biti ogledan primjer za ostala 4 centra u državi. Međutim, na sjeveru Hrvatske ne postoji državna intervencijska postrojba civilne zaštite, a budući da govorimo o početku izgradnje prvog regionalnog centra za civilnu zaštitu na području RH smatramo opravdanim potrebu za osnivanje ovakve postrojbe u Varaždinu. Ljubazno vas molim informaciju kada bi se moglo očekivati osnivanje državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Varaždin jer je ista neophodna za što kvalitetnije i potpunije iskorištavanje cjelokupnog potencijala regionalnog centra. **Reiner, Poštovani ministar i potpredsjednik vlade Božinović. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala vam lijepo uvažena zastupnice. Drago mi je što ste postavili pitanje vezano za sustav civilne zaštite, na tome stvarno ova vlada radi vrlo intenzivno, vrlo kontinuirano i ja bih kazao sa vidljivim uspjesima. Jedan od prvih poticaja bio nam je onaj požar 2017. godine u Splitu kad smo po prvi puta integrirali različite snage, operativne snage sustava prije svega vezano za gašenje požara, a upravo je vlada prije nekih mjesec dana napravila korak dalje kroz izradu strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine zajedno sa akcijskim planom do 2014. godine koji s jedne strane stavlja naglasak na smanjenje rizika dakle kroz cijeli niz preventivnih djelatnosti ne bih kazao akcija koje treba poduzimati u svim aspektima, a s druge strane kroz jačanje kapaciteta cjelokupnog sustava. Naravno posljedica je to klimatskih promjena, globalnog zatopljenja, predsjednik vlade je nedavno bio u Egiptu i govorio na tu temu, cijeli svijet se time bavi, a mi koji smo odgovorni za sustav civilne zaštite moramo vrlo brzo, ali i vrlo smišljeno rukovodeći se onime što nam u tom segmentu najviše može pomoći znanost naravno i struka i iskustvo izgraditi sustav kako bismo na što je moguće manju mjeru umanjili rizike pred kojima se nalazimo, a vidjeli smo da su vremenske nepogode sve ekstremnije i kad govorimo o požarima i poplavama, suši. Sami ste kazali da smo se suočili sa dva razorna potresa. Zbog toga u tom organizacijskom smislu mi jesmo krenuli razvijati državne intervencijske postrojbe u onim segmentima gdje smo možda potkapacitirani i one su postavljena u ta zasad 4 centra Split, Zagreb, Osijek i Rijeka. Što se tiče regionalnih centara to je jedna ja bih kazao perspektiva razvoja cjelokupnog sustava. Međutim, tu bi ukazao da regionalni centar ne znači istovremeno i državnu intervenciju postrojbu. temeljna snaga našeg sustava civilne zaštite su Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski crveni križ kao one temeljne a kroz strategiju razvoja civilne zaštite, kroz dijalog koji je non stop prisutan i jučer smo o tome na jednoj konferenciji vrlo detaljno govorili o svim projektima ćemo zapravo vidjeti kako se organizirati u pojedinim središtima kako ne bi duplirali kapacitete i kako bi zapravo ostvarili maksimum kroz ono što imamo, a naravno ulažući dodatno i u edukaciju i u opremanje. Do 2030. godine planiramo i imamo na raspolaganju više od 13 milijardi kuna za cijeli ovaj sustav i zapravo svi dionici

a dal nam je važna ta državna intervencijska postrojba civilne zaštite, vi, mi znamo da ona prati razvoj novih tehnologija, uključivanja u sve ostalo, a da je našim ljudima i jako bitna i sigurnost jedna od najvažnijih segmenata stvarno je velika sigurnost. A i na kraju kao što i svi lokalni čelnici žele da se nešto izgradi na njihovim teritorijima, da se nešto napravi da onda mogu svojim građanima prezentirati, ali mislim da je isto tako važno naglasiti i to moramo uvijek naglašavati da zahvaljujući Vladi RH, premijeru Andreju Plenkoviću ali i svim resornim ministarstvima se spuštaju ova sredstva koja su dogovorena na nivou EU i ovi svi projekti i programi koji se sad i odrađuju i ulazak u Schengen i eurozona i od Pelješkog mosta da su to projekti koji su stvarno veliki i bitni, značajni strateški za RH, a samim tim i za svakog građanina naše Pa prema tome smatram da taj posao treba znati odraditi, voljeti odraditi i imati viziju i da bi čovjek morao biti lider on se mora stvarno pokazati da sve ovo mora znati i želi znati i želi sve to odraditi za na svoj narod, za svoju državu. Najlakše je govoriti, kritizirati, a na kraju biti, biti lider i onda tražiti ovoga misleći da se spasiti od smaka svijeta može pobjeći i u Alpe. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** 19. pitanje zastupnica Raukar Gamulin postavlja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Zahvaljujem. Uvaženi premijeru, prošlo je više od godinu dana od kako je bivši premijer Sanader pravomoćno osuđen u ponovljenom postupku Ina-Mol čime je dokazano da je počinjenjem koruptivnog djela Ina predana Mađarima, to svi znamo. Predsjednik vrhovnog suda kao i predsjednik ustavnog suda usuglasili su se dakle složili su se da se sudskim putem može utvrditi ništetnost, dakle ništavnost tog ugovora kojim je Ina predana na upravljanje Mađarima upravo zbog te koruptivne radnje koja je u pravomoćnoj presudi dokazana. Samim time naravno bila bi poništena arbitražna klauzula. Dakle, moje pitanje će biti kratko da vam ne oduzimam previše vremena i vrlo jednostavno. Molila bi vas da nam razjasnite i predočite razloge zbog kojih niste, zbog čega niste do sada pokrenuli preko DORH-a postupak da se utvrdi ništetnost tog ugovora? Da li ćete to učiniti i kada ćete to učiniti? Smatramo da se doista radi o izvanrednom hrvatskom interesu, naročito u svjetlu energetske krize

zastupnice RAukar Gamulin. Mi smo itekako temeljito pratili sve što se zbiva sa pravnim aspektima ovoga slučaja Ina-Mol. Ajmo se vratiti u prošlu godinu, dakle u jesen prošle godine kao što znate imali smo odluku UNCITRAL-a arbitraža, jedini mogući pravni lijek u vezi te odluke je bio tražiti da Švicarski savezni sud eventualno u proceduri donese neki drukčiji stav. Mi smo u tom kontekstu angažirali Društvo LALIVE, pitali smo formalno kao vlada odnosno Ministarstvo gospodarstva, predstojnika Katedre za međunarodno privatno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu uglednoga profesora Sikirića za mišljenje i pitali smo državno odvjetništvo za mišljenje te tri institucije. U tom trenutku sve tri su rekle da je u tom trenutku najbolji put ići pred Savezni švicarski sud. Odluka je donesena čini mi se u zadnjem tjednu prosinca prošle godine, ne znam sad na pamet ali pokušavam rekonstruirat u svojoj glavi. Sada smo u poziciji da ni taj put međunarodni nažalost nije uspio, to se dogodilo sad prije mjesec dana, listopad sjećate se, imali smo na sjednici vlade obavijest. Ono što ćemo napraviti sada, a imajuć na umu ovakav stav predsjednika vrhovnoga suda, ja moram priznati nisam čuo sličan ili isti stav predsjednika ustavnog suda, meni nije poznato odakle ova informacija, možda sam ja nešto propustio, a vi ste nešto vidjeli, ali ja nisam nigdje čuo predsjednika ustavnog suda o tome. Dakle, nismo mi lani donosili takve odluke jer smo eto sami mislili da je to možda najkamenitije ili najbolje nego smo se konzultirali s onima koji se bave ovom vrstom prava. Mi smo u međuvremenu potpisali jedan okvirni sporazum kao vlada sa svim pravnim fakultetima u Zagrebu u Hrvatskoj pardon i mi ćemo tražiti kroz taj formalni okvir suradnje mišljenje i to mišljenje više katedri sa različitih aspekata u vezi ove teme. Lani smo bili arbitraža, imamo trgovački segment, imamo kazneni segment, imamo segment građanskog prava to je obvezno pravo ništetnost ugovora, i naš je cilj da dobijemo stavove niza pravnih stručnjaka i to sa različitih specijalističkih područja, uključivo i sada novo mišljenje DORH-a u ovim okolnostima da vidimo što možemo i što je najpametnije činiti ako nešto i možemo. Jer su ti ugovori koji su tada potpisivani pisani baš tako da zaštite stranog investitora, da se ide na izbrani sud, arbitražu, a ne ovako. I ranije vlade da su htjele ići ovim putem mogle su, ne naša, ali one su pokretale UNCITRAL toga se sjećate. Prema tome, mi ćemo obaviti još dodatne konzultacije, kada sve obavimo donijet ćemo odluku pa ćemo vas o tome obavijestiti. …/Upadica predsjednik: Zahvaljujem. Ja bih vas isto tako podsjetila poštovani premijeru da ste 2016. obećavali povratak Ine u hrvatske ruke kao božićni poklon hrvatskim građanima. od pravomoćne presude prošlo je više od godinu dana, vi sada potpisujete ugovore sa pravnim fakultetima, pravnim stručnjacima, vi i dalje nemate svoj stav, dakle kao vlada mislim, vi i dalje puštate da Ina bude u mađarskim rukama u situaciji ovakve energetske krize i ovakve ugroze svih građana ove države. Ja smatram i mi smatramo da je ovo krucijalno pitanje za koje je potrebna brža odluka nego što je vaše premišljanje koje traje, pa bome sada već od 2016. zapravo, od 2016. g. premijeru vi ste, sjetite se, obećali božićni poklon, niste ga izvršili i ne izvršavate ga. Zbog čega smatrate da je mišljenje vrhovnog suda nešto što se toliko treba propitivati i toliko sumnjati, a govori se o hrvatskih interesima? Zbog čega već sada niste napravili sastanak i javnost izvijestili o svim pravnim implikacijama ovog slučaja kad jasno se pokazuje da je moguće dokazati ništetnost tog ne samo štetnog nego kriminalnog i izdajničkog ugovora o INA-i

Idemo na drugo pitanje, postavlja pitanje ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću, izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče HS, predsjedniče vlade, ministrice i ministre, kolegice i kolege. Svoje pitanje upućujem ministru Piletiću, uvaženi ministre nedavno je usvojen program učinkoviti ljudski potencijali za financijsko razdoblje '21-'27. koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus, moje pitanje, kolika je njegova vrijednost, te koji će biti glavni prioriteti ulaganja? Znamo da su neki projekti iz sadašnjeg programa polučili veliki uspjeh kao što su „Zaželi“, pomoćnici u nastavi, osobni asistenti i drugi, planira li se njihov nastavak i u novom financijskom razdoblju? Hvala. Marin (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, uvažene dame i gospodo zastupnici, dragi učenici. Odgovor na pitanje zastupnice Maksimčuk planira li se njihov nastavak dakle na sve ove aktivnosti koje su se i dosad financirale kroz Europski socijalni fond glasi ne daj Bože da se ne nastavljaju, dakle odgovor je više nego jasan. Sve ovo što ste naveli i program „Zaželi“ i program osobnih asistenata, pomoćnika u nastavi, materijalne deprivacije, sve se to nastavlja i u slijedećoj financijskoj perspektivi kroz program učinkoviti ljudski potencijali plus 2021.-2027., a koje je Europska komisija odobrila u listopadu ove godine. Vrijednost ukupno financijske omotnice za ovaj program vrijedi dakle gotovo 2,3 milijarde eura, od toga dakle gotovo 2 milijarde su bespovratne. Ono što su prioriteti u slijedećem razdoblju naravno da je nastavak ovog dakle programa učinkoviti ljudski potencijali ponajprije ulaganje i investicije na tržište rada i poticanje zapošljavanja, ulaganje u socijalno uključivanje, naravno da su ovdje i programi i aktivnosti koji financiraju programe obrazovanja i potiču cjeloživotno učenje, a jednako tako kao korisnik ovih sredstava je Ministarstvo zdravstva kroz ulaganje u zdravstvenu skrb ponajprije dakle kroz dugotrajnu skrb dakle postavljanja akcijskih planova i sve one aktivnosti koje se planiraju u ovom razdoblju financirati. Mi smo do usvajanja ovog programa imali operativni program FEAD kojim smo financirali školsku prehranu dakle za onu djecu u riziku od siromaštva diljem naših osnovnih škola. Tog operativnog programa nema u slijedećem financijskom razdoblju odnosno on je sastavni dio dakle učinkovitih ljudskih potencijala i sve to će se financirati kroz Europski socijalni fond plus. U međuresornoj suradnji, a na inicijativu predsjednika vlade dogovorili smo izravan dakle transfer tih sredstava, riječ je o, više o 300 milijuna kuna koje ćemo izravno dodijeliti korisniku Ministarstvu znanosti i obrazovanja kako bi od slijedećeg dakle od slijedećeg školskog razdoblja odnosno polugodišta svi učenici osnovnih škola imali jedan besplatan školski obrok, dakle ta sredstava na koje su se dosad škole i osnivači javljali za povlačenje tih sredstava iz europskog odnosno iz Europskog socijalnog fonda plus i idu kao izravna dodjela ministarstvu da se omogući besplatna školska prehrana. Ljubica (HDZ)** Hvala lijepa. Ministre, naravno da sam zadovoljna odgovorom, ali veseli me da će se kroz ovaj program ulagati i kroz ova područja koja ste naveli i sve to odraziti na kvalitetu života naših sugrađana što naravno ova vlada kontinuirano i čini sve ove godine. Ove godine je kroz paket mjera vrijednih 26 milijuna kuna čime je osigurana mirnija zima našim sugrađanima, naravno općinama i gradovima, školama, vrtićima, bolnicama ili drugim ustanovama, rast prosječne plaće, minimalne plaće, rast mirovine, zatim evo kao što ste rekli besplatni obroci za svu djecu u školama, no vratimo se na vaš odgovor. Posebno me veseli što će se nastaviti uspješni projekti iz sadašnjeg razdoblja, a to su osobni asistenti, pomoćnici u nastavi, a posebno me veseli što će se nastaviti projekt „Zaželi“. Zašto naglašavam projekt „Zaželi“? Upravo zbog toga jer zapošljava žene teže zapošljive na tržištu rada, a kroz njegovu treću fazu tu je posao pronašlo 9.180 žena i skrbe za gotovo 56 tisuća korisnika. Stoga je svima nama jasno da uz ovako dobre rezultate vlade oporba pokušava kroz igrokaz nametnuti samu sebi jel ono ovaj što muči naše sugrađane, naravno ne muči njih, a taj igrokaz im naravno neće proći. 21 pitanje zastupnik Darko Sobota postavlja ministru financija Marku Primorcu. Izvolite. **Sobota, Darko (HDZ)** Hvala poštovani predsjedničke Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče vlade sa zamjenicima, uvažene ministrice i ministri, kolegice i kolege, poštovani ministre otprilike zadnjih mjesec dana 30-ak dana sa svojim kolegicama i kolegama, načelnicama, načelnicima, gradonačelnicima pa i čelnicima regionalne samouprave županima podosta razgovaramo o fiskalnom izravnanju. Dakle, to su teme koje su uvelike bile u fokusu, interesu svih nas koji imamo tu privilegiju voditi lokalne i regionalne samouprave, posebice jer smo bili u fazi pripremanja proračuna, dakle i projekcije koje danas dakle dakle prve moraju biti objavljene i zapravo nekakva teza između već pomalo sviju nas, a posebice u javnosti je bila da su to sredstva zapravo koja sve nas pripadaju dakle kad govorimo o proračunima JLS-a i regionalnih samouprava, ali zapravo da pripadaju i one ljude koje mi na neki način i predstavljamo. Stoga prošli tjedan je na javnom savjetovanju objavljen nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o financiranju lokalne i područne i regionalne samouprave s konačnim prijedlogom zakona. Šta zapravo, kakav efekt će predložene izmjene imati upravo na proračun jedinica lokalne samouprave i tako Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, dragi učenici, zakon koji spominjete dakle izmjene i dopune Zakona o financiranju lokalne i područne odnosno regionalne samouprave donose se iz tri ključna razloga. Dva razloga su vezana uz sustav raspodjele prihoda od poreza na dohodak, a jedan razlog je vezan uz sustav fiskalnoga izravnanja. Kada govorimo o dijeljenju prihoda od poreza na dohodak onda treba istaknuti da se prihodima od poreza na dohodak financiraju i decentralizirane funkcije koje preuzimaju jedinice lokalne odnosno područne i regionalne samouprave. Dakle, radi se o funkcijama osnovnog i srednjeg školstva, vatrogastva, zdravstva, socijalne skrbi. U sustavu socijalne skrbi dolazi do promjene iz razloga što se centri za socijalnu skrb više neće financirati ovim udjelom od 0,2% u prihodima od poreza na dohodak koji su korišteni dosada za financiranje tih centara već će se taj udio pribrojiti financiranju domova za starije. Isto tako u okviru financiranja vatrogastva 1% prihoda od poreza na dohodak dosada se je dodjeljivao onim jedinicama lokalne samouprave koje imaju javnu vatrogasnu postrojbu. One jedinice koje nisu imale javnu vatrogasnu postrojbu već dobrovoljna vatrogasna društva taj 1% su mogle raspodjeljivati i na druge decentralizirane funkcije. Ovim izmjenama zakona se tih 1% koji je namijenjen za vatrogastvo usmjerava isključivo na vatrogastvo čak i u onim jedinicama lokalne samouprave koje nemaju javno vatrogasnu postrojbu nego dobrovoljna vatrogasna društva. I konačno izmjena koja se odnosi na sustav fiskalnoga izravnanja. Sustav fiskalnoga izravnanja u Hrvatskoj je uspostavljen s ciljem omogućavanja pružanja usporedive razine javnih usluga uz usporedivo porezno opterećenje svim jedinicama lokalne samouprave. Mi smo se s obzirom na to da je dominantno sustav, dakle decentralizirani taj naših lokalnih jedinica financiran prihodima od poreza na dohodak, odlučili sustav fiskalnoga izravnanja temeljiti na izravnavanju kapaciteta u ostvarivanju prihoda od poreza na dohodak. I dosada je u tom sustavu bio prije svega obuhvaćen prihod od poreza na dohodak i maksimalan iznos prireza koji bi pojedina lokalna jedinica mogla ostvariti uvođenjem maksimalno dozvoljene stope prireza. Dakle, to je njen fiskalni kapacitet. Sada ovim izmjenama se u taj kapacitet uračunava i paušali porez u turizmu koji je također dio sustava oporezivanja dohotka, ali dosada nije bio u toj formuli dakle izostao je iz te formule odnosno iz tog sustava fiskalnoga izravnanja tako da ga ovim izmjenama i dopunama zakona također ugrađujemo u sustav fiskalnoga izravnanja pa će se fiskalni kapacitet lokalne jedinice temeljiti ne samo na prihodima od poreza na dohodak i maksimalnim prihodima koje je moguće ostvariti uvođenjem maksimalne stope prireza nego i maksimalnog ovog paušalnog poreza u turizmu pa će se lokalnim jedinicama koje ostvaruju pravo na korištenje sredstava iz fiskalnoga izravnanja omogućavati da ostvare sredstva u iznosu one razlike između tog maksimalnog kapaciteta i referentne vrijednosti koja će biti utvrđena također uzimajući u obzir i taj maksimalni paušalni porez u turizmu. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Izvolite Dolazim iz Kalinovca zapravo iz Koprivničko-križevačke županije iz Podravine. Podravine koja između ostaloga je usudim se reći najjača po eksploataciji mineralnih sirovina kad govorimo o nafti i plinu i te rudne rente kod općina koje imaju tu privilegiju da ju koriste u svojim proračunima činila je donedavno veliku osnovu proračuna. čini onda to i danas. Ovo govorim iz razloga jel i kao čelnik lokalne samouprave i više od 20 i nešto godina imao sam priliku surađivati s čelnim ljudima INE Naftaplina ne samo na svom terenu nego ovdje i u Zagrebu koja je tada bila tvrtka INA osjetljiva, socijalno osjetljiva tvrtka i na one najmlađe od predškolskog odgoja, škole, kulture, sporta, a posebice na izgradnje komunalne infrastrukture gdje su nam uvelike pomagali posebice na izgradnji lokalnih, regionalnih i županijskih cesta. Dakako da toga nema već 15-ak godina. Slušajući ovdje u saboru, ali i u medijima podosta priče o INA-i Naftaplin, o vlasništvu, o Mađarima onda ću samo mi je drago da ih podsjetim, ali zapravo me je i sam gospodin Štern neki dan, neku večer podsjetio sa kojim sam imao prilike i sa njim kao čelnim čovjekom INA-e nekad surađivati da o INA-i danas govore posebice oni koji su tada uživali a i sa sjetom se sjećaju bombona 505 sa crtom. Stoga i ne treba čuditi zapravo ovo moje pitanje o fiskalnom izravnanju, jer zakon donesen 2017., 2018. primijenjen i upravo zahvaljujući Vladi Andreja Plenkovića i njemu ponaosob, … …/Upadica predsjednik:

Nije nekakva tajna da je u posljednjih nekoliko godina ruski kapital ušao u hrvatski gospodarski poljoprivredni energetski, financijski krvotok. I znajući da je uloga ruskog kapitala nikad nije samo ekonomska, njegova logika je geopolitička a osobito u kontekstu mjera ograničavanja, odnosno sankcija koje EU pa tako bi i Hrvatska trebala zapravo uvesti Ruskoj Federaciji. Naš klub zastupnika, Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka je prilikom, zapravo uoči održavanja Krimske platforme izašao sa prijedlogom da se osnuje još jedna razina nadzora i uvida zapravo u mjere ograničavanja kako ih Hrvatska provodi u vidu osnivanja nacionalnog odbora, dakle jednog tijela čiju formu vi dobro poznajete još iz vremena pristupanja i pristupnih pregovora EU. I moje je je pitanje vrlo jednostavno dakle da li ste voljni vi kao predsjednik Vlade i Vlada RH podržati osnivanje jednog takvog tijela koje bi omogućilo i parlamentarnu razinu kontrole, kontrole, nadzora, mjera ograničavanja odnosno sankcija. Takvo tijelo ni po čemu ne bi se zapravo, njegova uloga nije ni po čemu suprotna niti se kosi sa radnom skupinom koja postoji u izvršnoj vlasti. Ali imajući u vidu činjenicu naprosto da ova razina parlamentarne kontrole može samo popraviti učinkovitost nečega što smatramo zapravo da je apsolutno nacionalni interes i pitanje koje jeste nadstranačko. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa gospodine Glavašević. Pa što se tiče našeg stava ja ne vidim potrebu za tim, ne zato što ne mislim da vi trebate dat doprinos, ali imate tijela koliko god hoćete u Saboru već. Imate Odbor za vanjske poslove. Dobro je da ste otvorili tu temu o ruskom utjecaju u različite sfere političkog i ekonomskog, energetskog, društvenoga života. On je tu, postoji, kapilaran je, traje jako dugo i to se osjeti i u hrvatskoj političkoj javnoj raspravi. Ja moram priznati da do mog prvog posjeta Ukrajini koji je bio u studenom ili prosincu ne mogu se sad više sjetiti 2016. nisam bio svjestan razmjera te privrženosti, ali onda sam shvatio, nakon toga sam shvatio s obzirom koliko aktera i kako je reagiralo na taj posjet. Slično je bilo i lani i kad smo išli na prvi summit Krimske platforme ovaj na razini izvršnih tijela vlasti kad kažete nešto što je činjenica, onda vam ovdje dolaze od političkih aktera, komentatora što vi to govorite, bježite od tamo, nemojte to govoriti itd. Onda smo išli u Ukrajinu u prosincu prošle godine pa i tada vaš bivši šef stranke Grbin govorio da što mi idemo tamo provocirati, da bi se mi možda trebali sa Milanovićem konzultirati zašto idemo u Ukrajinu. Jel'? To je bilo dosta indikativno. Onda vam je predsjednik Odbora za vanjske poslove Cappelli donio nacrt Rezolucije o Ukrajini prije Putinove agresije 24. veljače, pa ste ovdje brojni iz oporbe bježali po mišljenje na Pantovčak i rekli da vi ne bi usvajali tu deklaraciju. To vam se zbiva real time, to je bilo jučer. Jučer, vi to radite spontano, neki od vas namjerno iz neinformiranosti, neznanja, nekonzistentnosti, neprepoznavanja trendova vrijednosti tko je tko. Meni to nije poznato koji su baš razlozi to, ali u svakom slučaju to ostaje zabilježeno, vidljivo i jasno da ne može biti jasnije. U takvom kontekstu ja smatram ako vi želite kao saborski zastupnici dati doprinos toj raspravi, evo ja predlažem predsjedniku Odbora za vanjske polove Cappelliu da sazove tematsku sjednicu. Poslat ću vam cijelu radnu skupinu ako treba da vam kažu kako sankcije funkcioniraju, tko ih provodi, na koji način, kako se nekoga predlaže na tu listu, koji su sve mehanizmi. To je jedan vrlo kompleksan mehanizam koji iz mog skromnog uvida i znanja nije skrojen za parlamentarnu aktivnost. Parlamentarna aktivnost je dominantno ili je u smislu donošenja propisa, proračuna ili je pak neka vrsta političke debate što je sve jako dobro i odlično, ali nije za ovakvu vrstu posla, da vidite te akte kako izgledaju nije realno da se oni rade u Saboru. To jednostavno nije realno i nema nikakve potrebe jer se ništa ne bi dobilo. Nema ni jednog propisa koji bi dao ovlasti nekom takvom tijelu da ima neku vrstu uvida. Ali što se tiče sudjelovanja zastupnika u temi dapače. gospodin Cappelli neka sazove otvorenu sjednicu Odbora za vanjske poslove i nek' se sve raspravi. Ja mislim da bi to bilo korisno, dapače. Ministri će doći, nadležni državni tajnici će doći. Tu skupinu inače vodi državni tajnik u vanjskim i europskim poslovima, iskusan čovjek, bivši saborski zastupnik. I ja mislim da bi to bilo po meni primjereno rješenje. Nije ovo pristupanje EU pa da nam treba nacionalni konsenzus. Ovo je provedba restriktivnih mjera koje nisu samo EU. Dakle ima i širih mjera i ja ne vidim da budem sasvim konkretan, ne vidim svrhovitost, političku raspravu dapače. Ali u tijelu koje već postoji. Evo ja bih tako ako mene pitate za savjet. **Jandroković, Hvala g. predsjedniče Sabora, hvala i vama g. predsjedniče Vlade na odgovoru koji me ipak, nisam zadovoljan i molio bih, čisto argumentacije radi koju ste sada iznijeli da odgovor pošaljete i u pisanom obliku. Ono gdje se ne mogu složiti s vama je pitanje svrhovitosti parlamentarnog nadzora. Dakle ovaj parlament i ova država je parlamentarna demokracija. Naša uloga, reći da je uloga parlamenta isključivo u donošenju propisa je zapravo izrazito reduktivna. Ovaj parlament, predsjedniče Vlade, i dalje bira Vladu RH, može ju i opozvati. U tom smislu nadzor i jeste jedna od naših uloga. Ja sam u uvodu u svoje pitanje zapravo rekao da se tijelo koje bi se, taj nacionalni odbor koji bi se bavio nadzorom sankcija ne bi ni po čemu bio suprotan radnoj skupili koju imate pri izvršnoj vlasti, naprotiv, slažem se s time što ste rekli da je izvršna vlast u mnogo toga zapravo i nadležna da radi stvari koje radi ta radna skupina, ali parlament bi trebao znati te stvari. Trebala bi postojati jedna fokalna točka upravo u parlamentu za takve stvari, ako ni iz kojeg drugog razloga, a onda zato da zastupnice i zastupnici koji su mandat dali vama i vašoj Vladi budu informirani o tome što radna skupina radi jer to nije transparentno. Ok, možemo raspravljati o tome da li je forma ovakva ili onakva, cijenimo dobru volju da pripadnici te radne skupine zapravo dođu u HS na Odbor za vanjsku politiku, ali evo, naš je stav i naš je prijedlog koji je bio konstruktivan, drago mi je da ste to ovaj i prepoznali na neki način, smatramo da bi takva forma bila puno primjerenija. Hvala. 4 pitanje, zastupnik Davorko Vidović postavit će ga predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Vidović, Poštovani predsjedniče Vlade, jasno je da vaša vladajuća većina izglasava zakone onako kako ih Vlada predlaže i da se odbijaju svi prijedlozi zakona oporbe ma koliko oni bili kvalitetni i konstruktivni. Tako ste i odbili i naš prijedlog zakona znači Kluba zastupnika Socijaldemokrata o iskorištavanju punog potencijala konoplje. Legalizacijom i liberalizacijom konoplje sa udjelom većim od 0,2% u poljoprivredi, industriji, građevinarstvu, zdravstvu stvorila bi se legalna radna mjesta i ogromni porezni prihodi za državu, a istovremeno bi se smanjili troškovi policije i DORH-a jer ionako je trenutna zabrana skupa, ali nimalo učinkovita u suzbijanju konzumacije kanabisa i zaštiti zdravlja, osobito maloljetnika. Ali iako se zakoni usvajaju u HS-u, pravilnike donose ministri. Prema zadnjem izmjenama Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga iz travnja 2019. g., ministar zdravstva bio je dužan u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu izmjena zakona, donijeti pravilnik o načinu i mjerilima za davanje odobrenja za uzgoj i proizvodnju konoplje u medicinske svrhe, ali prošlo je 3 godine i pravilnik nije donesen. Pitanje je za vas, jeste li svjesni da ministar zdravstva nije poštovao rok koji je u svom prijedlogu zakona utvrdila vaša Vlada, a izglasala vladajuća većina i tako pokazao nezainteresiranost za tegobe teško oboljelih građana ili je razlog nedonošenja pravilnika neke druge prirode? Hvala lijepo. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupnice Nađ. Koliko se ja sjećam, zakon je usvojen 2019. Točno da je protekao rok. Prema informacijama ministra zdravstva, pravilnik je na završnom usuglašavanju, on će ga donijeti. Nema nekog drugog posebnog razloga

Pokazali ste da je ova HDZ-ova Vlada potpuno nefunkcionalna i neodgovorna jer koči svaki iskorak koji bi mogao RH učiniti zemljom predvodnicom u EU na bilo kojem području, pa tako i u iskorištavanju punog potencijala konoplje. Pokazali ste i u mišljenju Vlade na prijedlog zakona Kluba zastupnika Socijaldemokrata o iskorištavanju punog potencijala konoplje, potpunu nezainteresiranost i neshvaćanje ove materije, još kad je vaš državni tajnik bubnuo da se od jedne biljke konoplje može dobiti 27 kila marihuane, to je bio vrhunac gluposti. Vaša potpuna nezainteresiranost za teško bolesne građane pogoduje jedino farmaceutskom lobiju, kroz skupu prodaju lijekova protiv boli i raznih pripravaka protiv boli za oboljele od multiple skleroze, kod ublažavanja tegoba kod onkoloških pacijenata i drugih teških bolesti. Licemjernost ove Vlade očituje se i u davanju poticaja za duhan i alkoholna pića, koja dokazano mogu stvoriti ovisnost za razliku od marihuane koja ne stvara kemijsku ovisnost. Od predoziranja marihuane nitko nije umro, ali Boga mi, od predoziranja alkoholom jest. Jasno je kome ove situacija ide u korist i tko se tu bogati na muci bolesne populacije u Hrvatskoj, a crno tržište marihuane cvjeta i potrošnja je sve veća i to nekontrolirane kvalitete. Hvala lijepa. Sada će zastupnica Romana Nikolić postaviti pitanje ponovo predsjedniku Vlade, Andreju Plenkoviću, izvolite. **Nikolić, Romana (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade. Evo ja bih vam postavila jedno space shuttle pitanje. Zbog čega niste informirali hrvatsku javnost o najavi uvoza baterijskih električnih vlakova vrijednih 4 milijarde eura već smo o tom saznali za vrijeme vašeg boravka i govora u Egiptu na konferenciji UN-a? Ne bi li bilo primjerenije da su građani ove zemlje saznali nešto više o tome i prije o tome od vaših briselskih prijatelja i ostalih svjetskih dužnosnika? **Jandroković, Poštovana zastupnice Nikolić. Nije dobro sve čitati što postoji na portalima ili što neki ovako žovijalni komentatori hoće izmisliti. prvo da odvojimo jedan kupus koji ste vi tu spojili o tome da ćemo mi za 4 milijarde eura napraviti vlakova koji voze bez elektrosustava, to ste vi rekli. Ja nisam to rekao u Sharm el-Sheikhu na konferenciji o klimatskim promjenama. Prvo, 4 milijarde eura su ukupne investicije u željezničku infrastrukturu koje ministar Butković sa svojim resorom s Hrvatskim željeznicama namjerava kroz idućih 10-tak godina uložiti u modernizaciju ovog oblika transporta koji je realno gledajući s obzirom da imamo izvrsnu mrežu autocesta, da ulažemo puno u cestovnu infrastrukturu, da smo imali renesansu luka na Jadranu, da su praktički zračne luke sve obnovljene, jedini vid prometa koji nam je ostao, a da je bio realno gledajući zanemaren, jel se tu slažemo? Slažemo, dakle 4 milijarde eura u ovom razdoblju koje je pred nama za željezničku infrastrukturu ukupnu. Ono što sam ja kazao tamo da ćemo mi ovu vrstu vlakova o kome govorimo kroz NPOO, a natječaj ide čini mi se uskoro, vrijedan, već je raspisan natječaj, vrijedan oko 100 milijuna, 100 milijuna kuna, za pilot projekt takvih vlakova raspisati sada i iskoristiti sredstva iz NPOO-a, dakle nit je to nekakva daleka budućnost, neopipljiva i da se ne zna o čemu se radi, dapače projekt je tu, neko će se javit pretpostavljam na taj natječaj i ti će vlakovi prometovati. Mislim da vi već i znate gdje će prometovati, ja sam sad zaboravio otprilike na kojim je to lokacijama je, na neelektrificiranim prugama, dakle nije 4 milijarde za tu vrstu vlakova, nije mojim briselskim prijateljima, tamo ih je bilo nešto, ali malo, Šarm el Šeik, Khuenova konferencija i cijeli svijet i dobro je primljeno. Zašto? Primljeno je dobro zato što je promet jedan od onih, jedna od onih grana gospodarstva zbog koje imamo najviše dodatnih emisija CO2, to je jasno kao dan i u Hrvatskoj i upravo zbog toga je bitno koristiti one modalitete prometa kako bi smanjili emisije. To je cilj ovakvog ulaganja u željezničku infrastrukturu, tako da nije baš space shuttle, nije 4 milijarde, NPOO je, Butković ima natječaj raspisan, čim se neko javi i vi izaberete mi ćemo vas posebno obavijestiti koliko ih je, koliko koštaju, kad će se završiti i kad će bit u prometu i na kojim pravcima, je li to okej? Evo nije space shuttle odgovor, ovako prijateljski. Kako bi se reklo u narodu „hvalite me usta moja“. Vi govorite ovdje o investiciji u baterijske električne vlakove koji su vrijedni 4 milijarde eura, a svi znamo da silne milijune eura koje smo dobili za obnovu od potresa vaša vlada s vašim ministrima nije bila sposobna to iskoristiti. Također ispod radara prolazi vijest da HŽ-Infrastruktura koja je trebala prilagoditi 6 željezničkih graničnih prijelaza za Schengen niti jedan projekt nije dovršila, a još 2018.g. je bio raspisan natječaj za izradu tehničke dokumentacije, radovi nigdje nisu započeli. Evo ja vas pitam predsjedniče vlade, kad ste se vi zadnji put vozili vlakom po našim hrvatskim prugama? Evo ja vam toplo preporučujem da krenete putovat evo recimo iz Osijeka do Zagreba i ja vjerujem, vjerujte meni da će za vas to biti magnificens eksperiens. Premijeru, ljudi na Baniji već 3.g. žive u neljudskim uvjetima, a vi ovdje sanjarite o ulaganju u baterijske električne vlakove i ja vas eto molim da konačno priznate i sebi i nama da vaša vlada i da vaši ministri nisu sposobni niti suvislo niti odgovorno voditi ovu državu. A što se tiče klimatskih promjena o čemu ste i također govorili u Egiptu definitivno vidim da se žustro zalažete za to počevši od zatvaranja Rafinerije u Sisku, privremene zatvaranja Rafinerije u Rijeci i nema šta zaista se trudite da sve ovo što vrijedi u ovoj državi prestane sa radom. 25. pitanje zastupnik Hrvoje Šimić postavlja ministru zdravstva Viliju Berošu, izvolite. **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče HS, poštovani predsjedniče hrvatske vlade, poštovane ministrice i ministri. Poštovani ministre Beroš, učestalo u zadnje vrijeme kroz javni prostor možemo čuti i vidjeti da se komentira nedovoljna informatizacija odnosno nedovoljan stupanj informatiziranosti hrvatskog zdravstva. Ja se osobno sa tom tvrdnjom ne bi složio, ali me zanima vaše mišljenje kako vi vidite informatiziranost zdravstvenog sustava RH, pogotovo ako ga uspoređujemo sa drugim članicama EU? Hvala lijepo.

sustava u zadnje vrijeme sa opravdanim razlogom zauzimaju niz tema. To je u konačnici agenda EU i zdravstvenih vlasti jer se raspravlja o tome kako unaprijediti prekograničnu suradnju i izmjenu zdravstvenih podataka. To je vrlo aktuelno pitanje i mislim da mogu odgovorno tvrditi da se hrvatski zdravstveni sustav ne treba sramiti svog stupnja informatizacije, imamo 4 glavna stupa koja funkcioniraju besprijekorno, to su e-recept, e-uputnica, e-naručivanje i odnedavno e-karton. E-karton je nova funkcionalnost hrvatskog zdravstvenog sustava koja omogućava da na svim razinama zdravstvene zaštite i u svim zdravstvenim ustanovama budu dostupni podaci o onim hrvatskim građanima koji dozvole upotrebu svojih podataka na takav način. To je doista veliko unaprjeđenje u zdravstvenom sustavu, međutim treba reći da postojeći informatički sustav ne garantira i njegovu implementaciju odnosno upotrebu. U tom kontekstu u nekoliko navrata je do sada, a biti će i ubuduće, provedena edukacija zdravstvenih radnika kako na pravi način koristiti e-karton. Uz navedeno postoji još nekoliko informatičkih vrlo značajnih sustava u hrvatskom zdravstvenom sustavu poput centralnog upravljačkog sustava koji omogućava u realnom vremenu evidenciju radnih aktivnosti po svakom radilištu, po svakom liječniku u svakoj zdravstvenoj ustanovi, zatim tu je novi informatički sustav onkološka uputnica koja će omogućiti za ranjivije, za ranjive skupine, dakle onkološke bolesnike da u što skorom ranijem vremenu realiziraju pravo na zdravstvenu zaštitu i dijagnostičko i terapijske postupke kada je riječ onkološkim bolestima. Isto tako iznijet ću jedan svijetli primjer informatizacije hrvatskog zdravstvenog sustava, a to je novi nacionalni Najmlađi nacionalni plan za rano otkrivanje raka pluća koji pokazuje pun smisao informatizacije jer povezuje sva tri segmenta zdravstvene zaštite i primarnu dakle obiteljske liječnike koji iniciraju provođenje tog programa, zatim sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. U konačnici taj program nacionalnog otkrivanja raka pluća uvodi i još jedan stupanj dakle umjetnu inteligenciju kao način očitavanja slika koje se dobivaju prilikom tog probira. U konačnici ovaj nacionalni program je jedan od rijetkih u Europi i Europska komisija je prepoznala isti koji će služiti kao obrazac za razvoj nacionalnih programa za rano otkrivanje raka pluća diljem Europe, naravno uvažavajući specifičnosti pojedinih zemalja. Stoga želim reći da smo mi svoju domaću zadaću informatizacije zdravstvenog sustava shvatili ozbiljno da na njoj radimo, a radit ćemo isto tako i u buduće. Zahvaljujem. **Jandroković, Isključite se samo. Izvolite. **Šimić, Hvala lijepa ministre na vašem odgovoru. Pa upravo temeljem svih ovih činjenica koje ste izrekli možemo reći da možemo biti zadovoljni svime onim što je Vlada RH na čelu sa našim premijerom Andrejom Plenkovićem i na čelu vas na čelu s vama u Ministarstvu zdravstva učinila velike korake na nacionalnoj razini. Ja mogu samo reći i spustiti na lokalnu razinu i pokušati nabrojati što je učinjeno samo na lokalu jedne malne bolnice iz kakve ja dolazim, to je Bolnica Našice, to znači nakon implementiranja telemedicine implementirani je bolnički informacijski sustav, nakon toga radiološki informacijski sustav, zatim ljekarnički informacijski sustav, laboratorijski informacijski sustav, implementirana e-Uputnica, trenutno radimo na implementaciji e-Kartona. Također krećemo i u postupak implementiranja tele transfuzije, također možemo reći da se možemo pohvaliti kao prvi da smo u suradnji sa ministarstvom započeli implementiranje tzv. pametnih ormarića. Također možemo reći da se zahvaljujemo Ministarstvu hrvatskih branitelja upravo na jednom zajedničkom projektu gdje smo na informatičkoj platformi realizirali i omogućili i olakšali pristup našim pacijentima koji imaju problem sa sluhom i sa vidom da smo im olakšali pristup i našim čekaonicama, ali i kretanje našom ustanovom. Evo hvala lijepa. Sada će zastupnik Mišel Jakšić postaviti pitanje predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala vam. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani predsjedniče vlade. Prije svega hvala vam na emitiranim simpatijama prema Koprivničko-križevačkoj županiji gradu Koprivnici i brzoj cesti prema Koprivnici nakon 40 godina to je stvarno mali korak u životu i poslu jednog premijera, ali je velik korak za građanstvo našega kraja. No moje pitanje je vezano uz Inu. Slučaj Škugor je pokazao svo naličje korupcije u Hrvatskoj, ali je izvukao na površinu sve one probleme koje očito imamo u upravljanju Inom i u vlasničkoj strukturi i kako je do nje došlo znamo svi jako dobro. Stoga moje pitanje za vas nije sad više vezano uz Škugora nego je vezano uz to da postoji događaj iz 2009. u kojem je sudjelovao Ivo Sanader gdje su se dogodile i pravomoćne presude hrvatskih pravosudnih tijela. 2016.g. ste najavili da će vaša vlada biti ta koja će vratiti Inu kao energetsku kompaniju u vlasništvo RH. Mogu prihvatiti da nećemo donositi afektivne procjene oko toga što i kako ćemo platiti. No da li nakon ovih dogodovština sa Škugorom i njegovom ekipom koje su do kraja pokazale kako se tim sustavom upravlja i kako se negdje drugdje odlučuje o energetskim interesima RH je sazrelo mnijenje da vidimo što možemo kroz naša državna tijela počevši od DORH-a napraviti da zaštitimo naš vlasnički udio i da vratimo vlasništvo Ine tamo gdje nam i ova kriza danas pokazuje one definitivno pripada i definitivno je potrebno. Ne može jedna arbitraža nadomjestiti

omalovažava ostale zastupnike. Kolega Jakšić s pravom navodite aferu Škugor, velika afera za Inu i za Hrvatsku, ali kao predsjednik matičnog radnog tijela Odbora za pravosuđe HS-a čuli ste jučer što je rekao bivši direktor Ine g. Davor Štern. Rekao je da je prodaja Ina Molu

Kolega Vidović molim vas nemojte vikat. Kolegice Glasovac molim vas. Kolega Jakšić isto tako povreda poslovnika. Dakle, povrijeđen je čl. 238. prije svega zato jel kolega Bačić se našao u raspravi gdje uopće nit je bio prozvan nit je bio pozvan, a ono što je najtragičnije nije da je nekoga vrijeđao ili obmanuo nego je nogometnim rječnikom pokazao da je promašio cijeli nogomet. Hvala lijepo. Dobivate i vi isto tako opomenu, ovo je isto bila replika. Sada će predsjednik vlade odgovoriti na zastupničko pitanje, izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Dobro. Hvala lijepa poštovani zastupniče Jakšić. Što se tiče Ine općenito dakle ja ne mogu, a da ne ponovim ono što sam rekao više puta da su te strateške odluke koje su donošene prije 20 godina zacrtale smjer, one su zacrtale smjer. I činjenica je da su te prve odluke o privatizaciji INE kao što je sad rekao zastupnik Bačić donesene u vremenu SDP-ove vlade, to je istina. Da se to nastavilo za vrijeme jedne HDZ-ove vlade isto je istina i ni jedno ni drugo nije dobro. I tu smo gdje smo. Zatečeni u situaciji korporativnog upravljanja koje daje prednost mađarskoj strani to znamo svi. Zatečeni u nizu skupih, velikih međunarodnih arbitražnih procesa koji su sad došli u tu fazu da smo mi u ovom rebalansu proračuna predvidjeli sredstva da se plati ovo što se dogodilo u Washingtonu i još opterećeni ovom aferom koja je dokraja razotkrila neodrživ sustav upravljanja taj čuveni lodo koji je omogućio da neke niže razine imaju tako velike ovlasti da neki iznad njih pa između ostaloga to mogu biti i članovi uprave koji su imenovani iz hrvatske strane jesu ili nisu u tijeku s onim što rade, uglavnom sustav kontrole je loš. I zato smo rekli da je ova afera povezana s ovim pravnim postupcima o kojima sam govorio maloprije u odgovoru zastupnici Raukar Gamulin dovela situaciju do trenutka kada kažemo ovako dalje ne ide, ovo nije dobro. Dakle, mi se svi nosimo s nekakvom popudbinom koju smo naslijedili i pokušavamo riješiti. Mi kad smo 2016. rekli da je najpametnije i da želimo otkupiti dio MOL-ov u INI to i danas tvrdim da je to najpametnija stvar za hrvatske energetske i nacionalne interese, nema boljega, nema sigurno boljega. Da bismo mi došli u fazu da se to dogodi ovaj put o kojem je bilo ništetnost ugovora itd., ok možda ali šta ćemo s ovom vlasničkom strukturom koja je tu, to nije jednostavno pitanje da ga se tako banalizira. Druga stvar je ako otkupljujemo moramo se dogovoriti o cijeni, pa nismo mi uzeli Loazara za kojeg je vaš gospodin Grbin koji ne zna točno gdje stanuje jer to nije lako znat, kazao da smo potrošili ne znam 22 ili 23 miliona kuna, da jesmo naravno da jesmo zato što smo za takvu operaciju tražili konzultantsku međunarodnu firmu sa najboljim referencama koja je u svoju analizu uzela sve moguće aspekte od vertikalno integrirane kompanije upstream, downstream, stanje tržišta fosilnih goriva, reteil, pravne aspekte, što god se moglo izračunati se izračunalo i došlo se do određene evaluacije, pa se ukupnom evaluacijom lako došlo do onoga koliko vrijedi MOL-ov udio u INI. Ja ne govorim te brojeve jer nije pametno to govoriti za kompaniju koja je na burzi, možda bi čak i neki zakon tu prekršio pa ću se suzdržati od tih brojeva. Ali ono što je ponuđeno drugoj strani je bilo racionalno, razumno, odgovarajuće trenutku, primjereno, nije bilo nešto bez veze. A oni nisu htjeli to u tom trenutku prodati.

Poštovani predsjedniče vlade apsolutno se slažem s vašim dijelom rasprave da je nemoguće u 2022., 2023. riješiti sve ono što se događalo 2002.-'03., 2009. ima samo jedna mala razlika da premijer iz 2002.-2003. nije pravomoćno osuđen za primanje mita i da njegovi bliski i najbliži suradnici nisu nikad bili sumljičeni da su torbarili i nosile torbe, a znamo da u 2009. je bilo upravo takvih priča. Meni je drago da ste najavili da i dalje postoji volja da se INA vrati u hrvatske ruke. Znamo koliko je danas važno da o našoj energetskoj politici se odlučuje ovdje, a ne da odlučuje Viktor Orban na temelju koruptivnih radnji, ali isto tako kao što je odgovornost na cijeloj ovoj sabornici dakle i na poziciji i opoziciji najveća odgovornost je upravo na vama da zajedno nađemo taj konsenzus i da onda zajednički u raspravi sa našim pravosudnim tijelima počevši od DORH-a vidimo koji su to alati, koje su to pravne osnove, pa i koje su to možda potrebne izmjene hrvatskog zakonodavnog okvira da svi zajedno dođemo do tog cilja jer DORH upravo danas ima jednu sjajnu priliku ali i jednu veliku obvezu da hrvatskim građanima pruži odgovore što je iza tih famoznih skrbničkih računa, što je sa svim tim ugovorima i kako ćemo i na koji način tumačiti ugovore do kojih je očito došlo koruptivnim radnjama. SDP je spreman na tu raspravu, SDP je spreman na taj dijalog, a siguran sam da ćemo početak te rasprave uspjeti dati već na mom matičnom tijelu kao što je rekao kolega Bačić, na Odboru za pravosuđe i uopće ne sumnjam da će i HDZ podržati tu inicijativu. Hvala vam lijepa. Sada će zastupnik Radoje Vidović postaviti pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu. Izvolite. **Vidović, Radoje (HDZ)** Poštovani predsjedniče sabora, poštovani premijeru, ministrice, ministri, kolegice i kolege zastupnici svoje pitanje postavljam gospodinu Radmanu. Uvaženi ministre ovo je vrijeme kada se spremamo da obilježimo obljetnicu stradanja zločina žrtve Vukovara. Ovo je doba kad se spremamo da obilježimo obljetnicu strašnog zločina u Škabrnji, ali ovo je i vrijeme kad se spremamo da uskoro obilježimo obljetnicu najžešćih napada i obranu Dubrovnika. Sve ove obljetnice nas podsjećaju iznova da se sjetimo svih zločina, stradanja, žrtava koje je Hrvatska podnijela, kojim je bila izložena u Domovinskom ratu. ovi zločini, žrtve koje je Hrvatska podnijela i hrvatski narod izravna su posljedica velikosrpske ideologije koja je uzrokovala velikosrpsku agresiju na RH. Nažalost u provođenju ove velikosrpske agresije tadašnje rukovodstvo Crne Gore je sudjelovalo i pojedini građani Crne Gore. Stoga je nedavno postavljanje spomen ploče na zloglasnom logoru Morinj u Kotoru u Crnoj Gori je bio mali, ali simboličan i pozitivan čin. Čin kojem ste i vi bili nazočni. Na žalost sve ono što se nakon toga događa u Crnoj Gori, a vezano je za protivljenje dijela udruga, dijela javnosti ali na žalost i dijela vlasti Crne Gore takvom činu smjene ministara Krivokapića, Konjevića koji su

Hvala lijepa uvaženi gospodine zastupniče. Upravo ste kazali i dali ste svjetlo zapravo nad cijeli taj događaj i njegovu političku i povijesnu genezu koja je zapravo relativno iz nedavne prošlosti. Naime, prošle godine smo već sada bivšim ministrom vanjskih poslova Đorđom Radulovićem koji je savjetnik predsjednika Vlade Dritona Abazovića dogovorili postavljanje te ploče, a prošle godine smo komemorirali 30-tu obljetnicu ustanovljenja tog zloglasnog logora Morinj. To je vojni objekt u kojem su mučeni, zlostavljani hrvatski civili i hrvatski branitelji negdje do 400 njih. Petorica su ubijena, a mnogi su kasnije od zlostavljanja, torture umrli nakon samog puštanja. To je doista bio jedan civilizacijski čin, kulturološka gesta kojima je Crna Gora htjela pokazati da se suočava sa prošlošću i da želi pokazati budućim generacijama nešto što se dogodilo i kako se nešto ne bi smjelo događati. Ja sam dobio tada uvjeravanja dvojice ministara i pravno i vrijednosno, da što se tiče legalizacije te spomen ploče išli smo kolega Tomo Medved i ja, potpredsjednik Vlade i ministar branitelja, dakle da je sve u redu, da je to vojni objekt, da je sukladno Zakonu o vojsci njegovo postavljanje ispravno, legalno. Međutim, kasnije su uslijedila određene spekulacije u lokalnoj vlasti, u gradu Kotoru gdje je onda poslana inspekcija. Međutim, vojska je, budući da je to vojni objekt vojska je čuvala taj objekt i nije dozvolila pristup što znači i pokazuje da je Crna Gora vrlo polarizirano društvo i da je trenutno i zbog nepovjerenja Vlade koje postoji da doživljava jednu tešku ustavnu krizu, jednu tešku političku krizu. I upravo smo svjedoci tog neuspjeha političke elite u postizanju ili zapravo u izgradnji konsenzusa u ključnim prioritetima, a što može riskirati i daljnja slabljenja naravno institucija, a što opet može ugroziti naravno i što potencijalno ugrožava zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, znači sukladnost crnogorske vanjske politike sa zajedničkom vanjskom sigurnosnom politikom EU za što se ona opredijelila. Ja sam isto prošli petak sreo se sa Dritanom Abazovićem i pitao sam ga kako je situacija sada sa pločom budući da smo mi bili svjedoci evo i potpredsjednik Vlade je ovdje koji je zapravo evo žao mi je da nema ovdje drugih zastupnika koji su postavljali ovo pitanje i tražili odštetu logoraša. Tražio je i povratak hrvatskog broda Jadran. I ovo je bila odlična prilika zapravo i dobar primjer naravno i za Srbiju, jer tamo je jako puno logora i upravo ta je poruka upućena. Dakle, sve zemlje zapadnog Balkana a o tome je bilo riječi isto tako trebaju promovirati regionalnu stabilnost, trebaju imati, njegovati dobrosusjedske odnose unutar zemalja zapadnog Balkana i naravno sa zemljama, susjednim zemljama članicama EU među kojima je dakako najvažnija. Na žalost ovdje su se pojavile, dakle ne bih ja govorio da su sada narušeni odnosi, ali su iskristalizirani politički čimbenici, oni koji se nisu odrekli političkog uvjerenja i političkih aktivnosti iz doba Slobodana Miloševića. Hvala lijepa. Radoje (HDZ)** Hvala ministre na detaljnom odgovoru. Iz vašeg odgovora je jasno da vi ne samo da ste dobro upoznati sa stanjem u Crnoj Gori, nego da i aktivno radite i pratite i pokušavate dokazati istinu o Domovinskom ratu i o stradanju Hrvata dubrovačkog primorja i ulozi Crne Gore u tim nečasnim radnjama. Iz vašeg odgovora je jasno da ste dobro upoznati i svjesni da velikosrpska ideologija još uvijek nije poražena, da ima svoje sljedbenike kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori i da ste svjesni u kakvom stanju žive Hrvati i u Crnoj Gori, a i u Srbiji. Stoga evo i vaše ovo obraćanje ohrabruje sigurno i Hrvate u tim državama, da će Hrvatska nastaviti se i brinuti o njima, pomagati im, ali da će se stalno zalagati uključivanjem Crne Gore u EU jer je to jedini pravi put kako će se ova politika poraziti, a kako se osnažiti položaj Hrvata u Crnoj Gori. Hvala. Sada pozivam zastupnicu Grozdanu Perić da postavi pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice, ministri, poštovane kolegice i kolege. Ja ću postaviti pitanje, dakle ministru Filipoviću. Živimo u izazovnim vremenima gdje je mnoge veće i jače ekonomije teško podnose energetsku krizu kakva je sada. Možete li nam reći kakvo je stanje radi javnosti sa našim zalihama plina, nafte, što to znači za Hrvatsku u budućnosti i na koji način zapravo ublažavate ovu energetsku krizu u Hrvatskoj, dakle kako se Hrvatska sa tim nosi. Hvala lijepa. **Jandroković, Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Poštovana saborska zastupnice Perić što se tiče sigurnosti opskrbe plinom, a i naftnim derivatima ona je neupitna. Podsjetit ću kako smo također jesenskim paketom mjera došli do toga da smo kada govorimo cijeni električne energije zaštitili sve naše građane, zaštitili obrtnike, mikro poduzetnike, male i srednje poduzetnike, ali i one najveće da po prihvatljivoj cijeni koja je višestruko niža od one tržišne mogu plaćati struju. Na jednak način pristupamo i izazovima s kojima se trenutno svi suočavaju, a kada se govori o plinu i kada se govori o naftnim derivatima. Što se tiče naftnih derivata prema zakonu imamo zaliha za 90 dana, imamo neupitnu opskrbu i kontinuirano interveniramo u cijene i dizela i benzina, ali i plavog dizela. To radimo sada svaka dva tjedna i radi toga je primjerice cijena dizela skoro dvije kune niža nego što bi bila da nema kontinuiranih intervencija koje smo provodili i kroz ograničenje trgovačke marže i kroz ograničenje trošarina. Što se tiče plina, mi smo zapunili naše podzemno skladište plina u Okoliu, ono je sada u potpunosti puno, ostvarili smo i onaj cilj od 90% prije zadanog roka. Prema tome, učinili smo sve kako bi naši građani, kako bi naše gospodarstvo u ovim neizvjesnim okolnostima imali sigurnu zimu. Hvala lijepo. Hvala lijepa poštovani ministre. Zahvaljujem na odgovoru. Ja bih htjela napomenuti ono što ste vi više puta komunicirali da je zapravo u drugoj polovici 2021. došlo do enormnog rasta cijena energenata i kada usporedimo zapravo cijene 2019. sa sadašnjim onda su cijene plina narasle čak za 6,5 puta, po zadnjim podacima i to na tržištima hot spot tržištima. Isto tako prema jednom istraživanju Hrvatska je uložila 4,13% BDP-a da bi ublažila upravo ovo što ste spomenuli utjecaj cijene energenata na građanstvo odnosno na cijene građanima i poduzetnicima i to je zapravo mi smo u odnosu relativnom odnosu prema BDP-u prva zemlja u EU po tom relativnom odnosu. Ne po nominalnom dakle jer je naš BDP puno niži od drugih država, ali u relativnom odnosu smo prva država u Europi. Prema tome, evo zahvaljujemo da vlada itekako brine i razmišlja o tome na koji način će se ublažiti utjecaj cijene energenata za građane i gospodarstvo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** 29. pitanje, pardon prije toga, prije toga pozdravit ćemo na galeriji učenike i učenice Upravne škole iz Zagreba. Dobrodošli. A sada će kao 29. zastupnik Dario Hrebak postaviti pitanje ponovo ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani i uvaženi ministre Filipović. Nedvojbeno je da je uložen veliki trud i vašeg ministarstva, ali i cijele vlade po pitanju stabilizacije ovih eskalacije cijena oko energenata pogotovo vezano za plin. Vlada je tu učinila jednu dobru odluku da dakle poslana je jako dobra poruka i prema gospodarstvenicima, ali isto tako i prema građanima. Međutim, vlada je donijela jednu dobru odluku što se tiče javnih ustanova vrtića, bolnica, škola i donijela je odluku kojom se njima preko javnih opskrbitelja dakle opskrbljivača rekao bi stabilizira cijena na 41 euro po MW/h. I sve to bilo bajno i krasno da se nije dogodila ovih dana jedna druga situacija, naime pojedini opskrbljivači doslovno šalju jedinicama lokalne samouprave dopise, konkretno školama i vrtićima kako ih ne zanima ta odluka vlade, kako oni imaju potpisane ugovore sa postojećim opskrbljivači sa vrtićima i školama po cijenama koje su pet do šest puta veće od upravo ove cijene koju je vlada zagarantirala istim tim školama, vrtićima, bolnicama itd. Što je moguće napraviti dodatan neki napor kako bi se sve škole standardizirale kako bi one dobile jednaku mogućnost prelaska na javne opskrbljivače plina i kako bismo mogli doista osigurati da te škole ne završe u financijskim dubiozama jer iako znamo da je danas u današnjem trenutku cijena plina pala nekoliko puta više nego što je bilo u trenutku kada su oni potpisivali ugovore po 250 eura po MW/h možemo li tu dodatno nešto napraviti, razgovarati sa tim opskrbljivačima kako bi se ne bi stekao dojam da neko želi ponovno zarađivati na školama, vrtićima i bolnicama? I naravno kako će se to odraziti na Ministarstvo obrazovanja s obzirom da će i Ministarstvo obrazovanja morati povećati alokaciju sredstava za upravo takvo enormno poskupljenje cijena plina prema školama, vrtićima? Izvolite ministre odgovor. Dopustit ćete mi jednu malu kronologiju kao što ste vi istaknuli vlada je svojim odlukama naložila Ini da sav raspoloživi plin, hrvatski plin proda HEP-u po cijeni od 41 eura i taj plin je stavljen na raspolaganje svim školama, bolnicama, vrtićima, svim javnim institucijama kako bi se dodatno borili svi zajedno i olakšali našim institucijama u ovoj teškoj krizi. Međutim, što se događa? Znači u jednom trenutku u javnom prostoru, to ste svi mogli vidjeti, pojavljuje se problem primjerice 120.000 građana za koje nije osiguran plin. Od vlade se očekivala reakcija i mi reagiramo, tih 120.000 ljudi više od pola u gradu Zagrebu, znači pomažemo Gradskoj plinari Zagreb Opskrbi, pomažemo građanima grada Zagreba, ali i svima drugim. U tom periodu kada se govori da se nedostaje količina, vi ste rekli opskrbljivač, ja ću reći koji je to točno opskrbljivač, radi se o Međimurje plinu. Oni se pojavljuju u javnom prostoru i govore o tome da nema plina, pridonose jednoj atmosferi nesigurnosti, zazivaju reakciju Vlade. Mi ih pozivamo u ministarstvo. U ministarstvu radimo jedan sastanak sa svim opskrbljivačima gdje ti ljudi iz Međimurje plina pred svima tamo potpisuju zapisnik, gdje oni kažu da oni ipak imaju dostatne količine plina. Nedugo nakon toga preko HERA-e se javljaju i kažu da oni plina, pazite ovo sada, nakon što su potpisali zapisnik, kaže mi plina ipak nemamo. Preko HERA-e službeni dopis. Mi kažemo u redu i vama stavljamo taj plin na raspolaganje. Što se događa sad zadnjih nekoliko dana? Oni kažu mi nećemo uzimati taj plin za 11 i 12 mjesec, pazite što žele? Žele da im HEP osigura plin na virtualnoj točki trgovanja, a ne da im se da u njihovom distributivnom području. Svi smo na žalost imali prilike čuti za tu virtualnu točku trgovanja kad se dogodila ova velika afera u INA-i. A znate zašto netko hoće nešto na virtualnoj točki trgovanja? Jer je jako teško pratiti gdje će taj plin završiti. Prema tome, osobno mi je neshvatljivo da se netko na takav način može ponašati. Znači od svih 11 opskrbljivača u Republici Hrvatskoj samo jedan pravi problem. Svi drugi šta su napravili? Sjeli su sa pojedinom školom, vrtićem, bolnicom i dobrovoljno su raskinuli ugovor naravno da izađu u susret bolnicama i svima drugima. A što se ovdje događa? Kao što ste vi rekli oni kažu mi nećemo raskinuti ništa neka bolnica ili škola ili vrtić plaća visoku cijenu plina, a može plaćati po 41 eura. Nejasno mi je kako ti čelnici jedinica lokalne i područne samouprave u čijem je vlasništvu taj Međimurje plin mogu dopustiti da se njihovoj djeci u vrtiću naplaćuje tako veliki iznos struje, da se njihovoj djeci u školama to naplaćuje ili njihovim prijateljima koji odlaze u bolnice, rodbini i Za mene je to nezapamćena situacija u ovoj teškoj krizi. Nevjerojatno mi je da netko može nekakav profit stavljati ispred dobrobiti svojih sugrađana, a to trenutno radi I ovo je pitanje za čelnike jedinica lokalne i područne samouprave koji su većinski vlasnici tog Međimurje plina. Kako oni dopuštaju toj firmi da naplaćuje takve račune svojim institucijama.

Hvala lijepa ministre na odgovoru. Vidim da ste svjesni i težine ove situacije i mislim da nije dobro da se na ovakvoj situaciji prebija sve preko leđa škola, bolnica, vrtića. Evo nadam se da će i ovaj apel i ovo isto tako pitanje uroditi plodom ako je stvarno to samo radi se o jednom opskrbljivaču gdje doista su suvlasnici tog opskrbljivača i još pritom i same jedinice lokalne samouprave mislim da to nije korektno upravo prema nama svima ostalima koji smo u Hrvatskoj van tih jedinica lokalne samouprave. Dakle, radi se jedna konfuzija. Mislim da to nije dobro i građani tako na kraju krajeva stječu dojam da doista netko u svemu ovome želi zbog nekakvih loših političkih odluka, tih istih tvrtki zarađivati upravo na vrtićima i na školama. Hvala i evo nadam se da će ipak uspjeti pronaći odgovor, jer ako se samo radi o jednom opskrbljivaču mislim da ipak treba naći neki zajednički jezik. 30. pitanje zastupnik Mladen Karlić postavlja ga ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike Marinu Piletiću. Izvolite. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, uvažene ministrice i ministri evo moje je pitanje ministru rada i mirovinskog sustava. Mjere aktivne politike zapošljavanja nekako su uvijek aktualna tema, jer zapošljavanje je posao i nekako i najbolja demografska mjera, mjera koja čuva i ljude na svojim prostorima a isto tako znači poticanje zapošljavanja, dodatna edukacija radnika, očuvanje radnih mjesta. To je ono što nam je uvijek važno. Mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene su na skupinu nezaposlenih osoba koje su zbog niza razloga u nepovoljnijem položaju na tržištu rada. To se prvenstveno odnosi na mlade osobe koje tek završavaju školu, osobe sa invaliditetom, starije osobe, dugotrajno nezaposlene. Pa ono što mene zanima nekako koliko ove mjere prate stanje na tržištu rada, koje su to mjere nekako najvažnije i možete li nam nešto reći o konkretnim pokazateljima njihove učinkovitosti? Hvala. Poštovani ministar Marin Piletić. odgovorit ću odmah da. Vi znate u Upravnom vijeću Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sjede i predstavnici socijalnih partnera kako poslodavaca, tako i sindikata, a mjere se donose na godišnjoj razini, pa tako upravo ovih dana kreiramo, dopunjavamo i dakle usmjeravamo mjere ka ovim današnjim izazovima i potrebama. Ova mjera samo je jedna od mjera kojima Vlada Republike Hrvatske utječe na gospodarstvo i na tržište rada uz izravne potpore našim poslodavcima. Ova mjera itekako se, dakle tiče dakle naših radnika i mogu reći da sasvim sigurno je doprinijela da se mi danas nalazimo u trenutku rekordne zaposlenosti. Ukoliko uzmemo samo podatke na današnji dan, dakle milijun šesto dvadeset tisuća zaposlenika, odnosno osiguranika što je 2,2% više nego u istom razdoblju lani. Mi se u ovom trenutku nalazimo i u razdoblju rekordno niske nezaposlenosti. Dakle, na današnji dan negdje oko 113, 114000 nezaposlenih. U tim okvirima itekako mjere aktivne politike zapošljavanja doprinose i poslodavcima, ali isto tako radnicima da koristeći ove mjere kojima je HZZ u kontinuitetu na godišnjem prosjeku izdvajao preko milijardu kuna što iz državnog proračuna, što koristeći EU izvore. Uz sve ove mjere koje zavod i zapošljavanje i osposobljavanje ali isto tako i samozapošljavanje doprinijele da ukoliko govorimo o toj jednoj od najpopularnijih mjera samozapošljavanje imamo zaista veliki broj ljudi koji su je iskoristili, danas su aktivni na tržištu rada. Podatak da svi koji su iskoristili mjeru za samozapošljavanje preko 70% su i dalje aktivni sudionik u hrvatskom gospodarstvu, preko 70%. Dakle, o tome možemo onda suditi je li ta mjera prati trendove na tržištu rada ili ne. Međutim, nije to jedina mjera koju HZZ aktivno provodi. U travnju ove godine lansirali smo i sustav vaučera koji je dosada iskoristilo preko 6.000 dakle ljudi, želimo potaknuti cjeloživotno obrazovanje i među onima koji rade, ali jednako tako omogućiti i ovu uslugu vaučera dakle onima koji su trenutno nezaposleni. Na jedno od prošlih pitanja odgovorio sam i što se tiče dakle našega programa učinkoviti ljudski potencijali odnosno socijalnog fonda plus kojima je osnovni cilj da na kraju slijedećeg programskog razdoblja imamo 75% populacije od 20 do 65 godina zaposleno, da imamo dakle 55% naše populacije koja se cjeloživotno obrazuje obrazuje i da svim ovim mjerama i kroz Europski socijalni fond plus i mjere aktivne politike zapošljavanja doprinesemo da stopa rizika od siromaštva padne na 15%. Karlić. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala gospodine ministre na ovome obrazloženju. A negdje sam pročitao da je od 2016. godine dodijeljeno preko 4 milijarde i 700 miliona kuna potpora za više od 149.000 radnika što ukazuje zapravo na to da su potpore za zapošljavanje jedan od najefikasnijih alata za razvoj tržišta rada i upravo rješavanje ovih problema koji postoje. Obzirom da je u mandatu vlade na čelu sa gospodinom Plenkovićem broj zaposlenih povećan za više od 71.000, broj osiguranika za više od 76.000, prosječna plaća porasla za više od 30%, nezaposlenost pala sa 13 na oko 6% to govori evo koliko su i ove mjere vrlo kvalitetne i usmjerene upravo na hrvatske građane, a posebno na one ljude, posebne skupine koje su ugrožene u svijetu rada. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će poštovana zastupnica Vesna Bedeković postaviti pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek. Izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani premijeru, uvažene ministrice i ministri, poštovane kolegice i kolege, dakle moje pitanje bit će upućeno ministrici kulture i mediji dr. Obuljen Poštovana ministrice nedavno je talijansku stranu Jadrana pogodio nešto jači potres, a isto tako nakon dužeg vremena ponovno je zatreslo na području Petrinje Petrinje i naravno ti su nas događaji ponovno podsjetili na obnovu potresom oštećenih i razrušenih područja i svakako ti su nas događaji podsjetili ponovo na korištenje sredstava Fonda solidarnosti za konstruktivnu obnovu, pa bih vas zamolila da nam kažete u kojoj je fazi i kako teče obnova potresom pogođenih područja u vašem resoru odnosno u resoru kulturne baštine i da nam kažete kako pritom surađujete sa jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Hvala vam na vašem pitanju, pa što se tiče te suradnje od početka govorimo zapravo da obnova nije državni projekt nego da se može realizirati uspješno jedino ako svi dionici u tome sudjeluju. Što se tiče Ministarstva kulture i medija i pitanja oko Fonda solidarnosti, mi tu provodimo najveći broj projekata u zagrebačkom i petrinjskom potresu zajedno 280 projekata ukupno u vrijednosti oko 5 milijardi Ono što mi je drago da je već 15 projekata ukupno završeno, dakle u cijelosti sa predanim izvještajima. Mi smo što se tiče potrošnje kao resor sada 100 milijuna manje od naše ukupne alokacije, dakle koja je inicijalno bila 860 milijuna, mi smo prošli 700 milijuna isplata međutim tu je bilo jasno da će se više alocirati na one sektore gdje će biti moguće brže povlačiti. Neki su imali dodatnog problema i oko progresivnih šteta i oko Covida. Ono što treba istaknuti da uz ova sredstva iz Fonda solidarnosti iz našeg ministarstva 250 projekata je realizirano nacionalnim sredstvima hitnih mjera, dakle demontiranja, sanacija, podupiranja, razupiranja. Isto tako za 40 projekata koji nisu mogli nakon petrinjskog potresa zbog ograničene alokacije biti uzeti u obzir financiramo dokumentaciju tako da budu spremni za obnovu kad se oslobode sredstva. I putem Ministarstva kulture i medija financiramo i 26 kuća u centru Petrinje, tu je i gradonačelnica, tu zaista jako dobro i blisko surađujemo. Prvi projekti su gotovi, sada su u reviziji i ići će se u naručivanje odnosno raspis natječaja za izvođače. Ovo je trenutak vjerojatno i za zahvaliti svim što se mene tiče naravno konzervatorima, ali i projektantima, svim izvođačima, uopće cijeli taj sektor je daleko prenapregnut u odnosu na kapacitete i potrebe i zaista rade bez, bez prestanka. To mogu i osobno potvrditi. A što se tiče suradnje s lokalnim samoupravama … moram istaknuti da je možda nakon nekih prvih nerazumijevanja u Zagrebu, predstavnici današnje vlasti dok su bili u oporbi, to je malo drugačije izgledalo, sada je suradnja zaista izvrsna i odvija se vrlo brzo. Istaknula bi grad Petrinju, Krapinsku županiju, Karlovačku županiju, grad Bjelovar, međutim najlošija je situacija u suradnji s gradom Siskom. Zato me posebno začudilo današnje, današnji intervjuu gradonačelnice u jednom tjedniku gdje ponovno na druge prebacuje odgovornost, pa je možda i ovo prilika da se ponovi, da je zaista obnova nešto na čemu moramo surađivati svi zajedno, da ne treba iznosit neistine, recimo danas je iznijela neistinu da nije dobila suglasnost za projekt Starog mosta, jedna u nizu neistina i nije dobro ono što je radila, a to je da šalje komunalce na gradilišta gdje se financiraju sredstvima Fonda solidarnosti da bi tražili od izvođača da ne znam drugačije sklanjaju, da biraju druge ograde, u svakom slučaju evo to je zaista jedan loš primjer gdje se stalno prebacuje odgovornost umjesto da se sjedne zajedno, da se zajednički radi i onda će realizacija projekata bit bolja. Poslat komunalce na gradilište financirano sredstvima Fonda solidarnosti

kad je u pitanju tijek i dinamika obnove potresom pogođenih područja prije svega potrebna je zaista suradnja sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave, pogotovo ako imamo na umu da se radi o obnovi kulturne baštine koja zaista podrazumijeva ponekad i vrlo složene zahvate i ponekad zahtjeva i dodatno vrijeme, a time i posebno razumijevanje čelnika jedinica lokalne i regionalne samouprave. Drago mi je evo čuti da su većinom jedinice lokalne i regionalne samouprave shvatile da nam je bez obzira na političke boje cilj zapravo svima isti, cilj nam je zajednički, a to je što prije dakle obnoviti potresom oštećenu kulturnu baštinu i svakako iskoristiti sredstva iz Fonda solidarnosti i drago mi je da je dakle i grad Petrinja i Grad Zagreb i Krapinsko-zagorska županija i svi, sve one jedinice lokalne samouprave koje ste nabrojili surađuju. Žao mi je što u slučaju Siska nije tako i žao mi je što se ta problematika nije osvijestila jer svakako kao što sam rekla cilj treba biti zajednički i ne treba tražiti izgovore i ne treba dakle namjerno raditi ono što nije dobro jer sve to skupa zapravo ide na uštrb prije svega naših građana, nikako ne ide u korist nikome, niti jednoj političkoj opciji, a svakako ide na loše naših građana i raduje me činjenica da su nas izvijestili da je, ako sam, pozorno sam slušala, dosada povučeno samo stotinu milijuna manje sredstava od ukupne alokacije što je odlično i podsjetiti još jednom da imamo negdje oko 5 milijardi kuna…/Upadica Reiner: Hvala/…na raspolaganju za Zagreb i za Petrinju. Zahvaljujem. **Reiner, Poštovani predsjedniče vlade, znate li da je vaša vlada kao krpom obrisala odredbe starog Zakona o socijalnoj skrbi kojom se obvezujete da ćete HS predložiti zakon koji uređuje pitanja inkluzivnog dodatka. Iako smo najave Zakona o inkluzivnom dodatku redovito slušali od ministrica Murganić, Bedeković, te ministara Aladrovića i Piletića, tog prijedloga zakona nema još u vidiku, čak niti u nacrtu, a korisnici u potrebi i dalje nemaju pravo na inkluzivni dodatak. Da stvar bude gora, znate li g. Plenkoviću da osobe s najvećim invaliditetom odnosno djeca i takva djeca s teškoćama u razvoju ni dan danas nemaju regulirano pravo na osobnog asistenta niti jednim propisom? I znate li da naši sugrađani sa najvećim potrebama za osobnu asistenturu već 15.g. istu ostvaruju u mizernom opsegu i to na temelju tzv. pilot projekata? I konačno znate li da je ministarstvo nakon što je prije samo nekoliko mjeseci bombastično najavljivalo da će do kraja godine oba navedena zakona ući u proceduru i biti donesena, donošenje tih zakona iz nepoznatih razloga opet odgodilo za neko buduće vrijeme, zašto uvaženi premijeru, novac ne bi smio biti izlika? Hvala. Hvala lijepa poštovana zastupnice Šimunić, kada je riječ o pravima osoba s invaliditetom riječ je o temi kojoj naša vlada i u prvom i u drugom mandatu pridaje izuzetnu pozornost. Mi smo kada je riječ o poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom alocirali 720 milijuna kuna. Vi se sjećate da smo povećali iznos osobne invalidnine sa 1.250 na 1.500, pa pa na 1,750, povećali smo doplatak za pomoć i njegu za 20%, povećali smo iznos naknade roditeljima njegovateljima sa 2.500 na 4.000 tisuće kuna, to jako dobro zna ministrica Bedeković, kao sad se sjećam te sjednice vlade, povećali smo osnovicu za zajamčenu minimalnu naknadu sa 800 na 100 kuna, povećali smo iznos naknade za osobne potrebe korisnika prava na uslugu smještaja ili organiziranoga stanovanja, a mi smo i u paketu mjera ovima koje smo donosili za zaštitu od rasta cijena u travnju i u vodili računa da povećamo mjesečnu naknadu za ugrožene kupce energenata sa 400 na 500 kuna. To govorim stoga da shvatimo širi kontekst politike Vlade prema zaštiti i unaprjeđenju položaja s invaliditetom u Hrvatskoj. Njih ima oko 500 tisuća različitih, naravno, stupnjeva i ja moram ovdje podcrtati koliki doprinos formuliranju naših politika da je zastupnica Lukačić koja je itekako upućena u sve aktivnosti koje se odnose na rad Vlade, osobito na rad Ministarstvo rada, rada, socijalne politike i mirovinskoga sustava. Kada je riječ o ova dva zakona o kojima ste govorili, Ministarstvo radi i na Zakonu o osobnoj asistenciji, mi očekujemo da taj Zakon bude upućen u javno savjetovanje do kraja ove godine, dakle to je ono gdje smo s ovim Zakonom, a Zakon o inkluzivnom dodatku je predviđen za iduću godinu i tu je ministar Piletić koji vam može pojasniti bilo koji dodatni element koji bi u jednom zajedničkom dijalogu i duhu mogao pomoći da unaprijedimo položaj osoba s invaliditetom, a što se tiče financijskih sredstava, mislim da smo to već do sada više puta dokazali da ih unatoč svim ograničenjima

A vi se baš predstavljate da ste netko i već 6 godina ostavljate najranjivije skupine društva na cjedilu. Jeste li inzistirali na rješavanju problema ili ste samo obećavali kao i vaši ministri? Ako se nešto stvarno želi, može se. Nisam zadovoljna odgovorom iz razloga što postoji mogućnost da je i danas opet palo samoobećanje, zato tražim pisani odgovor na jednostavno pitanje, kada ćete pustiti u proceduru zakon o osobnoj asistenciji i inkluzivnom dodatku? I sigurno ste svjesni da je samo ovogodišnja inflacija potpuno anulirala efekte neznatnog povećanja naknade osobne invalidnine koja iznosi tek mizernih 1750 kuna. Brojne osobe s invaliditetom i djeca s poteškoćama u razvoju trebaju njegu, tuđu njegu i pomoć 24 sata na dan, a putem pilot projekata imaju pravo na 80 sati mjesečne asistenture, što znači manje od 3 sata dnevno. 3 sata dnevno. Prekarni rad i loš status asistenata u nastavi izravno utječu na djecu kojima je asistencija neophodno potrebna. Asistenti imaju svega 25 kuna na satu, trenutku kad je minimalna najniža studentska satnica 33 kune. Nitko više ne želi raditi ovaj odgovoran i nadasve težak posao. Uvaženi premijeru, ne odgađajte. Apeliram i molim vas, ne odgađajte i opet za neko buduće vrijeme jer najranjiviji svo vrijeme žive život na način koji mnogi od nas ovdje ne možemo niti zamisliti, a kamoli živjeti. Hvala. Sada će poštovani zastupnik Nikola Mažar postaviti pitanje ministrici regionalnog razvitka i fonda EU Nataši Tramišak, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče sa potpredsjednicima Vlade RH, ministricama i ministrima, državnim tajnicima. Svoje pitanje upućujem ministrici regionalnog razvoja i fondova EU. Za 2 dana obilježavamo tužbu obljetnicu sjećanja na žrtve Domovinskoga rada, žrtvu Vukovara i žrtvu Škabrnje. Vlada je RH svoje cjelovito promišljanje o značenju Vukovara pokazala, između ostaloga i kroz Zakon o proglašenju Vukovara mjesto posebnog domovinskoga pijeteta, Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i Bolnicom hrvatskih veterana na RH odnosno osnivanje Nacionalne memorijalne bolnice, kao i Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima gdje je 18. studenog proglašen blagdanom. Isto tako, Ministarstvo hrvatskih branitelja kroz niz zakonodavnih aktivnosti vodi trajnu i stalnu brigu o svim stradalnicima Domovinskoga rata i njihovim članovima obitelji, međutim, kako bi konkretno i direktno pomogla svim građanima grada Vukovara, Vlada je RH kroz niz svojih mjera, kapitalnih i strateških projekata koje provodi kroz resorna ministarstva, ali isto tako i kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, zahvaljujući kojemu pomaže gospodarstvenicima, malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima, udrugama i svima onima koji djeluju i žive na području grada Vukovara, trajno vodi brigu, ne samo o današnjici nego i o svemu onome što je ispred nas. Iz toga razloga, moje pitanje glasi, možete li nam reći koje sve aktivnosti se trenutno provode na području grada Vukovara, a od značaja za sve njegove građane? Odgovor poštovane ministrice Tramišak. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedavajući i predsjedniče hrvatske Vlade, g. Mažar, saborski zastupnici i zastupnice. Vlada RH je Zakonom o proglašenju grada Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta trajno osigurala očuvanje memorije i spomena na žrtvu grada Vukovara. Sami ste spomenuli, upravo i obilježavanje i spomendane najvećeg stradavanja grada Vukovara, njegovih stanovnika i okolnog .../Govornik se ne razumije./... obilježavamo i krajem ovoga tjedna. Osim ovoga Zakona i uz ovaj Zakon, Vlada RH stvorila je i ostali zakonodavni okvir i programski okvir kako bi se omogućila daljnja ulaganja i u obnovu, ali i u razvoj grada Vukovara kako bi grad Vukovar bio na razini primjera europskog grada upravo na istoku RH. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara tako je iz sredstava državnog proračuna u posljednjih 6 godina uložio ukupno više od 400 milijuna kuna u konkretne projekte, među kojima ću istaknuti i opću bolnicu, županijsku bolnicu u gradu Vukovaru i Bolnicu hrvatskih veterana, ali i spomen, jedan veliki simbol otpora samog grada Vukovara a to je više od 20 i pol milijuna kuna uloženo je i u pomoć i sufinanciranje obnove rekonstrukcije vodotornja kojeg vjerujem da će mnogi od nas posjetiti i pred kraj ovoga tjedna. Osim toga kada govorimo o ukupnom programskom okviru i korištenju sredstava iz fondova EU više od milijardu i pol milijuna kuna uloženo je upravo na područje grada

Više od 400 milijuna kuna iz sredstava iz fondova EU a projekt je koliko znamo u tijeku i očekujemo njegov završetak pred kraj sljedeće godine. Kada govorimo i o svim novim mogućnostima koje očekuju grad Vukovar, ono što želim istaknuti da je i grad Vukovar, ali i cijela Slavonija i istok Hrvatske od vitalnog nacionalnog interesa za državnu sigurnost. isto tako i sva ostala područja uz našu granicu koja se suočavaju sa brojnim demografskim izazovima i gospodarskim izazovima kako bismo osigurali i nove mogućnosti i prilike za ulaganje upravo u ta područja, iz operativnog programa konkurentnost i kohezija za razdoblje 2021.-2027. koji nam je odobren prije nekoliko dana od strane Europske komisije više od 470 milijuna eura uložit će se upravo u jačanje tih područja. Dodatno grad Vukovar prepoznat je i u ITU mehanizmu, te će i dalje koristiti koristiti direktno sredstva za urbani razvoj svoga grada i šireg područja. Sva ova ulaganja odraz su naravno i rada Vlade Republike Hrvatske, svih resornih ministarstava zajedno, ali i svih onih institucija koji djeluju na području samoga grada Vukovara. Hvala vam. Hvala lijepo poštovana ministrice. Trajna je obaveza Vlade Republike Hrvatske i svih Vlada dosadašnjih da vodi brigu i o gradu Vukovaru i o svim područjima koja su stradala u agresiji i u Domovinskome ratu, promicanje i kulture sjećanja i značaja je nešto što je trajna obaveza i tu se sada i zahvaljujem Ministarstvu hrvatskih branitelja koje je prije neki dan potpisalo sa školama i iz BiH da dolaze u grad Vukovar na terensku nastavu. Tu se priključuju svoj djeci sa područja Republike Hrvatske i da iz prve ruke vide istinu o Domovinskome ratu. S druge strane ovo što ste vi naveli, dakle projekti koji čine kvalitetu življenja na području grada Vukovara su svakako nešto što je ključno i bitno za građane grada Vukovara, da vide da oni projekti koji stvaraju dodatnu kvalitetu života, koja omogućavaju nova radna mjesta će stvoriti ne samo preduvjete ostanka nego i povratka. Vidjeli smo da i stambenom politikom smo naselili preko 60 mladih obitelji u grad Vukovar koja su tamo pronašla svoja nova zapošljavanja i koja su ostala živjeti na području grada Vukovara. Mjerama vezano za covid krizu i sve ono što je bilo iza nas spašeno je preko 6000 radnih mjesta sa 60 i nešto milijuna kuna, a mjerama aktivne politike zapošljavanja preko 2000 osoba na području grada Vukovara je pronašlo svoje novo radno mjesto odnosno izvor prihoda. prihoda. Vjerujem da kao što smo zahvaljujući vašem ministarstvu i Vladi Republike Hrvatske spriječili da se bazen odnosno plivalište zatvori, da ćemo uspjeti zajedničkim snagama omogućiti i opremanje veleučilište grada Vukovara s obzirom da je grad izjavio da nema sredstva iako je planirao i vjerujem da ćemo raditi aktivnosti koje su od interesa za sve građane grada Vukovara zajedno kao i do sada. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će poštovani zastupnik Pero Ćosić postaviti pitanje potpredsjedniku Vlade i ministru mora, prometa i infrastrukture

Znamo da je posljednjih dvadesetak godina opseg investicijskih radova na obnovi željezničkih pruga kao i opseg redovnog održavanja pruga znatno ispred nužno potrebne razine što je naravno rezultiralo i smanjenjem uporabne razine pruga u usporedbi sa 1990. godinom. Kratko ću se osvrnuti na dio kolosijeka RH1 koridora. Naime to je dio osnovne TNT mreže. Isti je moderniziran od granice, slovenske granice do Dugog Sela, dionica Dugo Selo – Novska je pred javnom nabavom za modernizaciju jednog kolosijeka, izgradnju drugog kolosijeka. Međutim, dionica Okučani – Vrpolje zadnji puta je rekonstruirana 1978. 1978. godine što je trajalo nekih tri godine. I koliko mi je poznato ta dionica nije u planu za rekonstrukciju u ovo proračunskom razdoblju 2021.-2027. A novim voznim redom koji stupa na snagu 11. prosinca ograničenje brzine na toj dionici smanjuje se na 80 km, a evo ako se nešto uskoro ne poduzme možda za godinu, dvije dana će to smanjenje morati biti i znatno niže, možda i na 40 km. poštovani ministre kako ste zadovoljni brzinom i kvalitetom investicijskih radova na započetim dionicama koje su u tijeku, te kako ćete izbalansirati prijevoz na dionicama koje nisu u planu izgradnje u ovom planskom razdoblju 2021.-2027. kako bi evo zadržali željeznički prijevoz na razini prometne prihvatljivosti kako robama, tako i putnicima dok se ne dovrši ovaj investicijski ciklus, odnosno evo planirate li osigurati dodatna sredstva za održavanje postojeće željezničke infrastrukture. Odgovor poštovanog potpredsjednika Vlade i ministra Butkovića. **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala lijepo gospodine zastupniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, pitanje obnove željezničke infrastrukture je najveći izazov ministarstva kojeg vodim budući da je i premijer rekao malo prije mi smo cestovnu, poglavito auto-cestovnu infrastrukturu ali i cestovnu infrastrukturu zračne luke i lučku infrastrukturu dobro pokrili sa investicijama i uglavnom tu smo na zavidnoj razini u odnosu i na druge europske zemlje ne samo u okruženju nego i šire. Što se tiče željezničke infrastrukture ona nije u zadovoljavajućem stanju. Toga smo svi svjesni i trenutno se već i provode investicije od oko milijardu i po eura koje su u provedbi, koje se uglavnom financiraju od strane europskih fondova. Dio željezničke infrastrukture se obnavlja i redovnim odnosno kreditnim sredstvima kaže infrastrukture. Riječ je regionalnim i lokalnim prugama koje se obnavljaju i taj investicijski ciklus je krenuo. S druge strane mi smo ugovorili nabavku novih 40 elektromotornih odnosno elektro i dizel motornih vlakova čija će isporuka također što iz europskih fondova što uz kredit euro …/Govornik se ne razumije./… čija će isporuka biti već do kraja ove godine, a spomenuto je već danas da smo raspisali natječaj za nabavku 2 baterijska vlaka koja se financiraju iz Nacionalnog programa oporavka. Tako da osim obnove i izgradnje infrastrukture idemo i u nabavku novih vlakova, a s druge strane vlada je donijela sve strateške dokumente od pisma sektorske politike prošle godine do prošli tjedan kada je usvojena i Strategija željezničkog razvoja gdje se sve te investicije zapravo i spominju i to su bili strateški dokumenti koji su nam i uvjet za povlačenje europskih sredstava. Na vaše pitanje da li sam zadovoljan sa provedbom svih tih projekata, nisam. Ona može biti puno brža, efikasnija ali to je sad pitanje i javne nabave i žalbi i tih silnih postupaka koji u većini slučajeva odugovlače sve te projekte. na razini vlade smo i kroz izmjene Zakona o javnoj nabavi koji je usvojio Hrvatski sabor, s druge strane i oko postupaka izdavanja građevinskih odnosno lokacijskih dozvola tražimo još dodatna poboljšanja kako bi samo, sama priprema svih tih velikih projekata koji su velikih iznosa išla puno i efikasnije tako da s te strane očekujemo i neke dodatne zakonske izmjene koje će ići u slijedećem razdoblju kako bi do 2032. kompletno tih preko 800 kilometara pruga izgradili iz europskih fondova, rekonstruirali i izgradili dodatne kolosijeke, a s druge strane još će biti potrebna i dodatna sredstva za rekonstrukciju lokalnih pruga, njihovo održavanje itd. To su veliki iznosi, mi ćemo tražiti i alternativne mogućnosti osim europskih sredstava i Nacionalnog programa oporavka znači nove kohezije, to će biti i dodatna zaduženja koje će provoditi uglavnom HŽ Infrastruktura. Izvolite očitovanje. **Ćosić, Pero (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče vlade zahvaljujem na vašem odgovoru i činjenici da je vlada prepoznala razlog modernizacije Hrvatskih željeznica i da si je stavila prioritet svoga interesa jer uz samu izgradnju i modernizaciju potrebna je i održavanje postojećih željezničkih pruga i nisam ovo pitanje postavio zato što ta dionica Okučani – Vrpolje prolazi cijelom dužinom Brodsko-posavske županije već upravo zbog, i ona je bitna i važna kako za gospodarstvenike tako i naše građane, ali bitna je što se ona nalazi na glavnom koridoru, europskom koridoru i ona je i dio europske mreže i transporta roba sa istoka, sa zapada na istok i obratno i naravno ovaj drugi koridor koji ide od naše luke Rijeka prema, prema sjeveru. Stoga evo ne smijemo uz ove sve poteškoće koje imamo u neadekvatnom održavanju ovih 20-ak godina i sve poteškoće koje nastaju izgradnjom i ometanjem prometa prilikom izgradnje ovaj ne smijemo dozvoliti smanjenje brzina na našim prugama jer time ćemo još spriječiti nekako razvoj i slobodnog tržišta željezničkog, željezničkog prometa što je nama jako bitno da privučemo što više prometa na našu, našu željeznicu. A evo poticanjem i ovog multimodalnog prijevoza ostvarit ćemo i povećanje uvjeta željezničkog prijevoza u prometnoj mobilnosti unutar Hrvatske, a samim time doprinijeti ciljevima Europskog zelenog plana odnosno ostvariti klimatsku neutralnost te održivu zelenu mobilnost do 2050. godine što je i nama cilj i cilj EU. Hvala. 35 pitanje zastupnik Anton, Anton Kliman postavlja potpredsjedniku vlade i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo, postavljam pitanje potpredsjedniku vlade gospodinu Butkoviću. Radi se o iznimnom infrastrukturnom projektu za, važnom za, za grad Pulu, radi se o pulskom lukobranu. Gospodine potpredsjedniče prilikom vaših čestih dolazaka u Istru gdje se obavljaju veliki infrastrukturni radovi u ovo vrijeme, sada, da se sad radi veliki infrastrukturni projekt na Istarskom ipsilonu probijanje druge cijevi Tunela Učka i još niz drugih projekata. Kod posjete u gradu Puli bilo je pitanje aktualnih vlasti grada Pule o rješavanje problema pulskog lukobrana. Naime, pulski lukobran je sagrađen tamo negdje početkom 20. stoljeća kad je Pula bila glavna austrijska ratna luka, dakle Austrougarske monarhije i od tog doba do danas nije se ulagalo u pulski lukobran koji je jako bitan za zaštitu pulske luke i na neki način ključan objekat koji bi omogućio daljnji razvoj pulske luke u gospodarskom smislu. Kao takav on je prilično velik, prilično derutan i njegova sanacija odnosno nova izgradnja iziskuje jako, jako puno novaca, dakle to je ono što pulski, pulski gradski proračun ne može podnijeti. Radi se o investiciji otprilike oko 17 milijuna eura i moje pitanje je upravo u tom smislu koncipirano. Da li će se ministarstvo i na koji način i recimo to uvjetno rečeno i u kojim rokovima uključiti u rješavanje toga problema? Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala lijepa gospodine zastupniče. Što se tiče gradnje lučke infrastrukture tu smo jako dobri jer se posljednjih godina zaista puno ulaže u obnovu riva, lukobrana itd., to ja zovem renesansom na hrvatskoj obali budući da zaista smo iskoristili europska sredstva i nacionalna sredstva i ta ulaganja su vidljiva. Ja sam prošli tjedan bio na Korčuli, najprije smo otvorili luku Trpanj na Pelješcu, kasnije radove na novoj luci u Korčuli luka Polačište, s druge strane nova luka Perna sa obilaznicom Orebića, to su sve projekti koji će definitivno promijeniti vizuru toga dijela Hrvatske, olakšati prometovanje, dolazak na otoke i odlazak itd. i tih projekata danas u Hrvatskoj ima negdje preko odnosno 21 europski projekt plus nacionalni projekti i ukupna vrijednost je oko 2 milijarde kuna. Što se tiče luke Pula i ovaj obnove pulskog lukobrana ne samo luka Pula nego svi danas gradovi i općine naravno na čitavoj našoj obali imaju prilike se javiti na javni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Mi ćemo u slijedećoj perspektivi imati negdje oko, nešto više od 100 milijuna eura na raspolaganju, tako da mi smo imali nekoliko sastanaka sa Lučkom upravom u Puli i mi smo naravno otvoreni u jednoj proceduri zakonitoj jer oni moraju imati i građevinsku dozvolu, moraju imati taj, ta prijava mora proći sve filtere unutar ministarstva i mi ćemo ta sredstva naravno ako to bude sve u redu i odobriti. Tako da pulski lukobran treba obnovit, on je u lošem stanju, to je velika investicija, negdje oko 120 milijuna kuna koliko se sjećam, tako da naša vrata su otvorena, Vlada RH to stalno govorim je shvatila i odredila se da je obnova lučke infrastrukture, kad govorim o prometnoj infrastrukturi jedan od prioriteta. Tako da evo lučka uprava je na potezu, mi ćemo otvoriti javni poziv negdje s početkom godine i slobodno im recite da se mogu javit na to. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Hvala lijepo. Evo g. potpredsjedniče, evo veselim se ovim vašim najavama s obzirom na sve ono što je i vlada i ministarstvo učinilo na velikim infrastrukturnim projektima u Istri ne sumnjam da ćemo zajedno završiti, početi i završiti ovaj projekat. Evo podsjetit ću da je sve ono što se obećavalo i učinilo, dakle mi smo, mi smo pred završetkom dakle cijelog profila Istarskog ipsilona kojeg ćemo pustiti sa probijanjem tunela Učke tamo negdje 2024.g. u promet i tako ćemo inkorporirati cijeli prometni sustav Istarske županije sa ostatkom Hrvatske. Isto tako me veseli najava da ćemo ulagati u istarske željeznice, a isto tako ovaj, ovo ulaganje u pulsku lukobran će otvoriti i veliku gospodarsku perspektivu grada Pule koje znamo da dakle na neki način smanjenim kapacitetom rada Uljanika je sada i narušena, u tom smislu pozdravljam ove informacije koje smo, koje smo danas podijelili, hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** 36. pitanje zastupnik Božo Petrov postavlja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Poštovani predsjedniče vlade, po Državnom zavodu za statistiku danas su plaće realno za 1,7% niže u odnosu na prošlu godinu. Plaća danas, vi ste to sami rekli, iznosi prosječna 7.568 kuna i ona je u odnosu na prošlu godinu rasla 6,8%, ali je još više rastao indeks potrošačkih cijena, rastao je 8,6% što znači ljudi kao primaju više novaca al su troškovi života veći i ljudi žive lošije i to nije isisano iz malog prsta, to nije dobiveno njuhom, to je Državni zavod za statistiku. Državni zavod za statistiku govori da ljudi žive lošije, da imaju manje novaca. Ja znam da ćete vi u idućih 4 minute potrošiti vrijeme objašnjavajući što ste sve napravili. Ja ne govorim da vi niste nešto pokušali napraviti, ono što vam želim reć da nije dovoljno jer po Državnom zavodu za statistiku ljudi žive lošije. Ja bih volio da o tome razmislite, vi ste danas spomenuli da je od 2016.g. prosječna plaća narasla za 2.055 kuna, troškovi života u zadnjih godinu dana narasli su preko 2.500 kuna, vi govorite o rastu plaća u zadnjih 6.g., u zadnjih godinu dana toliko su narasli troškovi života. Ono na što vas ja pozivam da budete malo hrabriji, da smanjite porez na dohodak, da uvedete fiksan dječji doplatak, da povećate odbitak na 5.000 kuna čime ćete zaista pomoći ljudima, podignuti plaće ili primanja za 2 do 3 tisuće kuna i zato će ljudi ostati u Hrvatskoj. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa zastupniče Petrov. Ja bi sad mogao tu cijelu ovu statistiku ovaj izgovarat, ali neću zato što sam to već govorio jutros, međutim reći ću nešto drugo. realno gledajući inflacija s kojom smo suočeni, a ovo je nakon dugo dugo vremena da imamo ovakvu inflaciju je jedan novum, novum čak za jednu cijelu generaciju. Mi smo proteklih nekoliko godina do ove ruske agresije na Ukrajinu živili u inflaciji koja je bila od 0 do 1%, znači ljudi to nisu osjećali, a plaće su rasle i realno su plaće rasle, dakle rasle su od 2016. kontinuirano. Sad smo se susreli s okolnostima koje su bile van našeg utjecaja, međutim nismo stajali skrštenih ruku, ublažili smo efekte i energetske krize i prehrambene krize i inflatornih pritisaka. Danas je bilo puno riječi i niz zastupnika je govorio o energentima, a ja ću još jednom podsjetiti. Naftni derivati i plavi dizel i dizel i benzin su dvije kune jeftiniji nego što bi bili da je tržišna cijena, oni su jeftiniji zato što je vlada odlučila a) da smanji trošarine dijelom, da se riješi određenih davanja u okviru strukture cijene i da limitira trgovačke marže. Cijena plina, cijena struje, dakle oni su 3 do 5 puta jeftiniji građanima i gospodarstvu nego što bi bili da smo pustili tržišne cijene. To su antiinflacijske mjere, to su mjere koje pomažu ljudima da zaokružuju svoju financijsku konstrukciju. Ako smo mi u našim mjerama vodili računa da svi socijalno ugroženi dobiju socijalne transfere i da im se olakša ova situacija i to u dva puta i u proljetnom i u jesenjem paketu, ako smo nastojali pomoći poljoprivrednicima, ribarima, nezaposlenima, braniteljima, zaposlenima ići u nastavak poreznih rasterećenja, skidali smo odnosno smanjivali stope PDV-a s 25 na 13 sa 13 na 5, čak na nulu za ove solare. Nakon toga smo imali ponovno povećanje neoporezivih primitaka, pitajte poslodavce koliko neoporezivih primitaka isplaćuju radnicima. Dali smo im jednu mogućnost da mogu lakše pomoći ljudima da im se očuva standard. Naravno da mi nismo zadovoljni što se nalazimo u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, posljedično energetske prehrambene i inflatorne krize koja utječe na sve, ne samo na Hrvatsku, ali kada komparativno gledamo, mi smo u situaciji za razliku od mnogih drugih imamo rast od 6%, da imamo turističku sezonu u kojoj smo mi gotovo po apsolutnim brojevima skoro dosegli 2019., a po prihodima da ne govorim. Već sada su procjene HNB-a da su prihodi od stranih turista puno veći nego to su bili 2019.g. dakle, imamo veći fiskalni kapacitet da redistribucijom ponovno pomognemo građanima kad treba. I zato smo rekli jučer kad smo na vladi predstavljali proračun ima tri karakteristike, omogućuje nam daljnji intervencionizam i to pravovremeni intervencionizam, omogućuje nam razvoj i daljnji gospodarski rast Hrvatske i to baš javnim ulaganjima, što nacionalnim, što NPO, što Višegodišnji financijski okvir bilo aktualni, bilo ovaj koji dolazi i treće zadržat socijalnu koheziju. vam ja govorim stalno da je osnovni cilj politike naše vlade izbjeć socijalnu frakturu, kad nastane socijalna fraktura onda smo pustili one kojima je teže da se sami snalaze, a to je nemoguće i zato smo uspjeli to održat.

Jeste li svjesni da uz sve ovo što ste nabrojali, a očekivao sam da ćete četri minute potrošiti tako, jeste li svjesni da uz sve to današnjem hrvatskom građaninu lošije nego prije godinu dana? uz sve mjere koje ste napravili je lošije. Ne cvjeta cvijeće, to je ono što pokušavam reć. A je li može? Može, može ako ćete biti hrabriji. I zato sam pitao zbog čega čekate sa smanjivanjem poreza na dohodak? Zašto se ne povećaju srednje plaće? Zašto visokoobrazovni moraju otići iz države? Zašto se ne uvede fiksan dječji doplatak pa da se konačno ispravi nepravda, pa da konačno i djeca oni oni koji imaju niža primanja primaju jednaki dječji doplatak kao oni čiji roditelji imaju veću plaću? Danas je neravnomjernost, ne radi se ništa ni po tom pitanju. Govorite o socijalnoj koheziji, ono što vam mogu reći dogodila vam se fraktura. Danas imate preko 25% ljudi u Hrvatskoj na rubu siromaštva ili u siromaštvu. Ako mi ne vjerujete otiđite u DZS. I ja ovo ne govorim da vas ja na bilo kakav način kritiziram, ja pokušavam iskoristiti ove dvije minute ne bi li se nešto popravilo za te ljude. Današnja medijalna plaća nije 7,5 nego je 6,5 tisuća kuna, probajte živjeti mjesec dana s tom plaćom pa ćete razumjeti probleme tih ljudi. Ja vas molim da se to promijeni. Samo jedna stvar da se ukine korupcija ili da 50% se smanji dobili ste 30 milijardi kuna godišnje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Idemo na 37. pitanje poštovani kolega Sačić postavit će ga isto tako predsjedniku vlade Plenkoviću. Izvolite. Poštovani predsjedniče vlade, kako ste? Vjerujem da ste već i umoran, ali evo red je da vam ja postavim pitanje u ime kluba Hrvatskih suverenista i svoje osobno ime. Kako pratimo na vladi ste neki dan donijeli proračun i na razini Ministarstva obrane doista impozantna sredstva podijelili više od milijardu i 30 milijuna eura i raspodijelili to za potencijale vojno sigurnosne od višenamjenskog aviona dolje do razvoja PZO-a da nam dronovi ne padaju po Zagrebu i gusjeničara itd., međutim otkrili smo da ste ipak tu učinili jedan strahovito veliki propust i potencijalno rizik za vojnu obrambenu moć RH jer protivno odredbama ustava i zakona od 2008.g. smo zamrznuli vojni rok u tom periodu 14 godina cca 25.000 mladića hrvatskih je trebalo izvršiti novačku obavezu. Ako kažemo da prigovor savjesti izražava oko 8.000 25 do 30% mladića 17.000 nam ostaje kao baza za svaku godinu. Tih 17.000, 238.000 hrvatskih mladića je osakaćeno, onemogućena im je bilo kakva obrambena vojna stručna osposobljenost da obrane sebe, svoju obitelj, državu Hrvatsku. Pazite 238.000 je izvan sustava, oni se sada vode kao nerazvrstana pričuva, a ministar dobar ministar obrane g. Krstičević je ipak digao razinu razvrstane pričuve. I sad vas pitam kada i da li razmišljate o određenom vojnom osposobljavanju …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala lijepa poštovani zastupniče Čačić, Sačić, nisam ništa umoran, naprotiv. Gledam Nataliju pa mi je pao Ratko na pamet, nemojte se ljutiti. Što se tiče vašega pitanja meni je drago da ste vi zadovoljni sa proračunom za obranu. Dakle, on je voluminozan kao što su svi ovi proračuni za obranu od kad smo mi preuzeli odgovornost za Hrvatsku jer smo promijenili trend. Do 2015. pada proračun za obranu, od 2016. pa nadalje, a nama je ovo sedmi recimo to tako u cijelosti naš proračun, stalno se povećavali izdvajanje za obranu i dobro ste nabrojali, unutra su i Rafali, unutra su planovi za daljnju modernizaciju hrvatske vojske, ulaganja u sve rodove vojske ne samo u zrakoplovstvo, kopnenu vojsku, ulaganje u Hrvatsku ratnu mornaricu, ali isto tako ono što je bio naš forte, a forte prvog mandata je bio da stavimo hrvatskoga vojnika u središte. mi smo vratili toliko materijalnih prava koja su bila oduzeta da ja kad god sam u prigodi susresti se sa hrvatskim vojnicima i časnicima oni to diskretno daju do znanja da ono što nije bilo dobro je popravljeno. Ima toga za još napraviti. osposobljavanja. Dakle, mi imamo model koji se zove snaženje i poticanje dragovoljnoga služenja vojnoga roka. Dakle, to je model na kojem funkcioniramo. Sredstava u proračunu je dovoljno. Ne vidim da bi na bilo koji način bilo što što smo planirali moglo doći i biti dovedeno u pitanje tako da s te strane ovo nije rasprava o proračunu, rasprava o proračunu će biti idućega tjedna, ako vi vidite da nešto nije dobro, sugerirajte, pogledat ćemo, ali iz onoga što smo mi radili, pripremali, usuglašavali koliko je meni poznato i razgovorima s ministrom i sa cijelim timom, a i s ministrom financija, a i potpredsjednikom vlade koji je ovdje do mene ja ne vidim problem na bilo koji način u proračunu koji je predviđen za obranu u 2023. po ovim projekcijama 2024.-'25. Ono što je strateški važno, al vidjet ćete to otprilike za godinu dana kada počnu dolaziti sukcesivno Rafali, uopće osjećaj sposobnosti hrvatske vojske i naših oružanih snaga bit će sasvim drukčiji. To, to radikalno mijenja situaciju, a da ne govorim o razgovorima koje vodimo sa saveznicima i partnerima da dodatno opremamo i zrakoplovstvo ali i druge vidove vojske. I s te strane ja mislim da će, da ćete biti zadovoljni. Poznavajući vas vi ćete biti zadovoljni, imat ćemo respektabilnu vojsku, dobro opremljenu i sposobnu djelovati interoperabilno sa saveznicima plus participirati u različitim međunarodnim misijama bilo da su one UN-ove, NATO-ove, EU ili različitih koalicija. Eto, hvala vam lijepa i uz privolu sabora svaki put. **Jandroković, Hvala. Gospodine predsjedniče nažalost nisam zadovoljan vašim odgovorom jer na ključno pitanje da li će bit kakvog osposobljavanja ili uvođenja vojnog roka u trajnu od 2 mjeseca ili kako niste odgovorili. A s druge strane upućujem vas da nam ovaj postojeći sustav dragovoljnog vojnog osposobljavanja bitno pada interes javnosti. Mi sad imamo tečajeve od 80 ljudi, a planirano je projekcija je bilo 300 ljudi, da 1.000 ljudi dođe u vojno osposobljavanje da se zanavlja naš profesionalni sastava to je bitno podbačeno jer 1.000 ljudi odlazi fluktuacijom iz …/Govornik se ne razumije./… od 15.000 koliko imamo. S druge strane EU je je bitno ruskom agresijom na Ukrajinu bitno ugrožena vojna sigurnost i svi se slažu s time, mi sad imamo čak 20 država koje uvode, razmišljaju o vojnom roku, ne možemo mi glavu u pijesak stavit i reći da nam pješaštva ne treba da ćemo sve rješavati avionima, nećemo gospodine predsjedniče. Mi moramo ulagat u ljudski potencijal. Mi moramo hrvatsku mladost osposobit da zaštiti život svoj, obitelji i države Hrvatske. Imamo još 3 pitanja, samo da si planirate ovaj nakon završetka aktualnog prijepodneva imat ćemo slobodne govore, kojima ćemo provesti objedinjenu raspravu ako se svi složimo o Izvješćima s Europskog vijeća krenut će u 4 sata. Dakle, u 4 sata će biti nastavak rasprave. Kolega Đakić pitanje će postaviti potpredsjedniku vlade i ministru branitelja Tomi Medvedu. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine predsjedniče Vlade RH, cijenjene ministrice i ministri, zadovoljstvo mi je postaviti pitanje gospodinu Tomi Medvedu potpredsjedniku vlade. Upoznati smo sa svim naporima koje činite za skrb o hrvatskim braniteljima o stradalnicima Domovinskog rata. Osim sveobuhvatnog zakona koji ste stavili u proceduru u zajedništvu sa udruga iz Domovinskog rata, predložili ga i koji već 5 godinu provodite u punom opsegu za sve naše hrvatske branitelje i stradalnike od početka vašeg mandata. Kao prioritet u radu vašega ministarstva ističete aktivnosti koje se tiču i vezane su za zaštitu očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja posebno ističe projekt prevencijskog djelovanja i pregleda koji se konstantno, sistematski pregledi koji se uspješno provode od u 2016. godini. U nekom prethodnih aktualnih prijepodneva govorili ste nam o veteranskim centrima čije su aktivnosti usmjerene ka očuvanju i poboljšanju zdravstvenog stanja, kvalitetu življenja hrvatskih branitelja, a prošli tjedan je otvoreno javno savjetovanje za novi zakonski prijedlog koji se odnosi na osnivanje ustanove za smještaj hrvatskih branitelja. Recite nam kako ta populacija može očekivati, što može očekivati ta populacija hrvatskih branitelja i što u tom zakonskom konceptu koji je sada u javnom savjetovanju predviđate za skrb o hrvatskim braniteljima. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi zastupniče Đakiću. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, dakle konzistentnost naše odgovorne politike u odnosu prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata vidljiva je od 2016. godine kroz sve naše projekte koje smo provodili, a koji su bili usmjereni ka tome da uloga hrvatskih branitelja u obrani suvereniteta RH bude trajno i dostojanstveno vrednovana. Na tragu i ranije rasprave prije ovog pitanja, jasno je da je preduvjet za sve ove naše napore i aktivnosti povećanje proračuna i tu želim izdvojiti da je od 2016. g. pa naovamo gotovo pola milijarde kuna više, veći proračun no što je on bio do tada, dakle i zasigurno kao osnovna pretpostavka za realizaciju svih programa koje smo osmišljavali i koje smo provodili. Isto tako, ono što je izrazito važno je partnerstvo i suradnja, kao što ste i sami naglasili sa udrugama iz Domovinskog rata, kao preduvjet za odgovarajući dijalog u svjetlu osmišljavanja odgovarajućih programa. Na tragu vašeg pitanja, jasno dakle posljedice izravne izloženosti ratnoj hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata Prema našoj evidenciji hrvatskih branitelja u dobnoj skupini 65 i više godina je 23% hrvatskih branitelja. U sljedećih 5 godina bit će oko 42 hrvatska branitelja starija od 65 godina. Uz starenje naše populacije, dodatni izazov su samačka kućanstva u kojima žive hrvatski branitelja, a o kojima nema tko brinuti. važno je ovdje istaknuti isto tako korisnike zajamčenih minimalnih naknada i naknada za nezaposlene hrvatske branitelje koje na današnji dan 11 tisuća i 200 hrvatskih branitelja, dakle to su pokazatelji o broju onih o kojima o kojima ovdje govorimo upravo u svjetlu odgovarajućeg zbrinjavanja i prepoznajući potrebu hrvatskih branitelja, sustav skrbi nadograđujemo novim projektima koje ovdje razdvajamo u 2 smjera, prvi je uspostava veteranskih centara, govorimo o projektu koji je u završnoj fazi realizacije, 4 veteranska centra od kojih je prvi u Šibeniku već stavljen u funkciju, a završavaju se projekti u Petrinji, Daruvaru i u Sinju. Ovdje želim izdvojiti i to da je ovo prvi projekat koji je sufinanciran 85% u iznosu iz fondova fondova EU. No, ono što je važno, želeći zaokružiti cijeli ovaj sustav skrbi za populaciju hrvatskih branitelja, prepoznajemo onu najranjiviju skupinu za koje je potrebno osigurati kapacitete za trajni smještaj. To su oni hrvatski branitelji kojima zbog zdravstvenog stanja nije moguće pružiti skrb unutar obitelji, a njihovo stanje ne uključuje indikacije za smještaj u zdravstvene ustanove. To su hrvatski branitelji koji se ne mogu sami brinuti o sebi niti imaju članove obitelji koji im mogu pomoći u toj odgovarajućoj skrbi.

Hvala lijepo g. potpredsjedniče Vlade i ministre hrvatskih branitelja. Uloga veteranskih centara u RH je briga i skrb o hrvatskim braniteljima, njihova psiho-socijalna i fizička rehabilitacija, uklanjanje predrasuda, briga o zdravstvenom stanju i sve ono što je u poodmakloj dobi hrvatskim braniteljima potrebno. U tom trendu nastavite i dalje raditi i donositi zakonske okvire i prijedloge sve kako bi hrvatski branitelji bili osigurani u sustavu u svojoj starosti, kako u mirovinskim primanjima, tako i u invalidskim. Vjerujemo da ćemo se tako najbolje odužiti onima koji najzaslužniji za slobodu i suverenost RH te njezin europski put. Danas, kada im je to najpotrebnije ovakvi moderno opremljeni centri biti će im dobra duhovna, psihička i fizička rehabilitacija. Svima nama je cilj pružanje podrške veteranima i civilnim žrtvama Domovinskog rata do boljeg uključivanja u društvo i svakodnevni život. Hvala vam još jednom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu poštovani kolega Begonja koji pitanje postavlja ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu, , izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a, poštovani premijeru, poštovani članovi i članice hrvatske Vlade. Ministre Fuchs, najavili ste našoj javnosti da ćete osigurati sredstva za besplatan obrok za svako dijete osnovnoškolca. Mene zanima, možete li nešto više kazati o toj hvalevrijednoj inicijativi? Naravno, i ako vam je u ovom trenutku poznato koliko sredstava Vlada je u svoj prijedlog proračuna za iduću godinu predvidjela sredstava za tu nakanu? Hvala. Izvolite odgovor. imalo jedan barem obrok, pri tome o mogućnostima same škole ovisi da li će on biti topao ili će biti hladni obrok, ali u svakom slučaju nutricionistički mora biti jednako vrijedan ili barem sličan. Vlada je osigurala preko pola milijarde kuna od čega je najveći dio iz proračunskih sredstava, a jedno 40% iz sredstava ESF-a i da bismo mogli krenuti u implementaciju ove akcije, pri čemu svako dijete, kao što sam rekao u osnovnoj školi će od sljedećeg polugodišta imati jedan obrok dnevno. Treba promijeniti postojeći Zakon o znanosti i odgoju i obrazovanju u jednom članku kako bi se stvorila mogućnost da Vlada donese odluku o sufinanciranju obroka kroz lokalnu upravu i samoupravu odnosno ionako je organizacija prehrane u ingerenciji osnivača koji to onda organiziraju u suradnji sa školama. Do kraja godine će doći do, ja se nadam, usvajanja ovog jednog članka izmjene i kao što sam rekao od sljedećeg polugodišta sva djeca će imati jedan obrok u školama. Da li će on biti topao ili ne ovisi o infrastrukturnim mogućnostima same škole i to je jedan od razloga zašto ulazimo u ovaj veliki projekt škologradnje adaptacije postojećih škola da bi sve prešle u rad u jednoj smjeni što je onda preduvjet za implementaciju jednako tako i cjelodnevne nastave koja se u punom opsegu kani implementirati u školskoj godini 2027./2028. Do tada ćemo izgraditi škole i kapacitete koji su potrebni što naravno uključuje kuhinje, blagavaonice, linije za podjelu hrane. Možda neki kritičari problematiziraju 10 kuna, međutim treba reći da cijena jednog obroka naravno nije samo ona cijena samih namirnica. Tu unutra ulaze i neki drugi elementi poput plaća onih koji brinu o pripremi hrane, pa u ovom trenutku mi financiramo negdje oko 1300 kuhara i kuharica, a taj broj će se naravno povećavati onda kad pojedine škole budu imale mogućnost da same pripremaju hranu. Jednako tako tu su i energenti koji isto tako ulaze u troškove. Osnivači i nadalje mogu sufinancirati uz ova sredstva dodatne iznose, pa će onda shodno tome podjela hrane u našim školama sigurno biti još i kvalitetnija nego što je sada. Evo to je ono što ja mislim je bitno za reći, a upravo ovakvim zahvatom u škologradnji napravit ćemo ogromne pomake i postaviti jednake standarde za svu djecu u Republici Hrvatskoj bez obzira iz kojeg dijela Hrvatske, iz koje županije dolaze i omogućiti im nastavu na onoj razini koju zaslužuju. Hvala. **Jandroković, Gordan …/Govornik naknadno uključen./… uvjeren sam da će i mnogi roditelji čija su djeca osnovci itekako biti zadovoljni sa odlukom Vlade Republike Hrvatske o besplatnim obrocima za njihove osnovce. Poglavito držim da je to dobro za onu djecu koja su putnici iz ruralnih područja, koja nemaju područne škole i moraju se rano ustajati, putovati do škole i vraćati u kasnim popodnevnim satima. S druge strane iz ove projekcije od više od pola milijarde kuna koliko ste rekli u državnom proračunu je i doprinos financijskom rasterećenju osnivačima osnovnih škola i istovremeno to je doprinos socijalnoj osjetljivosti naše Vlade. Hvala lijepo. I zadnje 40. pitanje zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavlja ga ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću-Radmanu, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani ministre u potpunosti podržavam sva vaša zalaganja kao i kontinuirane napore Vlade Republike Hrvatske da jugoistočna Europa postane prostor stabilnosti i prosperiteta. Stoga bi ovu prigodu iskoristila da vam uputim pitanje vezano za određene probleme sa kojima se suočavaju pripadnici hrvatske nacionalne manjine na Kosovu. Naime, nastavnici u osnovnim školama koji su zaduženi za edukaciju hrvatske djece taj proces ne provode prema školskom programu Republike Hrvatske. Stoga moje pitanje glasi: „Kada će hrvatska djeca na Kosovu početi pohađati nastavu iz predmeta hrvatski jezik i književnost, te hrvatska povijest i to na standardnom hrvatskom jeziku?“ Hvala. Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa uvažena zastupnice. Drago mi je da evo i ako vi kao predstavnica albanskog naroda ali da pokazujete baš taj senzibilitet i za najstariju hrvatsku dijasporu to je Janjevo, Vrnavokolo, Letnica koje su već toliko male na žalost da gotovo da i nema te nastave i ona se na žalost zbog skromnih mogućnosti odvija temeljem nastavnog programa Srbije. Međutim, evo baš nedavno je bio i moj kolega ministar Fuchs 24. listopada. Posjetio je hrvatsku zajednicu, posjetio je i nadležne predstavnike nadležnih institucija i dogovorili su određenu suradnju budući da je to znate petnaestak djece koji bi trebali dobiti i naravno obrazovne materijale. I u suradnji sa CARNET-om dogovorena je donacija od 17 prijenosnih računala te interaktivna ploča, a onda će se nastaviti, naravno za hrvatski jezik. Međutim, nastavit će se i sa slanjem određenog obrazovnog materijala i za druge predmete ne samo hrvatski jezik nego zemljopis, povijest itd. Sve ono zapravo što uče hrvatski đaci u Hrvatskoj. U Janjevu samom je negdje oko 160 ljudi. To je pedesetak djece. Također postoji i u Prištini na Filozofskom fakultetu mogućnost učenja hrvatskog jezika. Ali naravno naša je ustavna obveza brinuti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske tako da smo već prije dvije godine kad sam bio u posjetu Kosovu tada sam posjetio zajednicu, Hrvatsku zajednicu u Janjevu i od tog trenutka kada sam prenio prenio naravno cijelu situaciju u Janjevu i potrebu da djeca, hrvatska djeca budu uključena. Isto tako i ne samo u nastavni, ali naravno i socijalni život sa svojim sunarodnjacima u Hrvatskoj smo i odlučili uključiti u malu školu hrvatskog jezika i kulture. Tako da odlukom Vlade od 28. svibnja 2021. godine svake godine šaljemo tu djecu iz Janjeva i okolice u, dakle … u dječje odmaralište u dječje odmaralište u Novom Vinodolskom i tako će, tako je bilo prošle godine, pretprošle godine i tako će biti naravno i ove godine. Također postoji vrlo aktivna udruga Sveti Nikola u Janjevu i postoji ta udruga koju financiramo i njihovi projekti, već dosada je isfinancirano 320 tisuća kuna, kao što isto tako za djecu za odmaralište u Novom Vinodolskom 230 tisuća kuna. Prošli petak u Parizu sam se sreo s predsjednikom vlade Kosova Albinom Kurtijem i dogovorili smo da ćemo zajedno u narednom razdoblju ponovno posjetiti Janjevo i vidjeti koje su njihove potrebe, tu ima i tako i nekih situacija sa, sa nadgrobnim spomenicima gdje hoćemo da oni svećenici koji jesu Hrvati da ostanu natpisi kako je i, i, i naravno i zapisano prethodno jer je bilo nekakvih drugih tu pokušaja da se njihova imena falsificiraju. Ali u svakom slučaju Kosovo očekujemo da u ustavu unesu i Hrvate kao manjinu. Hvala lijepa. Pardon, zahvaljujem na vašem odgovoru. Naglašavam opet da sam svjesna da Vlada RH poduzima maksimalne diplomatske i financijske napore kako kako bi pomogla hrvatskoj zajednici na Kosovu, međutim smatram da je ovo pitanje jako važno za očuvanje identiteta ove zajednice na Kosovu, te vas molim u suradnji sa Vladom Republike Kosova da poduzmete sve potrebne mjere da se očuva ova zajednica na Kosovu. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Ovime smo došli do kraja aktualnog prijepodneva, zahvaljujem svima koji ste sudjelovali, posebno predsjedniku vlade, potpredsjednicima i ministrima i ministricama. Sada 3 minuta samo ko ne želi biti unutra neka iziđe van, krećemo sa slobodnim govorima, a prva točka dnevnog reda u 16 sati.